Herra forseti. Norrænt samstarf er hornsteinn utanríkisstefnu Íslands. Norrænt samstarf er ekki bara utanríkismál heldur hefur það mikla þýðingu fyrir allan almenning í landinu og löndunum.

Afnám stjórnsýsluhindrana er rauði þráðurinn í starfi Norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar og liður í að gera svæðið að samþættast svæði heims, þ.e. að íbúar Norðurlanda geti farið óhindrað milli landanna, stundað nám og störf og öðlist réttindi óháð því í hvaða landi það er, t.d. rétt á opinberri þjónustu og starfsréttindi, svo eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir ótvíræða gagnsemi norræns samstarfs og jákvæðni gagnvart því þá hefur sú sem hér stendur rekið sig á að þingmenn, blaðamenn og aðrir sem fjallar reglulega um norræn mál með einum eða öðrum hætti þekkja starfið ekki nógu vel. Þeir átta sig ekki á hlutverki Norðurlandaráðs annars vegar og norrænu ráðherranefndarinnar hins vegar og hvaða hlutverki t.d. samstarfsráðherrar Norðurlandanna gegna o.s.frv. Umfjöllun um norræn málefni er kannski almennt of lítil. Það á ekki síst við um Alþingi Íslendinga. ættum að fjalla oftar um norræn málefni hér í þessum sal. Við sem tökum þátt í norrænu samstarfi eigum líka að vera duglegri að segja frá því sem við erum að gera, bæði hér og annars staðar. Forseti sænska þingsins hefur viðrað þá tillögu í sænska þinginu að koma á formlegu sambandi fastanefnda þjóðþinga Norðurlandanna. Áhugaverð hugmynd að mínu mati og það verður spennandi að sjá hvort hún fái hljómgrunn. Sú sem hér stendur hefur gegnt hlutverki forseta Norðurlandaráðs 2020 með varaforsetann hv. þm. Oddnýju G. Harðardóttur sér við hlið. Okkar hlutverkum lauk í morgun á síðasta fundi forsætisnefndar Norðurlandaráðs, en Danmörk tekur við formennsku ráðsins um áramót.

Virðulegi forseti. Mig langar að ræða um hugrekki. Frá því að Covid-faraldurinn skall á í mars hefur reynt á hugrekki okkar allra, vilja til að mæta ógninni sem steðjar að samfélaginu öllu. Það krefst áræðis að hugsa í lausnum og ráðast í fordæmalausar og kostnaðarsamar aðgerðir, en einmitt þá er hugrekkið mikilvægt. Það smitar út frá sér og sameinar fólk. Þarna vitna ég til skrifa forystu Framsóknarflokksins, enda er ég svo innilega sammála því að leiðarljós okkar á þessum tímum þarf að vera hugrekki, seigla og úthald. Á Íslandi ákváðu stjórnvöld strax í mars að veita mikla fjármuni til grunnstoða, til að fjárfesta í innviðum og tryggja afkomu fólks. Um 10% af landsframleiðslu hefur verið varið til þessa. Staða ríkissjóðs í upphafi faraldursins er forsenda viðbragðanna. Skuldir voru aðeins um 20% af landsframleiðslu meðan skuldir Bandaríkjanna voru um 100%. Íslenska hagkerfið hefur síðan alla burði til að ná aftur fyrri stöðu. Markmið stjórnvalda hafa að mestu leyti náðst. Heilbrigðis- og menntakerfið hefur staðist prófraunina og verstu hagspár ekki gengið eftir. En nú þarf áframhaldandi hugrekki, seiglu og úthald til að klára vegferðina og komast örugg í höfn. Alþingi hefur spilað lykilhlutverk í því að skila aðgerðunum áfram og vil ég hrósa sérstaklega þeim þingmönnum sem mest hefur mætt á í þeirri vinnu. Það eru einkum þingmenn í fjárlaganefnd, efnahags- og viðskiptanefnd og velferðarnefnd sem fjallað hafa um fjölda Covid-mála,

Virðulegur forseti. Jólastemningin sækir að, hátíð ljóss og friðar er fram undan og reyndar aukin neysla og það sem fylgir, hátíð umbúða og úrgangs. Sennilega er aldrei jafn miklu hent af mat á Vesturlöndum eins og einmitt um jólin. Danir hafa reiknað út að í desember sé þar í landi hent matvælum fyrir meira en 13 milljarða íslenskra króna og trúlega erum við engir eftirbátar. Frágangur á úrgangi og sorpi er óviðunandi hér á landi. Almenningur er hins vegar fús til að gera betur en þarf leiðsögn. Þar þurfa stjórnvöld að vera í forystu með hin meintu metnaðarfullu markmið í umhverfismálum. Það er forgangsverk að samhæfa flokkun úrgangs og meðhöndlun hans á öllu landinu, að við gerum þetta eins. Það er gott en ekki er nóg að Sorpa sé með stórvirka jarðgerðarstöð fyrir höfuðborgina. Sorpa tekur enda við rusli á hverju ári sem gæti fyllt Hallgrímskirkjuturn 200 sinnum. Sveitarfélögin á landsbyggðinni eru í vandræðum með sitt sorp og gera þetta hvert með sínu mótinu. Sorp frá mörgum sveitarfélögum er urðað í hefðbundna landgryfju í Fíflholti á Mýrum. Þar hefur staðið til að auka urðunarheimildir en sveitarfélagið á svæðinu, Borgarbyggð, er ekkert sérstaklega og endilega til í það. Vestmannaeyingar eru t.d. að velta fyrir sér sorpbrennslustöð. Sveitarfélögin eru svo lítil að þau hafa ekki burði til að velja bestu kostina fyrir umhverfið. Við megum samt ekki missa móðinn. Það má enginn fara í jólaköttinn. En hugsum okkar gang. Til dæmis ef hver fjölskylda pakkaði þremur jólagjöfum í endurnýtt efni myndi pappírinn sem sparast duga til að þekja nærri 40 knattspyrnuvelli. Við ættum kannski líka að velta fyrir okkur matarinnkaupunum fyrir hátíðarnar. Við erum bara að kaupa inn fyrir jóladagana en ekki fyrir margra mánaða umsátur og búðirnar opna annan eða þriðja í jólum.

Við tökum vísindalega aðferð svolítið sem sjálfsögðum hlut í samfélagi okkar sem og annars staðar. Ísland stendur sem betur fer ágætlega þegar kemur að viðhorfi almennings til vísinda vegna þess að það er lykillinn að farsælu samfélagi í nútímanum.

En vísindaleg aðferð, virðulegi forseti, er meira en það sem er vitað hverju sinni. Hún er aðferð, hún er aðferðafræði. Hún er nálgun á sannleiksleitina sjálfa.

Það áhugaverða er að þótt langflestir Íslendingar taki þróunarkenningunni sem staðreyndinni sem hún er eða fari eftir sóttvarnareglum vegna þess að þær eru grundvallaðar á vísindalegri aðferð er samt, í hvert einasta sinn sem umræða kemur upp, ótrúlega mikið um umræðu sem opinberar hversu viðkvæmt samfélagið er fyrir algerri dellu byggðri á engu nema ímyndun eða tilfinningum eða hverju sem er öðru sem getur þvælst fyrir fólki á hverjum tíma. Ef fólk þekkir vísindalega aðferð þarf það ekki að vita allt um tiltekin vísindi. En að þekkja aðferðina sjálfa, að skilja hvers vegna hún er mikilvæg og hvernig hún virkar í grundvallaratriðum er ekki bara spurning um það til hvaða sérfræðinga við eigum að leita þegar eitthvað bilar eða eitthvað kemur upp á, heldur hvernig við drögum ályktanir, hvernig við skiljum heiminn sem við búum í, þar á meðal hvernig við kjósum. (Forseti hringir.) Það er grundvallaratriði, virðulegi forseti, og ég vona að samfélagið haldi áfram í átt til vísindalegrar aðferðar. Forseti biður hv. ræðumann og eftir atvikum næstu ræðumenn að velvirða það að klukkan í ræðupúltinu telur ekki niður, en tímamælingin hjá forseta er í lagi þannig að forseti mun

Fallegustu minningarnar snúast gjarnan um fjölskyldu og vini og það sem raunverulegu máli skiptir í stóra samhenginu vill nú stundum gleymast. Því miður er það nefnilega þannig að jólin eru áhyggjuefni fyrir allt of marga á Íslandi. Þótt það sé erfið tilhugsun þá getum við ekki og megum ekki loka augunum fyrir því að hérna býr fjöldi manns við fátækt, fleiri þúsund börn þar á meðal. Þetta fólk getur ekki nýtt sér nauðsynlega læknisþjónustu, ekki sent börnin sín í tómstundir, það þarf jafnvel að neita sér um að kaupa mat og gjafir og það þarf En fátækt er sem betur fer ekki óumflýjanlegur veruleiki og stjórnvöld geta haft úrslitaáhrif á hvernig til tekst og hvernig undið er ofan af þessu. Við skulum þess vegna í aðdraganda jólanna ekki gleyma þeim sem eiga um sárt að binda, ekki gleyma þeim gildum sem skapa réttlátt samfélag og leggja okkar af mörkum til að uppræta þetta. Og af því að hv. þingkona Líneik Anna Sævarsdóttir talaði hér áðan um nauðsyn hugrekkis þá verð ég nú bara að segja að

Dómurinn sýnist einkum snúast um hvort rökstuðningur Hæstaréttar fyrir því að dómarar Landsréttar séu skipaðir sem lögmætir handhafar dómsvalds í lagalegum og stjórnskipulegum skilningi hafi verið fullnægjandi. Athygli vekur að í dómi yfirdeildar Mannréttindadómstólsins er fjallað um hvernig við hæfi sé að Alþingi Íslendinga greiði atkvæði um tiltekið mál. Herra forseti. Mér er ekki ljóst hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu getur fjallað með þessum hætti um störf Alþingis. Hver og einn alþingismaður gat kallað eftir annarri framkvæmd. Þetta þýðir að atkvæðagreiðslan fór fram samkvæmt ákvörðun Alþingis, ákvörðun lýðræðislega kjörinna fulltrúa á fullvalda löggjafarsamkomu þjóðarinnar. Herra forseti. Mér er tjáð af kunnugum að leitun muni að dæmi um að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi talað með þvílíkum hætti til löggjafarþings í Evrópu. Má ég leyfa mér að minna á að Ísland er friðsælt ríki og farsælt. Ísland er lýðræðisríki og réttarríki. Ísland er menningarríki og hér býr menntuð og hæfileikarík þjóð. Ísland er fullvalda ríki með djúpar rætur í alþjóðlegu samstarfi. Mér er ekki ljóst hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu getur talað til æðstu stofnunar fullvalda ríkis með þeim hætti sem gert er í umræddum dómi. Herra forseti. Eins og sagt var á forsetastóli fyrir skemmstu: Enginn segir Alþingi fyrir verkum. Enginn. Ég tel að allir alþingismenn ættu að sameinast um að mótmæla því hvernig talað er til Alþingis í dómi Mannréttindadómstólsins og það á fullveldisdegi Íslendinga. Ég mótmæli því fyrir mitt leyti.

sem við berum okkur gjarnan saman við, gerðar jafnmiklar kröfur til landbúnaðar um að fylgja almennum samkeppnisreglum og gert er hér á landi. Þvert á móti eru víðtæk frávik frá þeim í gildi.

Markmiðið er að bæta og koma á stöðugleika í tekjum fyrir bændur. Undanþágan er mótuð víða þar sem hún gerir bændum kleift að gera hvers konar samninga, t.d. til að laga verð og magn, sem

Undanþágan er þó takmörkuð þar sem samkeppnishamlandi aðgerðir verða að vera í samræmi við landbúnaðarstefnu eða landbúnaðarreglur. Það eru aðallega bændasamfélögin sem hafa leyfi til að stjórna því magni, að ekki verði heimilt að vinna með samkeppnisaðilunum. Hæstv. forseti. Íslenskur landbúnaður á nú í vök að verjast. Fyrir liggur að misbrestir hafi orðið í tollframkvæmd landbúnaðarvara undanfarin misseri. Útganga Bretlands úr ESB um komandi áramót er enn fremur staðreynd. Er þá ekki rétt að öllum útboðum tollkvóta verði frestað um sinn meðan ráðrúm gefst til þess að fara yfir þessi mál svo öllum sé ljóst hvert stefna skal og stjórntækjum hins opinbera beitt með samræmd markmið að leiðarljósi?

Á þessum tíma árs er erfitt fyrir margar fjölskyldur með lágar tekjur að ná endum saman og margir eiga um sárt að binda vegna fjölskylduaðstæðna, veikinda, atvinnuleysis og annarra erfiðleika sem fólk glímir við og það verður enn átakanlegra í jólamánuðinum þegar allir vilja reyna að gera sér dagamun og gleðjast og ég tala nú ekki um þetta Covid-ástand sem ríkir. Það er sem betur fer fjöldinn allur sem leggur góðum málefnum lið við þessar aðstæður, félagasamtök, fyrirtæki sem einstaklingar, því það er hluti af mennskunni að gera það. Hvort sem það er gert í hljóði eða haldið á lofti er það samfélagsleg ábyrgð okkar allra en það undanskilur ekki þátt ríkis og sveitarfélaga að tryggja þeim verst settu öryggi í framfærslu hverju sinni.

lækkun skatta, gjaldskrárlækkunum í heilbrigðiskerfinu og auknum lífeyri til þeirra verst settu. Nýverið var samþykkt að atvinnuleysis- og örorkubætur verði hækkaðar á næsta ári.

Auk þess hækka greiðslur vegna framfærslu barna atvinnuleitenda og tekjutenging atvinnuleysisbóta verður lengd. Stutt verður enn frekar við tómstundaiðkun barna á tekjulægri heimilum og skerðingarmörk barnabóta hækka. Þá hækka barnabætur hjá tekjulægri foreldrum, örorku- og endurhæfingargreiðslur hækka um 20.000 kr. hjá þeim tekjulægstu og greidd verður skattfrjáls eingreiðsla, 50.000 kr., í desember og desemberuppbótin hækkar í 62.000 kr. hjá þeim sem búa einir.

Í einhverjum tilvikum hefur það gerst að málsmeðferðartíminn hefur orðið til þess að dómar fyrir þessi alvarlegu brot eru alfarið skilorðsbundnir. Við ræðum mikið um innviði hér í þessum sal og mig langar til að ræða innviði og réttlæti. Löggæsla, ákæruvald og dómstólar eru grunnstoðir og mikilvægir innviðir. Þetta eru stofnanir almennings til að leita réttar síns og þess vegna eru það hagsmunir okkar allra að þessar stofnanir séu bæði faglegar og skjótvirkar. Gagnrýni mín í dag beinist ekki að dómstólum eða ákæruvaldi. Dómstólar dæma út frá þeirri reglu að verði málsmeðferð of löng og sakborningi ekki um það kennt þá geti það haft áhrif á refsingu. Dómarinn dæmir þá vægari refsingu en hann hefði annars gert. Þannig eru leikreglurnar. Ákæruvaldið býr síðan við þær aðstæður að málafjöldinn eykst ár frá ári en það sama gildir ekki um fjölda starfsmanna. Nú liggur t.d. fyrir að málum hjá ákæruvaldinu hefur fjölgað um 40% á síðasta ári. Þess vegna þarf að styrkja þessa innviði. Mér sýnist hins vegar að ekki sé gert ráð fyrir neinni sérstakri aukningu hér. Gagnrýni mín beinist að stjórnvöldum sem gera ekki betur brotaþolum en þetta. Öll þekkjum við þann veruleika að lágt hlutfall kynferðisbrotamála ratar fyrir dóm, að það er stórt skref að stíga fram og leggja fram kæru, að biðin eftir málalokum er erfið og kvíðavaldandi. Þá má það ekki gerast að svona fari. Ég skora þess vegna á dómsmálaráðherra og ríkisstjórnin að gera betur, ekki af því að við séum að tala fyrir harðri refsipólitík heldur af því að við erum að tala um réttlæti. Málið snýst um réttlæti.

vandlætingargreinar sem gera mér upp popúlisma og þekkingarleysi og horfa mikið til fram hjá gagnrýninni. En ef við skoðum forsendur gagnrýninnar sem hafa ekki bara komið frá mér heldur einnig frá þúsundum annarra, frá hópi sem hefur verið kallaður grenjandi minni hluti, þá þá snýr þetta allt saman öfugt. Markmiðið á að heita umhverfisvernd en 23. gr. frumvarpsins opnar mjög á rúma túlkun á skilgreiningu jaðars og opnar með því á hvaða virkjunaráform sem er, sem umhverfisráðherra þess tíma

En í stað náttúruverndar koma takmarkanir á athafnafrelsi eins og birtast í 18. gr. sem virðast meira til þess fallnar að hlífa fólki við því að þola umgang annars fólks, sérstaklega ef það vill þannig til að það ferðast um öðruvísi en gangandi. Ég átta mig ekki á því á hvaða hátt það á að duga betur en 17. gr. sem er fín. Þetta frumvarp er svo sem ekki til umræðu núna en mér þykir ljóst að samtalið á eftir að þroskast mikið yfir hátíðarnar. Ég bið fólk um að hlusta á gagnrýnina, hún er ekki úr lausu lofti gripin. Ég vil bara enda þetta stutta innlegg á því að fagna því að þetta faraldursár er senn á enda og

er liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að draga úr tjóni íþróttafélaga vegna heimsfaraldursins þannig að þau geti hafið óbreytta starfsemi að nýju þegar faraldrinum lýkur. Stóra málið í frumvarpinu er breytingartillaga meiri hluta velferðarnefndar um að verktakagreiðslur íþróttafélaganna verði teknar til greina við stuðning við félögin sem hafa mátt þreyja þorrann síðustu mánuði. Þar með eru gripin u.þ.b. 60% þeirra starfsmanna, leikmanna og þjálfara sem starfa fyrir íþróttahreyfinguna. Aðrir starfsmenn njóta þeirra kjara sem eru á almennum vinnumarkaði.

að hætta allri mismunun? Herra forseti. Ný loftslagsmarkmið okkar eru ekki einhvers konar nauðhyggjulágmark eins og ráða má af orðum sumra þingmanna. Þau eru raunhæf og vel metnaðarfull, 55% samdráttur að lágmarki næstu tíu ár og fullt kolefnishlutleysi innan 20 ára. Hvers vegna get ég fullyrt þetta? 55% eru á plani við hærri markmið sumra landa af því að okkar losunarsamdráttur er á höndum allra atvinnuvega, allra fyrirtækja, allra sveitarfélaga og alls almennings í landinu. Hærri prósentumarkmið nokkurra iðnríkja, sem menn vilja bera okkur saman við, byggja á þeirri staðreynd að 60–70% af losun ríkjanna er frá orkuframleiðslu, rafmagni, heitu vatni og jarðefnavinnslu o.fl. og er á höndum fárra fyrirtækja í hverju landi og að hluta til ríkisins. Samdráttur í losun þarna er auðveldari og skjótari samanborið við flóknari leiðir í samdrætti hér þar sem leikendur eru margir og smáir. Okkar orkuframleiðsla er, eins og allir vita, losunarlaus að mestu. Þess vegna er beinn samanburður á losunarmarkmiðum Íslands og Bretlands ótækur og blekkjandi og gefur einhverjum tilefni til að gera lítið úr því sem hér hefur verið ákveðið. Þessu öllu til viðbótar getum við stigið stærri skref en margar þjóðir í kolefnisbindingu og samdrætti í losun með því að efla skógrækt, landgræðslu, sem er hlutfallslega skilvirk miðað við höfðatölu íbúa í strjálbýlu landi, að ég tali nú ekki um endurheimt votlendis sem er ódýr og fljótvirk aðferð til kolefnisjöfnunar. Ég minni í lokin á að við eigum að gleðjast yfir því að þróunarsamvinna er orðin hluti af loftslagsmarkmiðum Íslands. Það kalla ég framsýni rétt eins og á við um aðgerðaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. erum á réttri leið.

sem öll eru um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, gríðarlega mikilvæga löggjöf sem við samþykktum fyrir ekki svo löngu síðan. Þessi frumvörp eiga það öll sameiginlegt að bæta enn frekar og styrkja lagalega stöðu fólks. Ég er stolt af því að tilheyra samfélagi og tilheyra stjórnarmeirihluta sem áttar sig á mikilvægi þessara mála og leggur metnað sinn í að hafa umgjörðina um mál hinsegin fólks

Virðulegi forseti. Hér erum við að fara að greiða atkvæði um þrjú mál sem ég ætla að fjalla um öll í einu. Ég ætla ekki að hafa mörg orð um það önnur en þau að hér er um að ræða frelsismál. Þetta eru þrjú frelsismál, þetta eru þrjú mál sem snúast öll um öll um forræði yfir sjálfum sér, forræði yfir eigin líkama og forræði yfir því hvernig maður þroskast í lífinu. Við í Samfylkingunni styðjum þessi mál.

forseti. Þingflokkur Pírata styður þessi þrjú mál sem fram undan eru. Þau eru mikilvæg skref í réttindabaráttu hinsegin fólks sem ber að fagna. Og það ber að þakka fyrir þá góðu vinnu sem fór í þessi mál,

Fólk er vel að þessu komið. Þetta er ánægjulegur dagur. Þingflokkur Pírata styður þessi mál og óskar okkur öllum til hamingju með að vera komin hingað. Virðulegi forseti. Ég trúi því að langflest okkar sem förum í pólitík gerum það til að hafa jákvæð áhrif á líf fólks og breyta heiminum til hins betra. Þau mál sem við erum nú að fara að greiða atkvæði um sem fjalla um kynrænt sjálfræði eru dæmi um það. Þetta eru mál sem tryggja rétt trans og intersex fólks og þá sérstaklega rétt barna. Það er gott og mikilvægt hversu vel undirbúin þessi mál voru af hálfu forsætisráðherra. Mál er varðar ódæmigerð kyneinkenni fékk mikla umfjöllun í nefndinni og tel ég að afgreiðsla þess hér í dag sé til marks um það að við færum okkur inn í nútímann og frá forneskjunni, enda erum við blessunarlega komin það langt að við tölum ekki lengur um að lækna kyneinkenni fólks. Fólk er fólk. Að sjálfsögðu segi ég já.

Þetta er gleðidagur. Þetta er góður dagur. Þetta er mikilvægur áfangi í réttindabaráttu. Hér er talað um kynrænt sjálfræði. Hið augljósa er að við erum einfaldlega að tala um sjálfræði fólks, sjálfræði einstaklinga, sjálfræði barna, frelsi til að vera sá sem maður er. Af því að fjölmiðlaumfjöllun gærdagsins var eins og hún var þá fannst mér ástæða til að koma hér upp því að það er líka mjög ánægjulegt að sjá og skynja að nánast allir flokkar hér á þingi styðja þetta mál, að þetta er þvert á allar línur, enda ætti vitaskuld að vera svo þegar um er að ræða sjálfræði og réttindi einstaklinga. Ég er mjög glöð yfir því að hafa upplifað að svo sé, með einstaka undantekningum. Ég held að við ættum að fagna því miklu frekar að það er einhugur, með einstaka undantekningum, um þennan gleðilega áfanga. Virðulegi forseti. Ég tek undir með þeim þingmönnum sem talað hafa hér á undan mér, ég styð þessi þrjú mál sem við erum að fara að greiða atkvæði um. Þetta er mjög mikilvægur áfangi

sjálfræði og læknisaðstoð við börn.

Alþingi má vera stolt af þessu skrefi sem snýst um að auka mannréttindi fólks. Það snýst líka um það að færa Ísland ofar á regnbogakortinu sem snýst um að kortleggja stöðu hinsegin fólks í heiminum.

unnið vandaða og góða vinnu í vandmeðförnum og viðkvæmum málaflokki. Þetta er gríðarlega mikilvæg réttarbót fyrir þann hóp sem um ræðir og sérstaklega þann hóp fólks sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni og rétt þess fólks yfir eigin líkama.

Það er ekki á hverjum degi sem við greiðum atkvæði hér í þingsal um mál sem snúast í raun og veru um gildismat samfélags. Það er ekki á hverjum degi sem við greiðum atkvæði hér í þingsal um mál sem snúast um einmitt rétt fólks til að ráða örlögum sínum sjálft. Þessi þrjú mál sem við greiðum atkvæði um núna snúast um nákvæmlega það; frelsi fólks til að ráða örlögum sínum og um mannréttindi sem endurspeglar ákveðið gildismat.

Herra forseti. Við greiðum hér atkvæði um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði. Þar er um að ræða að hreinsa út úr ýmsum lögum orð eins og karl, kona, barn, kvæntur maður og gift kona, faðerni og móðerni, móðir, kvenmaður, eiginkona, eiginmaður, sambúðarkona og sambúðarmaður. Í mörgum tilfellum er um tiltölulega saklausar breytingar að ræða að mínu mati, en í öðrum tilfellum hreint alls ekki. Sérstaklega þykir mér fara illa á því að taka út orðið móðir í nokkrum greinum hegningarlaga, orð sem er rótgróið í vitund landsmanna og er í flestum tilfellum í hegningarlögunum haft um þá manneskju sem elur þá manneskju sem ber barn undir belti. Ég get hreinlega ekki séð hverju það skiptir í því sambandi hvaða skráning á við um þá manneskju eða hvernig kynfæri manneskjunnar líta út. Manneskjan er verðandi móðir ef hún ber barn undir belti og móðir þegar hún fæðir barn. Orðið móðir er fallegt og lýsandi íslenskt orð og við skulum ekki fórna því fyrir öfgar. Þegar ég sá þetta frumvarp fyrst þá komu mér í huga orð predikarans þegar hann segir að allt sé hégómi og ekkert sé nýtt undir sólinni. Að rífa niður hefur sinn tíma. Eitt er víst að ekkert kemur manni lengur á óvart frá ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Vinstri grænna. Maður spyr sig, herra forseti: Hvað verður það næst? Já, næst. Næst verður það væntanlega frumvarp frá Sjálfstæðisflokknum, sem eitt sinn var íhaldsflokkur, um að breyta fallegasta orði íslenskrar tungu, ljósmóðir, í ljósmanneskja.

Þetta er ákveðin praktísk breyting sem felst í því að við erum að heimila fólki að breyta kynskráningu sinni. Það breytir því ekki að manneskja sem áður var kona og nú er maður, mun geta gengið með barn og fætt það. Utan um það ná ekki ákveðin ákvæði hegningarlaga og ef við viljum að ákvæði hegningarlaga nái jafnt um alla á Íslandi þurfum þurfum við að breyta þessu svona. Þetta er einfaldlega praktískt úrlausnarefni. Þetta er engin atlaga að okkar tungumáli og mæður verða hérna áfram.

Þarna er verið að fella brott orðin faðerni og móðerni. Upphaflega átti að setja inn orðin foreldrastöðu manneskju en nú er einungis talað um foreldrastöðu. Í báðum tilvikum virðist mér hér vera um alls ófullnægjandi breytingu að ræða. Orðið foreldrastaða kemur í mínum huga hreint ekki í stað orðanna móðerni eða faðerni. Eins og stundum áður er hér er verið að ganga allt of langt og má vel tala um öfgar í því sambandi. Ákvæðið leggur refsingu við því að leggja stein í götu yfirvalda þegar þau grennslast fyrir um faðerni eða móðerni barns og þar hefur verið átt við líffræðilegan föður eða móður. Ef átt er við eitthvað annað en það, þá erum við refsiréttarlega komin út í einhvers konar móa og ekki er verið að tala um að sanna blóðtengsl móður eða föður við barnið.

Forseti. Við ræðum hér versta mál þessarar ríkisstjórnar, dæmigert merkimiðastjórnmál sem er eingöngu rætt út frá heiti og yfirlýstum markmiðum en ekki innihaldi og afleiðingum. vegna höfum við heyrt hér hástemmd öfugmæli um mannréttindi og annað sem eru í raun þversagnir þegar þetta mál er skoðað. Þetta snýst ekki um að vernda intersex fólk og það snýst ekki um trans fólk. Þetta snýst um að svipta börn sjálfsögðum og lífsbætandi lækningum sem framkvæmdar hafa verið með góðum árangri, jafnvel áratugum saman. Rökstuðningurinn er oft og tíðum farsakenndur, jafnvel vísað í alþjóðasáttmála pyndingum til að réttlæta það að börn fái ekki heilbrigðisþjónustu. Með þessu er verið að gefa til kynna að mörg hundruð foreldrar og læknar hafi á undanförnum árum og áratugum brotið rétt á börnum sínum með því að veita þeim aðgerðir eða aðrar lækningar sem hafa verulega bætt lífsgæði þeirra fyrir lífstíð. Það er ótrúlegt að svona forneskjulegt og öfgafullt mál skuli keyrt hér í gegn á Alþingi árið 2020.

Það er gleðidagur í dag á Alþingi þegar við, ef að líkum lætur, samþykkjum þrjú frumvörp sem fela í sér mikilvægar réttarbætur fyrir hinsegin fólk, sérstaklega fyrir trans og intersex börn, rétt til frelsis, rétt til sjálfræðis, mannréttindi. Ég verð þó að segja að það hefur sett að mér hálfgerðan óhug að fylgjast með málflutningi Miðflokkskarla í þessum málum, m.a. hér í þingsal. Það er ekki hægt að skilja hann öðruvísi en sem mannfyrirlitningu og sem afneitun á tilvist trans og intersex barna. Sem betur fer hefur þessi málflutningur ekki náð neinu flugi, auðvitað ekki. Það er mikill og sterkur meiri hluti fyrir þessum mikilvægu réttlætismálum hér á Alþingi í dag, að hvernig samfélagi værum við, löggjafinn, að stefna ef við útilokuðum tiltekna hópa, okkar viðkvæmustu hópa, frá því að njóta almennra mannréttinda, þeirra sömu mannréttinda og við teljum

Þegar lög um kynrænt sjálfræði voru afgreidd á Alþingi á síðasta ári var það mál sem fjallað er um í þessu frumvarpi í raun og veru skilið eftir og ráðherra falið að leita málamiðlunar milli ólíkra sjónarmiða sem höfðu komið fram við umræður í þinginu og fyrir þingnefnd um þessi efni. Að undirbúningi frumvarpsins komu bæði fulltrúar samtaka hinsegin fólks, heilbrigðisstarfsmenn og aðrir sérfræðingar á þessum sviðum og niðurstaðan varð málamiðlun sem við erum að afgreiða óbreytta hér í dag. Þannig að það er búið að leiða saman ólík sjónarmið og finna málamiðlun og við þá málamiðlun stend ég og ég held að umræðan hér í gær endurspegli alls ekki innihald málsins eða aðdraganda þess á neinn hátt. Virðulegi forseti. Mig langaði bara að nefna hvað ég er þakklátur fyrir það að búa í landi þar sem af átta flokkum er einungis einn flokkur sem tekur það að sér að berjast fyrir þeim fráleita málstað sem Miðflokkurinn berst fyrir hér í pontu.

Næsta skrefið er næst. Næsta framfaraskrefið er næst. Ég vona að Miðflokkurinn bíði bara eftir því og hugsi sinn gang í millitíðinni.

Spurðu fólkið sem í hlut á, hv. þingmaður, hvort þetta séu mannréttindi, frelsismál eða merkimiðastjórnmál. Þvættingurinn um að það sé verið að meina börnum um læknishjálp — er það það sem Læknafélagið mælir einróma með að verði gert, Læknafélag Íslands sem mælir með samþykkt þessa frumvarps, sérfræðingahópurinn, barnaskurðlæknarnir, barnalæknarnir á Landspítalanum? Eru þeir að mæla með því að börnum verði meinað um læknisaðstoð? Hvers lags þvættingur er þetta, hv. þingmaður?

Virðulegi forseti. Ég vil taka undir með næstum því öllum þeim sem talað hafa í dag. Ég fagna því frumvarpi sem við greiðum nú atkvæði um og tek undir að þetta er stór dagur. Þetta er dagur mannréttinda. er komin í jólaskap. Mér líður vel. Ég ætla að túlka orðræðu Miðflokksins sem misskilning, ekki mannfyrirlitningu. Ég held að karlarnir sem tóku hér til máls í gær skilji þetta ekki almennilega þó að þeir haldi öðru fram. Og ég tek undir með þeim sem síðast talaði, hv. þm. Páli Magnússyni, og ég verð að segja það fyrir mig, og ég held að það sé kannski eðlileg niðurstaða, að þegar við höfum fengið álit frá því fólki sem hefur reynslu og þekkingu á þeim hlutum sem um ræðir hlýtur maður að taka meira mark á því, eftir margra ára vinnu, vinnu, en örfáum þingmönnum hér í þingsal sem hrópa hátt en virðast ekki hafa kynnt sér málið. Herra forseti. Ég er ótrúlega þakklát fyrir þá miklu samstöðu sem er hér í dag með þessu máli. Þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta eru grundvallarmannréttindi er varða börn. Ég er þakklát að það skuli bara vera agnarsmár hópur íhaldskarla sem finnur sig knúinn til að mæla gegn þessu mikilvæga máli. Mér finnst við einhvern veginn verða öll stærri við það að geta komið hingað og rætt þetta og verið samstiga um þessa miklu réttarbót fyrir þennan hóp

og það er alls ekki mjög langt síðan sjálfsákvörðunarréttur barna var viðurkenndur alþjóðlega með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þann sáttmála höfum við fullgilt. Sá sáttmáli viðurkennir sjálfsákvörðunarrétt barna, líka yfir eigin líkama og við erum að stíga stórt skref í því að vernda betur sjálfsákvörðunarrétt barna yfir eigin líkama með þessu frumvarpi.

Með þessu frumvarpi er einungis verið að stíga stór og sterk skref til að virða betur þann sjálfsagða grundvallarrétt allra barna.

Virðulegur forseti. Það er mikilvægt að framfaraskref í mannréttindamálum séu tekin af öryggi og framsýni, og það er það sem Alþingi er að gera í dag. Sem betur fer er afturhald og forneskja undantekning í þessum þingsal en ekki regla. Afturhald og forneskja Miðflokksins er undantekning en ekki regla hér í þingsal.

Forseti. Hv. þm. Páll Magnússon, formaður allsherjarnefndar, sem lagði ekki í að taka þátt í umræðunni um málið sjálft, mætir hér og öskrar yfir salinn: Spurðu þá sem málið varðar. En spurði hv. þingmaður eða nokkur yfir höfuð þau hundruð barna sem notið hafa góðs af aðgerðum, lífsbætandi aðgerðum, á undanförnum árum sem þau hafa ekki aðgang að í framtíðinni?

Þau mál sem tengjast kynfærum eða þvagfærum eru hér sett í sérstakan flokk þar sem óheimilt er fyrir foreldra eða lækna að gera það sem er best fyrir barnið. Þetta er fyrir neðan allar hellur, herra forseti, og viðhorfið sést best í því að helsta framlag nefndarinnar var að leggja til að því yrði flýtt að skoða hvort ekki ætti að afnema þær tiltölulega litlu undantekningar sem frumvarpið veitir, t.d. til að gefa tækifæri á því

Síðan þótti það róttæk skoðun að samkynhneigt fólk ætti kannski bara að hafa sömu réttindi og allir aðrir. Við hvert einasta fótmál eru íhaldssöm öfl sem eru á móti þeim breytingum. En það sem er áhugavert er að þegar sagan er skoðuð eftir á þá kannast enginn við það. Það kannast enginn við að hafa verið þarna.

Herra forseti. Samkvæmt frumvarpinu og umræðum um það af hálfu stjórnarliða fæðast 68 börn á ári á Íslandi með fæðingargalla á kynfærum. Það eru sex börn á mánuði. Þetta er heimsmet sem enginn hefur haft vitneskju um enda stenst þetta enga skoðun. Þetta er rangt. Á Íslandi fæðast 4.000 börn á ári. Samkvæmt virtum læknatímaritum kemur fram að eitt af hverjum 4.000 börnum fæðist með fæðingargalla á kynfærum. Það fæðist því eitt barn á ári með galla á kynfærum á Íslandi, ekki 68. verið að falsa upplýsingar svo betur sé hægt að réttlæta þetta vonda frumvarp sem bannar að börn með fæðingargalla á kynfærum fái notið fullkomnustu læknisþjónustu. Ég segi nei.

foreldra barna sem fæðast andvana eða látast á meðgöngu. Þessi hópur var lengi vel mjög einangraður

viðurkennd sem einstaklingar. Það er mikils virði fyrir bæði þau og þá sem að þeim standa. Ég fagna þessu og segi já.

Þetta mál, þó að það sé kerfislægt, er liður í því að viðurkenna þennan missi og þessa sorg. Á þessu máli eru hins vegar fleiri hliðar og mér finnst miklu máli skipta, og er ánægð með að náðst hafi að flagga því í nefndaráliti, að það verði jafnframt tekið til skoðunar að ganga lengra, þ.e. að viðurkenna sorg þeirra foreldra sem missa barn á meðgöngu, eftir 18 vikna meðgöngu því að það gerir það í annarri löggjöf líka. Þeir foreldrar eiga rétt á fæðingarorlofi við þær aðstæður. Og útgáfa kennitölu myndi hafa þau praktísku áhrif fyrir foreldra að þeir gætu betur sótt þann rétt sinn en það myndi líka hafa í för með sér ákveðna viðurkenningu á þeirri sorg sem þessir foreldrar

Ég vil hins vegar segja að hér skortir upp á og ég hefði viljað sjá framsæknari tillögu og stærri hring sleginn utan um alla þá einstaklinga sem hafa orðið fyrir vondri meðferð á stofnunum á vegum hins opinbera eða á einkaheimilum sem þau voru vistuð á fyrir tilstuðlan hins opinbera. Þetta er að ákveðnu marki viðurkennt í nefndaráliti þegar kemur að börnum sem vistuð voru á einkaheimilum. Það er vel. Eftir situr stór hópur fatlaðra einstaklinga, sem ekki eru börn, sem hefur verið vistaður á stofnunum á vegum hins opinbera og hefur orðið fyrir vondri meðferð og stendur ekki til, a.m.k. ekki í bráð, að gera neitt í því. Nú er að hefjast einhvers konar frumskoðun á því vegna vondra frásagna af Arnarholti

Þeim var ráðstafað þangað af stjórnvöldum. Mikilvægt er að fundin sé leið til að sá hópur fái úrlausn mála sinna á svipaðan hátt og sá stóri hópur sem vistaður var á opinberum stofnunum þar sem í ljós kom, herra forseti, að víða var pottur brotinn svo kalla mætti þá sögu alla smánarblett í sögu þjóðarinnar. Þetta mál getur ekki kallast lokauppgjör fyrr en saga þessara barna hefur verið sögð. Herra forseti. Hér erum við að greiða atkvæði um sanngirnisbætur til handa fötluðum börnum sem vistuð voru á stofnunum eða heimilum sem rekin voru af ríki eða sveitarfélögum. Ég held að við eigum öll að fagna því. Við erum með fjármuni setta í þetta núna í fjárlögum og það er afar mikilvægt að þessi hópur líði ekki fyrir það eða þurfi að bíða

Ef það hefði verið tryggt enn betur með þessu frumvarpi hér og nú hefðum við þar með staðið vörð um öll þau börn sem voru vistuð af hálfu opinberra aðila. En ég vona, þrátt fyrir að fyrirsögn frumvarpsins kveði á um lokauppgjör,

Virðulegur forseti. Hægt og rólega erum við að horfast í augu við það sem miður hefur farið í sögu

Þetta er sanngirnismál sem við í Samfylkingunni styðjum að sjálfsögðu. Ég tek undir það sem fram hefur komið hér um nauðsyn á því að útvíkka þetta enn frekar til þeirra sem dvöldu á einkaheimilum. Mig langar að nefna sérstaklega þátt Landssamtakanna Þroskahjálpar í því að leiða þetta mál og að koma okkur á þann stað þar sem við erum núna í dag.

Í fyrsta lagi leggjum við til tryggingagjaldslaust ár fyrir minnstu fyrirtækin og snarpan afslátt fyrir þau meðalstóru. Það er aðgerð sem myndi skipta miklu máli í viðspyrnunni sem við trúum að verði í atvinnulífinu á árinu 2021. Við leggjum einnig til skref í átt að því að barnabætur verði raunverulega til þess að jafna stöðu barnafólks við hina sem ekki eru með börn á framfæri í stað þeirrar tillögu sem meiri hlutinn er með um að barnabætur byrji að skerðast við lágmarkstekjutrygginguna. Við munum greiða atkvæði gegn breytingartillögu meiri hlutans um afslátt á viðmiðum um losun koltvísýrings við ákvörðun vörugjalda á bíla,

í nefndinni. Við gerum eina breytingartillögu. Við gerum úrslitatilraun til þess að að ná fram lækkun á virðisaukaskatti til veitingarekstrar, að skatturinn verði lækkaður tímabundið í eitt ár,

sem ekki sér fyrir endann á. Þetta er mjög nauðsynlegur þáttur í því að reyna af öllum mætti að greiða fyrir því að þessi fyrirtæki geti tekið við sér þegar þau geta farið að taka á móti ferðamönnum

SPEECH_BEGIN Herra forseti. Við erum stödd í djúpri atvinnukreppu og hún bítur fólk því miður mjög illa. Það fólk, og allt samfélagið, á því mjög mikið undir að við sköpum sem flest störf og gerum það hratt. Við þurfum auðvitað að skapa störf hjá undirmönnuðum stofnunum hins opinbera en ekki síður hjá einkafyrirtækjum um allt land. Það getum við gert með skynsamlegum hvötum. Þessi tillaga lýtur að því að veita fyrirtækjum 2 millj. kr. afslátt af tryggingagjaldi á næsta ári. Það yrði þá tryggingagjaldslaust fyrir allra smæstu fyrirtækin en væri umtalsverður styrkur fyrir þau stærri líka. Ég vona að þetta verði samþykkt.

Herra forseti. Með þessari tillögu leggjum við til að barnabætur haldist óskertar að mánaðarlaunum hjá einstaklingi upp í 410.000 kr. á mánuði. Við gerum tillögu um samsvarandi hækkun hámarksins, þar sem barnabætur eru ekki lengur greiddar. Það er skref sem við viljum stíga núna í þá átt að jafna stöðu barnafólks við þá sem ekki eru með börn á framfæri. Við lítum til hinna norrænu ríkjanna eftir fyrirmyndum í þeim efnum. Meiri hlutinn leggur hins vegar til með breytingartillögu sinni að barnabætur byrji að skerðast við lágmarkstekjutrygginguna sem verður 351.000 á árinu 2021 og miðar við að barnabæturnar séu eins konar fátæktarstyrkur. Við þurfum að breyta þessu, forseti.

Herra forseti. Af því að ég veit að það er í mörg horn að líta hjá hv. þingmönnum þegar menn eru að greiða atkvæði á færibandi þá vil ég bara minna á að hér erum við að greiða atkvæði um það

þá má sú samúð ekki vera á kostnað umhverfisins. Við getum ekki stutt þessa tillögu um að bæta við afslætti á slík gjöld að svo stöddu. Við hljótum að hafa aðrar og betri leiðir til að styðja þessi fyrirtæki.

atkvæði gegn þessari breytingartillögu en hefðum stutt greinina eins og hún var í frumvarpinu því að þar var gert ráð fyrir að þessi afsláttur félli niður. Ég er mjög hissa á því að meiri hlutinn ætli að samþykkja þetta þegar hæstv. forsætisráðherra er nýbúin að tala um metnaðarfull markmið í loftslagsmálum, eins og hún kallar það sjálf, að þá skuli flokksmenn þeirra sem skipa hér hér stjórnarflokkana ákveða að búa til hvata í hina áttina. Þarna er einhvern veginn verið að stilla saman hvötum, annars vegar til að kaupa mengandi bíla og hins vegar til þess að kaupa ekki mengandi bíla.

Hér er lagt til að niðurgreiða bensínbíla og það er sagt í þágu orkuskipta. Sum ríki eru á þeim slæma stað að styðja óendurnýjanlega orkugjafa með meiri ríkisstyrkjum en endurnýjanlega. Með þessu á að taka upp einmitt þannig kerfi fyrir bílaleigur hér á landi. Fyrir hverja krónu sem ríkið styrkir þær til að kaupa vistvæna bíla er lagt til að þær geti fengið allt að 2 kr. í styrk til kaupa á mengandi bensín- og dísilbílum. Á sama tíma og stjórnvöld boða meiri metnað í loftslagsmálum er meira en lítið öfugsnúið að vilja niðurgreiða bensínbíla í þágu orkuskipta. Þessi milljarðastuðningur við bílaleigur og bílinnflytjendur er margt en vistvænn telst hann seint og hann vinnur beinlínis gegn markmiðum Parísarsamningsins. Ég segi nei.

Herra forseti. Hér er á ferðinni ágætismál sem við í Samfylkingunni styðjum. Við styðjum breytingartillögur meiri hlutans og breytingartillögur 1. minni hluta. Við væntum þess að hv. þingmenn muni líka styðja breytingartillögur okkar í Samfylkingunni sem lúta að því að þeir sem fá ríkisstyrk til viðspyrnu á árinu 2021 2021 stundi ekki svik eða launaþjófnað á vinnumarkaði, að þeir viðurkenni og taki ákveðin skref og geri áætlanir í loftslagsmálum, taki græn skref. Við viljum að vinnumarkaðurinn verði heilbrigður og að hann verði grænn. Við höfum áður lagt fram tillögur um að fyrirtæki sem eiga virk tengsl við skattaskjól fái ekki styrk frá skattgreiðendum og við gerum tillögu um það hér líka.

Herra forseti. Hér er á ferðinni mikilvægt frumvarp sem margt er gott í og margt er hægt að styðja. í Viðreisn leggjum til nokkrar breytingar sem skipta verulegu máli og lúta m.a. að því atriði að tekjufallsviðmiðið í frumvarpinu er of hátt. Það kemur fram í öllum umsögnum sem um málið bárust.

sem er mjög mikilvægt. Síðan er ákvæði sem lýtur að því að gera tillögu til breytinga varðandi það að fyrirtæki megi ekki vera í skipta- eða gjaldþrotameðferð. Tillagan snýst um að fyrirtækið geti

áframhaldandi eða meiri breytingar sem yrðu mjög til bóta og byggja á athugasemdum gesta sem komu fyrir nefndina. Við munum því styðja þessa breytingartillögu og, verði hún samþykkt, styðja frumvarpið í heild.

Þetta mál hefur fengið að þroskast ágætlega í meðförum efnahags- og viðskiptanefndar og er að mörgu leyti ágætt. Það á eftir að koma í ljós nákvæmlega hversu

þrepafallið, enn ein aðgerðin sem útilokar fólk sem er rétt undir ákveðnum mörkum. Sú gagnrýni á enn þá rétt á sér. Þannig að þó svo að ég fagni því að þetta frumvarp sé orðið þetta ágætt er enn þá ástæða til að hætta að vera með svona þrepareglur í lögum.

Þeir eru hluti af þeim varnaraðgerðum sem ríkisstjórnin hefur gripið til til að gefa íslenskum fyrirtækjum, íslensku atvinnulífi möguleika á því að sigla í gegnum það ástand og þær hörmungar sem við er að glíma.

verði niðurstaðan sú að ríkisstjórnin greip til ráðstafana sem voru áhrifaríkar og réðu úrslitum um það að íslenskt atvinnulíf verður í stakk búið til að grípa þau tækifæri sem bjóðast í framtíðinni. Þess vegna samþykkjum við þetta frumvarp

Herra forseti. Milljarðar króna liggja í skattaskjólum sem fólk felur svo það þurfi ekki að greiða sinn hlut til samfélagsins. Við í Samfylkingunni lítum þannig á að með því að draga fé undan skattgreiðslum með nýtingu skattaskjóla hafi fyrirtæki og einstaklingar gefið skýrt til kynna að þeir hafi sjálfir sagt sig frá stuðningi úr ríkissjóði.

sem eru teknar til viðmiðunar í þessu frumvarpi þannig að fjármagnstekjur, vextir, arður og leigutekjur, sem hafa lítil tengsl við tekjufall rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, séu ekki með í skilgreiningunni heldur séu þetta tekjur af vörum og þjónustu.

Herra forseti. Hér erum við að greiða atkvæði um hlutfall þess tekjufalls sem á að leggja til viðmiðunar um það hverjir geta notið styrks eða ekki. Það kom mjög skýrt fram í nánast

greininni verði breytt þannig að slit sem eru hluti af samruna- eða skiptingarferli rekstraraðila teljist ekki til almennrar slitameðferðar samkvæmt þessu ákvæði.

Herra forseti. Í a-lið breytingartillögunnar er viðmið fyrir laun 3 milljónir á mánuði. Þetta er sama viðmið og sett er fyrir framlengingu hlutabótaleiðarinnar. Breytingartillagan á að verða til þess að undirstrika að viðspyrnustyrkirnir séu ekki ætlaðir vel stöndugum fyrirtækjum, jafnvel þó að þau hafi orðið fyrir tekjufalli. Í b-lið er tillaga um að fyrirtækin skili losunarbókhaldi samkvæmt viðurkenndri aðferðafræði fyrir árið 2019 og geri síðan áætlanir um það hvernig losun á að vera næstu fimm árin. Þetta er mjög einföld leið og aðgengileg. Fyrirtækin taka stöðuna, sjá hvað spor þeirra er stórt og gera síðan áætlanir um að minnka það næstu fimm árin.

eins og þar segir: Hafa annars vegar 45–75% í staðinn fyrir 60–80% og hins vegar 75% í staðinn fyrir 80%. Þetta er enn af sama meiði. Þetta er allt saman ætlað til þess að tryggja að fleiri fyrirtæki fái þennan nauðsynlega stuðning. Það er sama sagan að allir þeir sem hafa komið að þessu máli telja að skilyrðin um tekjufallið séu allt of ströng og hér er gerð tilraun til að færa það til betri vegar þannig að fleiri fyrirtæki

Herra forseti. Þessi breytingartillaga gengur út á að koma til móts við það sjónarmið sem hefur komið fram, einkum frá smærri aðilum í ferðaþjónustu sem hafa myndað með sér óformleg samtök, og gengur út á að hægt sé að velja þegar sótt er um styrk hvort styrkupphæðin miðist við stöðugildi í viðmiðunarmánuði eða hlutfall rekstrarkostnaðar í þeim mánuði sem umsóknin er send inn. Það er þannig sérstaklega hjá þessum smærri fyrirtækjum að mikið er um undirverktaka þannig að launamenn eru færri. Þetta er einfaldlega gert til þess að veita mönnum val þannig að ekki gerður greinarmunur á því hvernig starfsmannahaldi er háttað í viðkomandi fyrirtæki. Þetta mun ekki endilega auka útgjöld, þetta eykur valfrelsið og gerir það að verkum að fleiri fyrirtæki, og einkum þau sem ég nefndi, munu geta notið þessa stuðnings.

Herra forseti. Nú hefur það gerst enn einu sinni að stjórnarliðar fella allar góðu tillögur minni hlutans. En hérna er tillaga sem allir hljóta að geta samþykkt. Hún er um að hafi fyrirtæki fengið

fyrirtækið ekki gert það innan mánaðar leggjast vextir á upphæðina. Er það ekki svo, herra forseti, að við erum öll hér inni áhugamenn um það að hér þróist heilbrigður vinnumarkaður og við upprætum launaþjófnað og svik á vinnumarkaði?

Málið snýst einfaldlega um það að við erum að auka sveigjanleika í utanríkisþjónustunni. Við erum svo sannarlega að minnka völd ráðherra gríðarlega með þessari Þetta er í alla staði mjög gott mál og ánægjulegt að við séum að ljúka því nú. Ég vil þakka hv. þingmönnum sem hafa stutt þetta frumvarp kærlega fyrir stuðninginn og vinnuna og hv. utanríkismálanefnd fyrir vinnuna í þessu máli.

af hálfu ráðherra sem er búinn að vera í utanríkisráðuneytinu núna í fjögur ár. Það var enginn sem mælti með þessu frumvarpi en það var hins vegar ákall um heildarendurskoðun á lögum frá árinu 1971.

Það hefði verið meiri reisn í því að fara í slíka heildarendurskoðun. Þetta mál sem um ræðir er að mínu mati

hverju sinni. Ég ætla að láta vera að ræða persónuleg sjónarmið í þessu varðandi samninga við Færeyinga sem geta verið mjög erfiðir við að etja þegar kemur að samningum um veiðar,

sá frændskapur og vinarþel sem ætti að vera á milli aðila. Þetta er hins vegar ekki umræðuefni hér hjá mér að sinni enda er ég framsögumaður nefndarálitsins. Við í nefndinni leggjum til að þessi tillaga verði samþykkt.

nr. 98/2004, að jöfnunargjald vegna dreifingar raforku hækki um 13% frá 1. janúar 2021 en gjaldið hefur verið óbreytt frá því að það var sett á með lögum nr. 20/2015.

Jöfnunargjald raforku var lagt á til að standa straum af jöfnun kostnaðar vegna þeirrar raforku sem fer um dreifiveitur raforku til almennra notenda. Samkvæmt 1. gr. laga um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku skal greiða niður kostnað við dreifingu raforku í dreifbýli

Í dag eru fimm dreifiveitur fyrir rafmagn en hjá tveimur þeirra, Rarik og Orkubúi Vestfjarða, er stórum hluta raforku dreift til notenda eftir svokallaðri dreifbýlisgjaldskrá.

Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að frá upptöku jöfnunargjalds raforku árið 2015 hefur kostnaður við dreifingu raforku aukist jafnt og þétt í dreifbýli umfram kostnað í þéttbýli.

Í umfjöllun nefndarinnar var rætt sérstaklega mikilvægi þess að komið væri til móts við notendur raforku í dreifbýli. Notendum þar fækkaði á meðan notendum í þéttbýli fjölgaði og kostnaður við dreifingu raforku legðist því þyngra á notendur í dreifbýli, með neikvæðum áhrifum á atvinnurekstur og byggðaþróun. Í greinargerð með frumvarpinu segir að með fyrirhugaðri hækkun jöfnunargjaldsins og 600 millj. kr. framlagi ríkissjóðs fari hlutfall jöfnunar kostnaðar við dreifingu raforku í dreifbýli og þéttbýli úr 49% í 85% á árinu 2021. Stefnt er að því að árið 2025 verði hlutfallið komið í 95% en á sama tíma geti dregið úr fjárþörf til jöfnunar dreifikostnaðar í kjölfar þess að hámarki fjárfestingarþarfar dreifiveitna í dreifbýli verði náð. Orkubú Vestfjarða og Rarik taka í sama streng í umsögnum sínum og bendir Rarik á að gjaldskrárhækkanir síðustu ár stafi af fjárfestingarþörf en enn vanti 15 milljarða kr. til að ljúka endurnýjun kerfisins. Nokkur umræða varð í nefndinni um hvort hægt væri að ná fyrr markmiði um fulla jöfnun flutningskostnaðar og hvaða leiðir væru þá best til þess fallnar. Nefndin óskaði eftir minnisblaði frá ráðuneytinu með sviðsmyndum um þær leiðir sem væru færar til að jafna dreifikostnað raforku í dreifbýli og þéttbýli. Hún fór yfir kosti og galla hverrar leiðar en nefndin tekur ekki afstöðu til þess hver þeirra væri best til þess fallin að ná markmiðinu. Nefndin vekur í þessu samhengi

Nefndin áréttar því mikilvægi þess að fundin verði leið til að ná fram jöfnun á kostnaði við dreifingu raforku í dreifbýli og þéttbýli til lengri tíma og beinir þeim tilmælum til ríkisstjórnarinnar að við árlegt endurmat ýmissa gjalda vegna fjárlagagerðar verði fjárhæð jöfnunargjalds látin fylgja verðlagi. Áhrif af boðaðri hækkun Landsnets. Við meðferð málsins fyrir nefndinni kom fram að Landsnet hefur boðað hækkun á gjaldskrá um 9,9% hjá dreifiveitum um áramót og að í kjölfar þess megi gera ráð fyrir gjaldskrárhækkunum hjá einhverjum dreifiveitum á næsta ári. Í sameiginlegri umsögn Bændasamtaka Íslands, Sambands garðyrkjubænda og Sölufélags garðyrkjumanna er lýst áhyggjum af því hvernig boðuð gjaldskrárhækkun Landsnets fari saman við þá hækkun jöfnunarframlags sem lögð er til með frumvarpinu, fyrir stærri notendur á við garðyrkjustöðvar, með vísan til þess að gjaldskrárhækkanir hafi gert að engu fyrri framlög til jöfnunar dreifikostnaðar. Einnig áhrifum slíkra gjaldskrárhækkana á framleiðslukostnað í samhengi við markmið um verulega framleiðsluaukningu í innlendri ylrækt, samanber endurskoðun á búvörusamningi garðyrkjuframleiðenda. Nefndin minnir á að Orkustofnun hefur ekki staðfest hækkunarbeiðni Landsnets en tekur undir áhyggjur um að boðaðar gjaldskrárhækkanir geti dregið úr þeim áhrifum sem frumvarpinu er ætlað að hafa verði það samþykkt.

Bent var á að þeir aðilar sem eru nálægt því að teljast til stórnotenda og stefni að því marki búi við skerta samkeppnishæfni þar sem þeir geti ekki tengst inn á flutningskerfi Landsnets.

Fyrir nefndinni kom fram að ráðuneytið ynni að því að skoða leiðir til að minnka þau skörpu skil sem eru í raforkulögum í dag í skilgreiningu á stórnotanda þar sem miðað er við 10 MW. Meðal annars eru til skoðunar breytingar sem gætu falið í sér meiri þrepaskiptingu og endurskoðun á uppbyggingu gjaldskráa dreifiveitna og Landsnets til að draga úr skörpum skilum.

Frú forseti. Við fjöllum hér um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, nr. 98/2004. Eins og hv. flutningsmaður málsins fór vel yfir áðan bárust nokkrar umsagnir og fengum við sömuleiðis á fund okkar tvo gesti vegna málsins.

um hér snýr í raun að því að jafna möguleika fólks á því að búa og starfa um land allt í hinum dreifðu byggðum, ekki eingöngu í þéttbýlinu. Þetta er mál sem snýst um jöfnuð. Þingflokkur Samfylkingarinnar styður að sjálfsögðu þetta mikilvæga jafnréttismál og meginmarkmið málsins en ég setti þó fyrirvara við nefndarálitið. Það er fyrst og fremst vegna tveggja atriða sem ég vil gera stuttlega grein fyrir hér.

Ég er ekki að gefa í skyn að þær hækkanir hafi ekki verið byggðar á málefnalegum grunni heldur er ég einfaldlega að lýsa staðreynd. Það þýðir að í raun hefur það of

Það er því alveg ljóst, frú forseti, að kerfið eins og það var sett upp virkar ekki nægilega vel í þágu þeirra sem það á að þjóna. Ég held að það sé því algjört lykilatriði að gera þurfi skýra kröfu um að hæstv. iðnaðarráðherra komi fram með raunverulegar tillögur til breytinga tillögur til breytinga og það strax í vor. Þetta mál er búið að þvælast í kerfinu í lengri tíma og það er löngu tímabært að taka það upp og ljúka því í eitt skipti fyrir öll þannig að allir landsmenn sitji við sama borð. Frú forseti. Nú þegar er ljóst að líklega verða einhverjar hækkanir á gjaldskrám dreifiveitna um áramótin en eins og komið er inn á í nefndarálitinu verða þær vonandi ekki að raunveruleika enda mikilvægt að slíkar hækkanir vinni ekki gegn markmiðum málsins sem við fjöllum um í dag. Því miður er sömuleiðis ljóst að við náum ekki að fjalla um og breyta kerfinu nú fyrir áramót. Því veljum við að styðja málið eins og það er lagt fram í dag. Hæstv. ráðherra sagði í andsvari við 1. umr. málsins að hún hygðist leggja fram á vorþingi tillögur að breytingum og ég skora á ráðherra að standa við það því að eins og ég kom inn á áðan er alveg ljóst að þetta kerfi virkar ekki eins og það er. er. Þegar staðan er sú er það eina skynsamlega í stöðunni að finna aðra leið að markmiðum málsins sem er að jafna búsetumöguleika. Frú forseti. Annað atriði en vissulega veigaminna sem ég var svolítið hissa á

Ég vil því einfaldlega beina því til hv. þingmanna sem eiga sæti í fjárlaganefnd að taka til skoðunar hvort ekki mætti bæta úr því án mikilla vandræða og koma þessu inn í þá fjármálaáætlun. Frú forseti. Ég get ekki lýst því nógsamlega hversu mikilvægt ég tel markmið málsins vera, þ.e. að jafna dreifikostnað á raforku milli dreifbýlis og þéttbýlis. Það er sérstakt að búa jafnvel við hliðina á virkjun en þurfa samt sem áður að greiða tugþúsundum hærra gjald en þeir sem búa í þéttbýli. Íslendingar báru gæfu til þess á sínum tíma að jafna kostnað vegna símtala milli landshluta. Okkur ber nú að sýna sama kjark á nýju ári og jafna á sama hátt kostnað vegna dreifikerfis raforku milli þéttbýlis og dreifbýlis.

Við fórum nákvæmlega yfir þetta með ráðuneytinu og helstu sérfræðingum okkar og það liggur fyrir að dreifiveitur eiga t.d. inni núna nokkra hækkun og og ég get ekki séð hvernig þær ætla að komast hjá því að hækka kostnað sinn og taka meiri gjöld. Það væri þá alla vega eitthvað að í kerfinu ef það gerist ekki. Það mun éta upp töluvert af þeim fjármunum sem eiga að fara til að jafna dreifikostnað

við klárum það mál og þá leið og sjáum hvort hún geti ekki orðið farsæl. Það eru ákveðnir ágallar á henni sem ég get alveg tekið undir og koma fram í mati á áhrifum sem ráðuneytið sendi okkur og fór yfir með okkur.

Það sér það auðvitað hver maður að það er eitthvað sem heimilisbuddan hjá svona allflestum myndi ekki verða vör við um hver mánaðamót.

Það er fordæmi að finna í olíudreifingu, fjarskiptum og póstþjónustu. Það yrði meiri fyrirsjáanleiki í kerfinu og samkeppnisstaða dreifbýlis og þéttbýlis yrði jafnari til lengri tíma og það er mál sem er gríðarlega mikilvægt, að jafna samkeppnisstöðu þéttbýlis og dreifbýlis.

helst sem fyrst, eins og kom fram í ræðu áðan, að það verði klárað á þessu ári að skoða virkilega þann kost og hvaða leiðir þarf til þess að ein gjaldskrá fyrir allt landið verði að veruleika,

Við fjöllum hér um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, langþráð mál, lengi beðið eftir því. Þetta er mikilvægt frumvarp og löngu tímabært. Það má eiginlega furðu sæta að slík og þvílík mismunun skuli hafa fengið að viðgangast og það svo lengi. Þetta er gott lítið skref í rétta átt en það er of stutt, of lítill áfangi í sjálfsagða réttlætisátt. Það er ekki verið að biðja um teppalagningu upp að hverju húsi, malbik um alla jörð, pósthús jörð, pósthús eða banka í göngufjarlægð fyrir landsbyggðarfólk, bónusverð í allar búðir. Nei, það er verið að krefjast þess að ljós og hiti sé í boði á sama verði með sömu kjörum fyrir alla landsmenn, þjóðin öll hafi eðlilegan aðgang að þessari sameiginlegu auðlind á jafnræðisgrundvelli. Þetta er ekki lítið hagsmunamál fyrir fólk sem býr á landsbyggðinni, hvort sem það er í þéttbýli úti á landi eða í dreifbýli,

Það segir réttilega í greinargerð með frumvarpinu að háir taxtar á dreifikostnaði raforku í dreifbýli stuðli í auknum mæli að fólksfækkun, samdrætti í atvinnurekstri og tilheyrandi neikvæðum byggðalegum áhrifum. Þetta er allt satt og rétt. Það er náttúrlega fráleitt að munur á raforkukostnaði í þéttbýli og víða á landsbyggðinni, eða þar sem grófust eru dæmin, sé upp undir 60% þegar upp er staðið. Rafmagn til lýsingar og upphitunar á ekki að vera lúxus en því miður er þetta raunin víða úti á landi og mörg dæmi um að að alveg upp undir 20% af ráðstöfunartekjum heimilisins fari í þennan eina útgjaldaliði, að halda á sér hita og geta kveikt ljós. Þetta er algerlega fráleitt en hefur fengið að viðgangast lengi. Í nútímasamfélagi er raforkan óaðskiljanlegur hluti af daglegu lífi hvers manns. Án hennar lifum við ekki hinu hefðbundna lífi hvar sem við búum. Ríkisstjórnin hefur látið þetta gott heita allt kjörtímabilið en bregst nú við á elleftu stundu. Það er gott, betra er seint en ekki.

Úr þessum ræðustól var fullyrt fyrir nokkrum dögum að það yrði þegar á næsta ári en það er ekki rétt. Það verður ekki fyrr en í fyrsta lagi 2025 og það getur margt gerst á svo langri leið.

Dæmi: Landsnet hefur boðað 10% taxtahækkun, eins og fram hefur komið, á gjaldskrá dreifiveitna nú strax um áramót. Ef þau áform verða að veruleika verður strax á ný hoggið í þessa hagsbót. Það er skammarlegt hvernig farið er að og alveg ljóst að það verður að rjúfa þessa víxlverkun, hætta þessum skollaleik. Það er nauðsynlegt að fara í kerfisbreytingu eins og fram hefur komið, m.a. hjá hv. þingmanni sem talaði hér á undan leggja til grundvallar að þetta sé sameiginleg grunnþjónusta sem eigi að vera í boði fyrir alla landsmenn á sambærilegu verði en að það muni ekki allt að 60% eftir því hvar búið er, það sé ein gjaldskrá fyrir alla landsmenn. Stundum er það, frú forseti, meira að segja þannig að uppsprettan, auðlindin er í næsta nágrenni við þann stað þar sem raforkan er keypt hvað dýrustu verði. Slík nálgun er ekki að skapi jafnaðarmanna en það er ekki áhyggjuefni þessarar ríkisstjórnar eins og sjá má á þessu máli og svo mörgum öðrum. Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar skipaði starfshóp vorið 2017 sem skilaði af sér í fyrravor og vann ágætt verkefni sem var að greina möguleika og gera tillögur um uppfærslu á flutningskerfi í dreifbýli, reyndar með áherslu á þrífösun rafmagns.

Nefndin reifaði m.a. ýmsar hugmyndir varðandi sameinaðar gjaldskrár í dreifbýli og einnig sameiningu veitna. Þar var auðvitað staðfest að slík úrræði sem við erum að nefna, sameinaðar gjaldskrár, myndu leiða til jöfnunar og til bættrar stöðu neytenda og fyrirtækja í dreifbýli. Því veldur það vonbrigðum að ekki skuli gengið lengra í þessu frumvarpi í sjálfsagða réttlætis- og umbótaátt fyrir raunar alla. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í vinnu sinni að með einni dreifiveitugjaldskrá í landinu, án nokkurra mótvægisaðgerða en þær gætu verið nokkrar, gæti mesta hækkun í þéttbýli orðið 15–17% en lækkun í dreifbýli hins vegar veruleg eða á bilinu 42–43%. Þá sér hver maður í hvaða stöðu málið hefur verið og fengið að þróast átölulaust um margra ára skeið og alltaf sigið á ógæfuhliðina. Ríflega 50% af neytendum fengju um 8,5% hækkun með þessari kerfisbreytingu ef engar mótvægisaðgerðir færu

aðrar tölur í rauninni en allt hnígur þetta að hinu sama. Þetta er hagsmunamál, samfélagslegt verkefni sem þarf að vinna að með einum eða öðrum hætti. Leiðirnar eru til. Þær kunna að vera grýttari að einhverju leyti en þær eru færar. Það á auðvitað að vera sjálfsagt mál að tryggja eins og kostur er að algengustu lífsnauðsynjar, sem þetta auðvitað er, raforka, að almenn þjónusta standi til boða á sama verði hvar sem er á landinu. Raforkan er auðvitað einn þáttur þessa, óaðskiljanlegur hluti af daglegum veruleika, heitt og kalt vatn, ég tala nú ekki um vöruverð og flutningaþjónustu. Það er kannski snúnara fyrir opinber yfirvöld að koma að því en nauðsynlegt að huga eftir sem áður að þeim þáttum líka. Við sem erum orðin eldri en tvævetur munum eftir því þegar greitt var sérstaklega fyrir langlínusamtöl og skref voru misstór í símasamskiptum. Eitt gilti fyrir bæjarfélög, eitt gilti fyrir höfuðborgarsvæðið en ef fólk hringdi út á land þurfti að greiða miklu meira fyrir það. Þeir sem bjuggu úti á landi urðu fyrir miklum búsifjum vegna þessa.

Frú forseti. Að lokum er það áréttað enn og aftur með þessu frumvarpi er sjálfsögðum og fullum jöfnuði alls ekki náð og öfl í samfélaginu eru þegar byrjuð viðleitni sína til að breikka bilið aftur. Sá sem hér stendur spyr: Mun ríkisstjórnin láta það viðgangast?

og fyrirvarinn er í raun og veru sá að ekki sé gengið svo rösklega til verks að þetta virki þannig að þetta endist. Eins og sagan segir okkur og hefur verið minnst á hér áður var farið í svona

hækkun á gjaldskrá í þéttbýli og mest hjá þeim sem nota mikla orku og eru nefnd þar í dæmaskyni starfsemi garðyrkjubænda, gagnavera, stálsmiðja, bakara o.fl.

breytingar á þá vegu að hækka til muna raforkukostnað á notendur. Þess í stað hvetja samtökin stjórnvöld til að lækka kostnað án þess að annarri starfsemi á þéttbýlum svæðum verði gert að niðurgreiða þá starfsemi.“

hvata er varða hagræði á sviði gjaldtöku fyrir raforku og atvinnuuppbyggingu, þar með talin atvinnustarfsemi jafnt utan sem innan þéttbýlis. Benda samtökin á að samkvæmt raforkulögum, nr. 65/2003, eru notendahópar raforku tvenns konar. Annars vegar almennir notendur,

hins vegar stórnotendur. Á grundvelli þessarar tvískiptingar er fyrirtækjum, sem nota ákveðið magn raforku á hverjum stað, heimilt að njóta ákveðins hagræðis sem stórnotendur. Notendahópur raforku hefur hins vegar tekið breytingum undanfarinn áratug eða frá þeim tíma sem raforkulög voru sett árið 2003. Í núverandi fyrirkomulagi er lítið hagræði fyrir orkusækinn iðnað að hefja starfsemi sem ekki fellur undir stórnotendahugtak raforkulaga og hagræði sem þeim er veitt með þeim lögum. Hins vegar telja samtökin mikilvægt að stuðla að hvata fyrir ýmsa starfsemi, sem notar ákveðið magn raforku án þess að ná lægra þrepi stórnotendahugtaks raforkulaga, til að stuðla þannig að atvinnuuppbyggingu óháð þeim svæðum sem slík starfsemi er starfrækt. Slíkt myndi einnig veita raforkufyrirtækjum færi á að vaxa og dafna samhliða uppbyggingu viðskiptavina sinna. Í því skyni hafa samtökin talað fyrir því að regluverk raforkumála taki þannig tillit til svokallaðra millistórra notenda sem muni njóta þess í kjörum að nota mikla orku og um leið stuðla að atvinnuuppbyggingu hér á landi. Skora samtökin því á atvinnuveganefnd að taka slíkt fyrirkomulag til frekari skoðunar, sem sagt að teknu tilliti til þess með hvaða hætti stórnotendur, að breyttu breytanda, eru skilgreindir í raforkulögum og útfærsla á því hugtaki í lögunum með hliðsjón af millistórum notendum.“

því að þetta muni enda eins og sagan hefur sýnt okkur þannig að við þurfum að finna einfaldari og betri útfærslu sem dugir.

um fimm mánuði til og með 31. maí 2021. Lög um ferðagjöf tóku gildi 23. júní 2020 en á grundvelli þeirra fá einstaklingar sem falla undir skilyrði 1. mgr. 1. gr. laganna stafræna 5.000 kr. inneign sem nýta má til að greiða fyrir þjónustu

61. gr. EES-samningsins en með frumvarpinu er verið að leggja til framlengingu á ríkisaðstoðarkerfi sem þegar hefur verið samþykkt af Eftirlitsstofnun EFTA, þ.e. til og með 31. desember 2020, á grundvelli viðmiða sem sett voru í orðsendingu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um tímabundinn ramma um ríkisaðstoð til stuðnings hagkerfinu vegna yfirstandandi Covid-19 heimsfaraldurs. Hinn 13. október í haust var tímabundinn rammi um ríkisaðstoð til stuðnings hagkerfinu vegna yfirstandandi Covid-19 heimsfaraldurs framlengdur til 30. júní 2021 með orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar. Nefndin tekur fram, líkt og segir í greinargerð með frumvarpinu, að framlenging gildistíma er einnig tilkynningarskyld til Eftirlitsstofnunar EFTA og háð samþykki hennar.

Í umsögnum og fyrir nefndinni lýstu Ferðamálastofa og Samtök ferðaþjónustunnar ánægju með tillögu um framlengingu á gildistíma ferðagjafarinnar. Ferðagjöfin hafi haft mjög jákvæð áhrif á ferðahegðun Íslendinga innan lands í sumar og hafi því verið verulegur stuðningur við ferðaþjónustuna hvort sem um er að ræða beinar tekjur af ferðagjöf eða afleiddar tekjur. Óhjákvæmilega hafi dregið úr nýtingu ferðagjafarinnar í haust vegna Covid-takmarkana og því sé mikilvægt að áfram verði stutt við ferðaþjónustuna í vetur. Nefndinni var bent á að hægt er að fylgjast með tölulegum upplýsingum um notkun ferðagjafarinnar á Mælaborði ferðaþjónustunnar á vef Ferðamálastofu. Þar kemur m.a. fram að 9. desember var búið að sækja 182.872 ferðagjafir eða um 914 millj. kr.

Nefndin tekur undir sjónarmið um mikilvægi ferðagjafar fyrir ferðaþjónustuna enda ljóst að enn á eftir að nýta verulegan hluta af því fé sem var gert ráð fyrir í ferðagjöfina á árinu 2020. Framlenging gildistíma til vorsins 2021 sé því mikilvægur stuðningur við ferðaþjónustuna ef aukið svigrúm skapast til ferðalaga næstu mánuði og veki um leið athygli á og styðji við uppbyggingu heilsársferðaþjónustu á Íslandi.

Njáll Trausti Friðbertsson, framsögumaður málsins, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Haraldur Benediktsson, Helgi Hrafn Gunnarsson, Ólafur Ísleifsson og Sigurður Páll Jónsson.

Samkvæmt upplýsingum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu er forkynningarferli lokið og fyrir liggur óformleg afstaða stjórnarinnar um að sú framlenging gildistíma sem lögð er til með frumvarpinu samræmist ríkisaðstoðarreglum EES-samningsins.

þokkalega jákvæð áhrif af þessu. En síðan erum við einfaldlega líka að horfast í augu við þann veruleika sem blasir við núna. Það liggur fyrir að það er ákveðinn geiri, ekki síst menningar- og listageirinn, sem á verulega undir högg að sækja, svo að vægt sé til orða tekið, ásamt ferðaþjónustu. Þess vegna leggjum við í Viðreisn fram tillögu sem felur í sér viðbótargjöf til bjargar og stuðnings menningu, listum og ferðaþjónustu þar sem við

verðum við líka að tryggja að fólk hafi bæði í sig og á og sé tilbúið í viðspyrnuna sem við sem samfélag köllum eftir til að auka verðmæti, auka hagvöxt, fara af stað til að við getum síðan á endanum bæði hlaupið hraðar og staðið vörð um okkar velferðarkerfi. Við þurfum að taka utan um lista- og menningargeirann með mun markvissari hætti en gert hefur verið og þess vegna teljum við líka að ýta þurfi undir ákveðna neyslu meðal okkar, hvetja fólk til þess að að neyta menningar og listar. Til þess er leikurinn gerður, með þessari breytingartillögu, sem ég vona svo innilega, virðulegi forseti, að verði samþykkt hér á þinginu. Það veitir ekki af að viðspyrnan verði sem kröftugust. Að mínu mati er erfitt að fara í viðspyrnu án þess að listir og menning blómstri með okkur því að það er lífæð í samfélaginu.

Hannes S. Jónsson frá Körfuknattleikssambandi Íslands, Guðmund B. Ólafsson og Róbert Geir Gíslason frá Handknattleikssambandi Íslands, Guðna Bergsson frá Knattspyrnusambandi Íslands og Elínu Ölmu Arthursdóttur og Kristján Gunnarsson frá Skattinum.

Með frumvarpinu er lagt til að samþykkt verði lög um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar á tímum kórónuveirufaraldursins. Frumvarpið er liður í aðgerðum stjórnvalda til að bregðast við áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru á íþróttastarf og er því ætlað að draga úr tjóni sem íþróttafélög hafa orðið fyrir vegna nauðsynlegra sóttvarnaráðstafana. Heimilt verður, að uppfylltum skilyrðum, að greiða íþróttafélagi launakostnað á tímabilinu frá 1. október 2020 til og með 30. júní 2021. Á fundum nefndarinnar og í umsögnum sem henni bárust var hvatt til þess að frumvarpið tæki einnig til frjálsra félagasamtaka sem sinna æskulýðsstarfi, utan íþróttahreyfingarinnar. Meiri hlutinn áréttar að frumvarp þetta er einn liður í fjölþættum aðgerðum stjórnvalda sem allar hafa það að markmiði að draga úr tjóni af völdum heimsfaraldurs kórónuveiru.

Öðrum frjálsum félagasamtökum var ekki gert skylt að hætta starfsemi með sama hætti á grundvelli áðurnefndra reglugerða og falla þau af þeim sökum ekki undir ákvæði frumvarpsins.

Til þessa hafa slík félög að mestu fallið utan þeirra sértæku aðgerða sem stjórnvöld hafa gripið til vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, en hafa þó að nokkru getað nýtt sér almennari úrræði stjórnvalda. Samhliða afgreiðslu þessa máls eru áætlaðar breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar þess efnis að bráðabirgðaákvæði laganna um bætur í hlutastarfi nái einnig til lögaðila sem starfa í þágu almannaheilla og hafa ófjárhagslegan tilgang. Það úrræði mun gagnast frjálsum félagasamtökum sem sinna æskulýðsstarfi. Um þetta vísast að öðru leyti til umfjöllunar meiri hluta nefndarinnar um 300. mál á yfirstandandi þingi.

Meiri hlutinn telur mikilvægt að frumvarpið nái til allra starfsmanna íþróttafélaga sem á beinan hátt tengjast æfingum og keppni í íþróttum, hvort sem um ræðir launamenn eða verktaka. Leggur meiri hlutinn því til að gildissvið frumvarpsins verði víkkað svo að það nái til íþróttamanna, þjálfara, aðstoðarmanna og annarra sem tengjast æfingum og keppni íþróttafélaga samkvæmt launasamningi eða verktakasamningi til tiltekins tíma. Meiri hlutinn áréttar að frumvarpinu er ekki ætlað að ná til þeirra launamanna íþróttafélaga sem starfað hafa í ótímabundnum störfum sem áðurnefndar reglugerðir heilbrigðisráðherra höfðu ekki bein áhrif á, svo sem skrifstofufólks.

Launagreiðanda er skylt að greiða launatengd gjöld, svo sem iðgjald lífeyrissjóðs, tryggingagjald og sjúkrasjóð, gjöld sem verktaka sjálfum er gert að greiða.

að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali. Helga Vala Helgadóttir og Anna Kolbrún Árnadóttir skrifa undir álit þetta með fyrirvara sem þær hyggjast gera grein fyrir í ræðu.

að verktakagreiðslur íþróttafélaga féllu ekki undir þá lausn sem formuð er í þessu frumvarpi.

yrðu leyst í öðru frumvarpi. Kom það eitthvað til umræðu við vinnu nefndarinnar? Er líka verið að vinna eitthvað í þessum efnum annars staðar

„Launagreiðanda er skylt að greiða launatengd gjöld, svo sem iðgjald lífeyrissjóðs, tryggingagjald og sjúkrasjóð, gjöld sem verktaka sjálfum er gert að greiða. Leggur meiri hlutinn því til að hámarksgreiðsla fyrir tilteknar verktakagreiðslur miðist við 70% þeirrar upphæðar sem reikningur verktaka hljóðar upp á Launatengdu gjöldin falla auðvitað ekki niður. Ef þarna er ætlunin að mæta þeim einum og sér sér er nauðsynlegt að þetta verði tekið til endurskoðunar. Í öllu falli er nauðsynlegt að útskýra betur í hverju munurinn liggur því að verktakinn sem rukkar íþróttafélagið þarf að skila þessum gjöldum af reikningi

um, væri gert ráð fyrir þessum kostnaði með einum eða öðrum hætti í ráðningarsamningi viðkomandi aðila. Í öllu falli félli þessi kostnaður á íþróttafélagið og að langmestu leyti væri hann raunverulegur.

Verktakinn sem skilar íþróttafélagi reikningi upp á segjum 100.000, til að hafa töluna þægilega, þarf að skila launatengdu gjöldunum af þeirri upphæð að fullu. Það þarf að gera ráð fyrir launatengdu gjöldunum í stuðningsheimildinni samkvæmt þessu frumvarpi. Það er þá annar kostnaður (Forseti hringir.) sem mögulegt er að horfa til og hann er alveg örugglega ekki 30%.

minni við þetta mikilvæga og þarfa mál. En áður en ég geri það vil ég taka fram að ég styð í einu og öllu þær breytingar sem gerðar voru í nefndinni

70%. Hvers vegna? Ef ég fer aðeins yfir breytingartillögurnar fyrst þá legg ég þetta til vegna þess einfaldlega að

í því úrræði t.d. eru launatengdu gjöldin, orlofsgreiðslur og lífeyrissjóðsgreiðslur og þess háttar með í styrknum. Hvers vegna? Jú, vegna þess að við erum að styrkja fyrirtækið um þann kostnað sem það þarf að bera vegna starfsmannsins.

Hvort sem greiðandinn, þ.e. vinnuveitandinn, greiðir laun launamanni eða verktaka þá er bara verið að greiða ákveðinn reikning, annars vegar til verktakans og hins vegar laun og launatengd gjöld vegna starfsmannsins. Þess vegna skiptir í rauninni engu máli hvort um er að ræða verktaka eða launamann, við ætlum að styðja við bakið á þessum fyrirtækjum um þennan skamma tíma. Við ætlum að styðja við bakið á íþróttafélögunum vegna þess kostnaðar sem þau þurfa að bera vegna starfsmanna sem geta ekki vegna kórónuveirufaraldursins sinnt sinni vinnu. Íþróttafélögin þurftu algerlega að loka, stöðva alla starfsemi um ákveðinn tíma og þetta frumvarp er til þess að reyna að koma til móts við þann hóp sem sinnir með beinum hætti þjálfun eða iðkun íþrótta. Hér er ekki um að ræða skrifstofufólk eða annað starfsfólk. Þess vegna legg ég til þá breytingu að við grípum þessi félög, eins og við höfum tekið ákvörðun um hér í þinginu að grípa önnur félög. Við höfum tekið ákvörðun um að hafa ekki launatengdu gjöldin undanskilin af því það er sannarlega kostnaður sem íþróttafélögin þurfa að bera. Í rauninni finnst mér ekki vera rökstutt hvers vegna meiri hlutinn tekur ákvörðun um að hafa þetta með öðrum hætti en önnur úrræði. Ég átta mig ekki á því af því þetta er kostnaðurinn ég fékk það á tilfinninguna í nefndinni að verið væri að bera saman tvo ólíka hluti, að það væri í raun verið að láta eins og launatengdu gjöldin hefðu eitthvað með verktakann að gera. Það er ekki svo. Það eru launatengd gjöld á báðum stöðum. Á öðrum staðnum þarf vinnuveitandinn að standa skil á launatengdum gjöldum og á hinum staðnum þarf verktakinn að standa skil á launatengdum gjöldum sjálfur. Hvort heldur sem er þá finnst mér ótækt að við látum íþróttafélög standa í allt öðrum sporum en önnur fyrirtæki á Íslandi. Það dylst engum hvers konar forvarnir og lýðheilsa býr að baki íþróttastarfi á Íslandi. Við fengum fyrir nefndina

er. Það hefur orðið algjört hrun í tekjum hjá íþróttafélögum um allt land. Það hefur orðið algjört hrun líka í styrkveitingum af því að auðvitað halda félög og fyrirtæki um allt land frekar að sér höndum á meðan við

skuldbundin, bæði sínu launafólki, sem er mögulega 20% starfsfólksins, þ.e. iðkendum og þjálfurum, en líka þeim verktökum sem eru með tímabundna verktakasamninga. Nú skal það tekið fram og það var staðfest að verktakasamningar við íþróttafélögin eru ekki svokölluð gerviverktaka, engan veginn. Þetta eru einfaldlega tímabundnir samningar, mögulega eitt leiktímabil,

og það er ekki hægt að horfa fram hjá lýðheilsusjónarmiðum þegar við styðjum við bakið á íþróttafélögum. Þetta er mjög mikilvæg starfsemi sem þarna fer fram. Hún er mikilvæg fyrir

Við vinnslu nefndarinnar kom í ljós að þau félagasamtök eru að mörgu leyti ólíkt uppbyggð

að hleypa þeim aftur inn þar en því miður var þeirri leið breytt síðastliðið sumar þannig að að félagasamtök sem eru óhagnaðardrifin og eru almannaheillasamtök voru tekin út úr þeirri leið á óskiljanlegan hátt.

Aftur segi ég að það er vegna þess hvers eðlis þetta vinnusamband er milli starfsfólks sem kemur beint að iðkun íþrótta eða er íþróttafólk sjálft á einhvers konar þóknun og svo íþróttafélaganna.

Ég held að það hafi gætt ákveðins misskilnings í umræðunni um af hverju launatengdu gjöldin ættu að vera undanskilin í þessu úrræði

tíðkast. En það er, svo ég segi það aftur, ekki vegna gerviverktöku heldur vegna þessara tímabundnu stuttu hlutastarfasamninga sem þekkjast svo vel í þessu umhverfi.

líklega eitthvað á annað þúsund starfsmenn, ef ekki fleiri, sem eru á ýmsum greiðslum. Ég ætla ekki að tíunda í smáatriðum það sem kom fram á fundum fundum nefndarinnar, aðrir nefndarmenn hafa farið yfir það, en ég ætla aðeins að staldra við verktakagreiðslurnar, eins og aðrir þingmenn hafa gert, því að það er hafa gert, því að það er mjög mikilvægt að menn átti sig á því að launastrúktúrinn í íþróttafélögunum er oft í verktakagreiðslum af ástæðum sem eru kannski ekki öllum ljósar. Oft og tíðum eru þetta mjög tímabundin störf. Stundum geta þetta verið störf jafnvel í

Hins vegar má engu að síður segja að verktakan sé að sumu leyti öðruvísi en kannski þegar maður kaupir sér smið til vinnu eða eitthvað þess háttar því að það er í sjálfu sér ákveðið ráðningarsamband á milli þess

tilteknar verktakagreiðslur fyrir störf sem snúa beint að íþróttastarfi viðkomandi íþróttafélags, og hins vegar verktaka, sem er sá sem starfar beint við ástundun, þjálfun og aðstoð hjá íþróttafélagi samkvæmt samningi um verktakagreiðslur. Það er mjög mikilvægt að þetta komi fram vegna þess að hér er ekki á ferðinni að breyta í einhverjum grundvallaratriðum skilgreiningunni á verktaka eða verktöku yfirleitt í skattalegum skilningi, eða verktöku yfirleitt í skattalegum skilningi, alls ekki, heldur er hér um að ræða að horfast í augu við það að þarna er sérstakt samband á milli þess sem vinnur starf fyrir íþróttahreyfinguna og íþróttahreyfingarinnar. Það er í rauninni nokkurs konar starfsmannasamband en er yfirleitt leyst með með þessum hætti. Þess vegna er þetta leyst svona í frumvarpinu og í rauninni farin sú leið sem ég hef tíundað. Það hefur komið fram við rekstur málsins fyrir nefndinni að það eru fleiri félög þarna úti, eins og frjáls félagasamtök, æskulýðsfélög og fleiri, sem hafa ekki náð inn í það skjól,

á þeim verktakagreiðslum sem eru tilteknar í breytingartillögu nefndarinnar eða hvort þessar greiðslur ættu að vera hærri. Ég vil í því sambandi benda á að það er ekkert lágmark. Það er ekkert lágmark í sjálfu sér í þessu frumvarpi eins og reyndar er í mörgum öðrum frumvörpum sem hafa verið til

Hvort við höfum þarna hitt á nákvæmlega réttu prósentuna skal ég ekki segja, en þetta er sú nálgun sem ég skrifa undir og tek þátt í að flytja með öðrum nefndarmönnum og og mun styðja við afgreiðslu málsins.

Ég styð þetta mál heils hugar og tel það mjög til bóta. Það er löngu tímabært að við tökum og höldum svolítið utan um íþróttahreyfinguna vegna þess að

og ég tel að við ættum alveg að geta tekið þær til greina. Við hefðum getað gert það og komið þeim þannig fyrir að allir væru sáttir vegna þess að í sjálfu sér er engin andstaða við þetta mál heldur eingöngu spurningar um

Frú forseti. Ég flyt hér nefndarálit með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu.

Með frumvarpinu er lagt til að við lög um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þess efnis að gildissvið laganna verði rýmkað þannig að þau taki til þeirra sem gangist undir bólusetningu á Íslandi gegn

við eða í kjölfar slíkrar bólusetningar og réttur til skaðabóta rýmkaður umfram gildandi rétt, eftir atvikum til ársins 2033 með vísan til fyrningar bótakrafna samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu, eins og nánar er fjallað um í greinargerð með frumvarpinu. Ríkir almanna- og þjóðarhagsmunir mæla með víðtækri bólusetningu sem framkvæmd verði eins fljótt og kostur er í því skyni að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins. Þar af leiðandi er brýnt að ryðja úr vegi sem flestum hindrunum fyrir almennri og skjótri bólusetningu.

Með vísan til umfjöllunar í greinargerð um samninga framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins við framleiðendur bóluefnis um afsal skaðabótaréttar framleiðenda, sem tekur til allra ríkja innan Evrópusambandsins og EFTA, er mikilvægt að tekið sé af skarið um hvar skaðabótaábyrgðin liggur. Þar sem um ræðir bóluefni sem íslenska ríkið mun afla og leggja til og þjóðhagslegir hagsmunir standa til þess að bólusetning verði almenn og gangi hratt fyrir sig er við það miðað að íslenska ríkið beri ábyrgð á því fjártjóni sem einstaklingar kunna að verða fyrir vegna eiginleika bóluefnis og rangrar meðhöndlunar þess samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu. Nefndin leggur áherslu á að bótaskylda ríkisins er óháð því hvar bólusetning fer fram innan heilbrigðisþjónustunnar. Á fundum nefndarinnar og í umsögnum sem nefndinni bárust var almennt lýst yfir stuðningi við efni og tilgang frumvarpsins og hvatt til skjótrar samþykktar þess. Lögð var áhersla á að tilgangur frumvarpsins, að treysta stöðu þeirra sem kunna að verða fyrir líkamstjóni við eða í kjölfar bólusetningar, væri ein af forsendum fyrir almennri bólusetningu og markvissri stöðvun á útbreiðslu sjúkdómsins. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að vaxandi hópur fólks um allan heim kjósi að forðast ráðlagðar bólusetningar og taki ákvörðun um að láta hvorki bólusetja sig né börn sín vegna órökstudds ótta við bóluefni sem notuð hafa verið um áratugaskeið. Vegna mikilvægis almennra bólusetninga gegn sjúkdómum sem herjað hafa á mannkynið í aldanna rás væri tilefni til þess að ákvæðið yrði gert almennt gagnvart öllum ráðlögðum bólusetningum.

Þá kom fram fyrir nefndinni að gildandi lög um sjúklingatryggingu næðu til atvika þar sem röng meðhöndlun bóluefnis af hálfu heilbrigðisstarfsmanns veldur bólusettum einstaklingi tjóni. Með frumvarpinu væri það ítrekað og skýrt.

Þar að auki bæri greinargerð þess frumvarps sem hér er til meðferðar það með sér að bótaskyldu væri ætlað að ná til tjóns yfir lágmarksbótafjárhæð vegna allra fylgikvilla bólusetninga gegn Covid-19 sjúkdómnum, ekki aðeins sjaldgæfra og alvarlegra fylgikvilla. Nefndin tekur undir framangreindan skilning á gildandi rétti og þeim réttaráhrifum sem bráðabirgðaákvæði frumvarpsins felur í sér. Þótt einhver tjónstilvik vegna bólusetningar kynnu að teljast bótaskyld samkvæmt gildandi rétti er tilgangur frumvarpsins einmitt að taka af allan vafa um skaðabótaréttarlega stöðu þeirra sem kunna að verða fyrir líkamstjóni við eða í kjölfar slíkrar bólusetningar. Á það var bent að upp kynnu að koma tilvik þar sem tjónþoli

Nefndin leggur áherslu á að í frumvarpinu felst mikil réttarbót og rýmkun skaðabótaréttar vegna bólusetningar við Covid-19 sjúkdómnum og eðlilegt að almennt bótahámark gildandi laga taki einnig til bótaréttar á grundvelli frumvarpsins.

Nefndin tekur undir það sem fram hefur komið við meðferð málsins að með frumvarpinu sé stigið mikilvægt og nauðsynlegt skref í átt að því markmiði að tryggja almenna bólusetningu og hefta þannig útbreiðslu Covid-19 sjúkdómsins og takmarka það gríðarlega tjón sem yfirstandandi heimsfaraldur hefur haft í för með sér fyrir íslenskt samfélag. Lögð er áhersla á að stjórnvöld kynni fyrir almenningi hvert eigi að leita til þess að tilkynna um aukaverkanir sem einstaklingar kunna að verða fyrir í kjölfar bólusetningar. Fyrir nefndinni kom fram að ekki væri hægt að útiloka að bólusetningar gætu hafist fyrir áramótin, þó að ólíklegt væri. Leggur nefndin því til að frumvarpið nái til þeirra sem gangast undir bólusetningu á Íslandi gegn Covid-19 sjúkdómnum á árunum

Hanna Katrín Friðriksson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk áliti þessu. Undir álitið skrifa hv. þingmenn Helga Vala Helgadóttir formaður, Ólafur Þór Gunnarsson framsögumaður, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Sara Elísa Þórðardóttir og Vilhjálmur Árnason. Herra forseti.

Það kann þá að leiða til þess að sú breyting sem við gerum verði virkari. Við getum vonað það. En við sjáum það úti í heimi og hér á Íslandi að sú vonarglæta sem smátt og smátt hefur verið að færast upp á sjóndeildarhringinn, í kjölfar þess að bóluefni hafa

„Alþingi ályktar að fela mennta- og menningarmálaráðherra í samráði við fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram frumvarp þess efnis að lögum um ráðstöfun útvarpsgjalds skuli breytt. Breytingin lúti að því að hverjum og einum greiðanda útvarpsgjalds skuli heimilt að ráðstafa allt að þriðjungi gjaldsins til annarra fjölmiðla en Ríkisútvarpsins eins og hann kýs.“ Það eru félagar mínir í þingflokki Miðflokksins sem eru meðflutningsmenn á þessari þingsályktunartillögu, allir sem einn.

Útvarpsgjaldið, sem lagt er á við álagningu opinberra gjalda ár hvert, er lagt á þá einstaklinga sem skattskyldir eru samkvæmt 1. gr. laga um tekjuskatt og lögaðila sem bera sjálfstæða skattskyldu samkvæmt 2. gr. laga um tekjuskatt, Gjaldið nemur fastri fjárhæð sem er ákvörðuð með lögum. Hér er um að ræða nefskatt sem enginn skattskyldur aðili kemst undan að greiða. Skiptir þá engu hvort hann getur notað fjölmiðlaþjónustu Ríkisútvarpsins, hvort hann sættir sig við hana eða hvort hann skilur hana yfirleitt.

Þannig geti þeir með framlagi sínu tryggt tiltekinn fjölbreytileika í rekstri fjölmiðla landsins. Með því að sitja eitt að þessum gjaldstofni hefur Ríkisútvarpið haft yfirburðastöðu gagnvart öllum öðrum fjölmiðlum, og gildir það um fréttaflutning og dagskrárgerð. Slík einokunarstaða, sérstaklega ríkismiðils, er óeðlileg nú á tímum og vinnur beinlínis gegn hugmyndum um sjálfstæði og fjölbreytni hugsunar og skoðana. Í 1. gr. laga um Ríkisútvarpið er tiltekið að markmið þeirra sé að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri fjölbreytni og félagslegri samheldni í samfélaginu með fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. Ríkisútvarpinu er þannig falin framkvæmd þessarar stefnu stjórnvalda. Það sé þjóðarmiðill og skuli rækja fjölbreytt hlutverk sitt af fagmennsku, metnaði, heiðarleika og virðingu. Þá skuli það leggja rækt við íslenska tungu, menningu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð. Það er skoðun flutningsmanna þessarar tillögu að til þess að Ríkisútvarpið geti rækt þessa skyldu þurfi að vera rými fyrir aðra öfluga fjölmiðla á markaðinum. Hér er átt við fjölmiðla sem geti veitt Ríkisútvarpinu aðhald og um leið aukið fjölbreytileika þjóðfélagsumræðunnar og eflt frekar skilning almennings á henni. Áhrif fjölmiðla á samfélagið eru svo viðamikil að fjölmiðlalæsi neytenda er ein af grundvallarforsendum þess að þeir geti talist fullgildir og virkir borgarar í lýðræðisríki. Að veita einum ríkisreknum miðli lungann úr fjölmiðlastyrkjum hins opinbera vinnur gegn þessum markmiðum. Undanfarið hafa birst margvíslegar upplýsingar um að stjórnendur Ríkisútvarpsins telji sig hafa sjálfdæmi um það hvernig staðið er að rekstri þess. Bæði Ríkisendurskoðun og fjölmiðlanefnd hafa ítrekað gert alvarlegar athugasemdir við starfsemi Ríkisútvarpsins og framkvæmd á ýmsum lögbundnum skilyrðum sem gilda um rekstur stofnunarinnar. Hvað lögbundnar skyldur hennar varðar má jafnframt benda á að Ríkisútvarpið gegnir nú á dögum hvergi nærri sama öryggishlutverki og fyrr á tíð. Nefskattur á borð við útvarpsgjald þekkist nú þegar í lögum um sóknargjöld. Þar er kveðið á um að þjóðkirkjusöfnuðir og skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög samkvæmt lögum um þau skuli eiga ákveðna hlutdeild í tekjuskatti sem lagður er á samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt. Er það val skattgreiðenda til hvaða safnaðar gjaldið rennur. Ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að útfæra útvarpsgjaldið á svipaðan hátt, t.d. þannig að skattskyldur aðili tilgreini á skattframtali hverju sinni hvert hann vill beina hluta útvarpsgjaldsins. Um árabil hefur verið rætt um að takmarka umsvif Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði og renna þannig styrkari stoðum undir frjálsa fjölmiðla. Augljóslega hefur slík útfærsla ekki hlotið brautargengi. Telja því flutningsmenn tillögunnar rétt að fara þessa leið með farsæld frjálsrar fjölmiðlunar fyrir augum og tryggja þannig heilbrigðari og fjölbreyttari þjóðmálaumræðu í landinu.“

að skandinavískir ríkisfjölmiðlar, ríkisfjölmiðlar um allan heim, vinni gegn hugmyndum um sjálfstæði og fjölbreytni hugsunar og skoðana? Eða er þetta bara enn ein

auðvitað algerlega augljóst að sú yfirburðastaða sem Ríkisútvarpið hefur á fjölmiðlamarkaði hefur áhrif á umræðu í samfélaginu. Það stenst beinlínis enga skynsemisskoðun að halda öðru fram þegar Ríkisútvarpið hefur úr um 7 milljörðum að spila á ári, þar af 5 sem koma í gegnum nefskattinn sem hér er til umræðu. Þetta frumvarp gengur fyrst og fremst út á það að styrkja og bæta stöðu einkarekinna fjölmiðla í þessum slag við þetta allt um drottnandi fyrirbæri sem Ríkisútvarpið er.

beinlínis í 37. gr. tilskipunar Evrópuráðsins, nr. 65/2007, að fjölmiðlalæsi snúist um að gera neytendum kleift að nýta sér fjölmiðla á öruggan og skilvirkan hátt.

blaðamaður, telji stöðu fjölmiðla og hlutverk þeirra í að upplýsa íbúa hverrar þjóðar ekki til fyrirmyndar í alræðissamfélögum þar sem ein ríkisfréttastofa stýrir því með hvaða hætti mál eru lögð fram og kynnt.

Það er nefnilega háttur Miðflokksmanna að finna sér vitleysuna, velta sér upp úr forinni, hlusta ekki á neinn sem reynir að tala við þá og svara engu, vera bara á sínum stað. Samtöl við Miðflokksmenn eru ekki til,

Það er einfaldlega ekkert verið að fjalla um hlutfall fjárveitinga til fréttastofunnar í þessari þingsályktunartillögu. Það er einmitt sérstaklega komið inn á það að dagskrárgerð lúti

það sem kom fram í máli hv. þingmanns í seinna andsvari, að ég hefði verið að vísa til þess að fréttastofan stýrði fréttaflutningi og skoðanamyndun. Þegar ég kom inn á það í svari mínu var ég að tala um fréttastofur í alræðisríkjum.

jöfnu. Við hv. þingmann vil ég segja: Yfirburðastaða Ríkisútvarpsins á þessum markaði er með þeim hætti að það er hér um bil óbærilegt við að vera fyrir einkarekna miðla.

og varðar fjármögnun Ríkisútvarpsins að því leyti til að við leggjum til að almenningi verði sjálfum falin ábyrgð á því hvar hann vill

í umhverfi okkar hafi orðið jafn mikil þróun undanfarin ár og áratugi og í miðlun efnis, í fjölmiðlun. Við sjáum það bara alls staðar í hinum ólíku miðlum, svo sem í heimabrúki þar sem vínillinn hefur vikið fyrir CD sem hefur svo vikið fyrir streymisveitum. Það má segja að einn maður með sendi sé fjölmiðill. Við verðum vör við þetta núna þegar sú ríkisstjórn sem nú situr hyggst jafna aðstöðumun fjölmiðla á Íslandi með því að gera þá alla að ríkisfjölmiðlum, þ.e. ef þeir uppfylla ákveðin skilyrði.

Það virðist ekki þurfa að velta þar við neinum steini kostnaðarlega. Ég gagnrýndi það fyrir nokkrum árum að þá voru, held ég, 10 eða 12 framkvæmdastjórar hinna ýmsu sviða hjá Ríkisútvarpinu sem þá hafði rétt rúmlega 200 manns í vinnu plús verktaka sem síðar hefur komið í ljós að voru væntanlega ráðnir ólöglega. ólöglega. Það hefur jú komið í ljós á allra síðustu árum að meðan þessi þróun fjölmiðla heldur áfram — og það er enginn endir á því í augsýn

Að öðru leyti er svo sem engin stórkostleg þróun í rekstri Ríkisútvarpsins

Það er tekið alveg öndvegisdæmi sem ég veit að forseti kannast vel við, þ.e. að þau gjöld sem menn kæra sig ekki um að þjóðkirkjan fái, þeim er hægt að ávísa annað að vild. Ég hef sagt það hér áður, herra forseti, að þjóðin fæðist inn í tvær stofnanir. Við fæðumst inn í þjóðkirkjuna og við fæðumst inn í RÚV. Við getum sagt okkur úr þjóðkirkjunni en það er bara ein leið út úr RÚV og hún er niður á sex fet. Það er bara þar til dauðinn aðskilur. Það eru ekki öðruvísi slit á því viðskiptasambandi. Það er því fullkomlega eðlilegt og löngu tímabært að taka umræðu akkúrat um þetta

hlutlægnishlutverkið fellur að því sem það ætti að gera. Eitt getum við þó fullyrt, herra forseti, og það er að varðveisla íslensks máls er ekki til fyrirmyndar hjá þessu fyrirtæki að það sé bara sagt. Það verðum við vör við á hverjum einasta degi þegar við hlustum á rásir þessa fyrirtækis. Það má því greinilega taka til hendinni þarna og það má greinilega gera þarna eitthvað til að spara.

Þetta mál snýst fyrst og fremst um samkeppnisstöðu á fjölmiðlamarkaði, um sanngirni og lýðræði.

þá er kannski allt í lagi að minna á það að fyrrnefnd stofnun, BBC, hefur fengið mikla gagnrýni einmitt fyrir það og stjórnendur stofnunarinnar viðurkennt að þetta sé vandamál og lofað bót og betrun og eru nú að ráðast í átak til að bæta þar úr, svoleiðis að kannski getur það orðið fyrirmynd. En hér ræðum við fyrst og fremst stöðuna á mjög mikilvægum og erfiðum samkeppnismarkaði sem er fjölmiðlarekstur á Íslandi. Með um 350.000 manna þjóð, ekki meira, er erfitt að halda úti umfangsmikilli fjölmiðlun

sami miðillinn og þurft að byrja upp á nýtt. Þeir sem reka þessa miðla hafa reynt, stundum nánast eins og hrópandinn í eyðimörkinni vegna lítilla viðbragða frá okkur hér á Alþingi, að krefjast meiri sanngirni og að við, löggjafinn, tökum tillit til aðstæðna þeirra. En það hefur verulega skort á það. Með þessari þingsályktunartillögu er gerð tilraun til að bæta þar úr og þetta er lagt fram sem þingsályktunartillaga til þess einmitt að reyna að fá ríkisstjórnina með í þetta verkefni því að við höfum séð hvernig fer fyrir tillögum þegar búið er að leysa málin fyrir stjórninni og útfæra þá er talið mikilvægast af öllu að láta þær hverfa eða hafna þeim. Með þessu móti leggjum við fram hugmynd að lausn sem við bjóðum ríkisstjórninni að vinna úr og að sjálfsögðu erum við reiðubúin til að taka þátt í þeirri vinnu því að ekki er vanþörf á. Það er ekki hægt að búa við það í rekstri á nokkru sviði að það sé einn ríkisstyrktur risi sem þurfi ekki að keppa á sömu forsendum og allir aðrir.

og ef hér hefði verið skortur á því að menn kæmust í slíkar nauðsynjar hefði ríkið hugsanlega einhvern tímann tekið það að sér að setja upp verslanir og reyna að þjónusta sem flesta. En væri eðlilegt að slíkt ástand ríkti nú eða væri eðlilegt að ríkið tæki að sér að stofna matvöruverslun ríkisins, matvöruverslun sem þyrfti ekki að ná hagnaði á sama hátt og aðrar verslanir og myndi keppa við þær á grundvelli, ekki aðeins tekna

Það var skiljanlegt þegar Ríkisútvarpið var stofnað árið 1930, þá sem alger nýjung eða nánast alger nýjung á Íslandi, að það þyrfti aðkomu ríkisins til þess að hægt væri að ráðast í fjárfestinguna og senda fróðleik og upplýsingar til allra, a.m.k. flestra landsmanna. Öðruvísi hefði það ekki verið hægt á þeim tíma og lengi vel sat Ríkisútvarpið eitt á þessum markaði. En svo tóku aðrir fjölmiðlar, ljósvakamiðlar, að bætast við og

Ríkisútvarpið er ekki kannski mikill stuðningsaðili annarrar ríkisstofnunar, svokallaðrar stundum, þjóðkirkjunnar, hefur jafnvel ráðist í söfnunarátak svona með öfugum formerkjum til að fá fólk til að skrá sig úr þjóðkirkjunni og fjallað töluvert um aðskilnað ríkis og kirkju þótt hann hafi reyndar þegar átt sér stað. En er ekki tímabært að við ræðum aðskilnað ríkis og RÚV, aðskilnað ríkis og útvarps? Með þessari tillögu er ekki verið að stíga það skref til fulls, ekki verið að ganga eins langt eins og t.d. hefur verið gengið hvað varðar þjóðkirkjuna. Það er verið að stíga fyrsta skrefið í því að gera Ríkisútvarpið sjálfbjarga og um leið jafna stöðuna, draga úr mismunun á fjölmiðlamarkaði og gera það á lýðræðislegan hátt með því að gefa hverjum og einum, sem nú greiðir þennan nefskatt, tækifæri til að hafa eitthvað um það að segja í hvaða fjölmiðlarekstur honum er varið þannig að ríkið sé ekki að skipa fólki að afhenda peningana sína

sem er til þess ætluð að bregðast við umfangsmiklum vanda, í rauninni neyðarástandi sem nú ríkir á fjölmiðlamarkaði, með miklu lýðræðislegri og skynsamlegri hætti en þær tillögur sem við höfum heyrt

kemur einnig upp ýmis mismunun, eins og við höfum heyrt, það er ekki val, ekki endilega hægt að tala um jafnræði milli fjölmiðla eftir formi til að mynda hvað það varðar, en hér er um að ræða lýðræðislega leið, en þó farið mjög hóflega af stað, þar sem fólki er gefið aðeins meira tækifæri til að ráðstafa eigin peningum en gert er ráð fyrir í núverandi fyrirkomulagi. Ég held að Ríkisútvarpið, sem talar mikið um hversu mikinn stuðning það telji sig hafa, hafi gott af því að fá slíka mælingu og þurfa að sanna sig, þurfa að sinna öllum landsmönnum og þurfa jafnvel að sýna sanngirni í umfjöllun sinni. Þetta mál tekur á stórum vanda, leysir hann á skynsamlegan hátt, færir hér inn nýja nálgun sem getur orðið upphafið að endurreisn á íslenskum fjölmiðlamarkaði og um leið lýðræðislegra samfélagi.

og get ég sagt nýtískuleg, herra forseti, hún er frjálslynd — þá vill svo til að nánast allir frjálslyndir fulltrúar

að uppfylla það menningarhlutverk sitt að dagskráin sé flutt fram á góðri íslensku. Ég get nefnt eitt dæmi því til sönnunar, herra forseti.

Eina afrek þess aðila sem ég kann er orðskrípið „fössari“, og ég veit að ég á ekki að segja þetta í þessum ræðustól en ég verð að gera það bara til að taka eitt dæmi.

og að stofnuninni, eða fyrirtækinu, ohf.-inu, sé gert kleift að kynnast stöðu sinni á markaði, að kynnast því af eigin raun hver staða ríkisfjölmiðilsins er meðal þjóðarinnar, hvort það er enn RÚV okkar allra eða bara sumra.

Þá bara heldur það áfram að fá í sinn hlut þann stóra skerf af nefskattinum sem útvarpsgjaldið er og getur farið öllu sínu fram.

að veita útvarpinu tækifæri til að mæla stuðning við sjálft sig og taka stefnuna þaðan.

Það er nú einu sinni þannig að burt séð frá kórónuveirunni og þeim áhrifum sem hún hefur haft á fjölda fyrirtækja í landinu

vegar í formi afnotagjalds, einhverju formi, sem er þá nefskattur eða útvarpsgjald eins og við erum að ræða hér og við Miðflokksmenn erum að leggja til breytingu á. Þetta er skynsamleg breyting vegna þess að hún gerir hverjum og einum greiðanda útvarpsgjaldsins heimilt að ráðstafa allt að þriðjungi gjaldsins til annarra fjölmiðla en Ríkisútvarpsins. Í dag er þetta þannig að það rennur allt til Ríkisútvarpsins og greiðandinn hefur ekkert val um það hvert þessir fjármunir fara. Það er svolítið

Það hefur gjarnan verið talað um að fjölmiðlar séu hið svokallaða fjórða vald sem bætist í hóp hinna þriggja stoða ríkisvaldsins;

Því er nauðsynlegt að ritstjórar hafi frelsi til að stýra fjölmiðlum sínum faglega án þess að fréttir og umfjöllunarefni þeirra verði undir áhrifum og þrýstingi frá eigendum og öðrum hagsmunaaðilum. Það er þó algeng skoðun að erfitt sé að halda uppi alfarið óháðum fjölmiðli þar sem það sé óhjákvæmilegt að verða fyrir áhrifum einhvers, hvort sem það er frá eigendum, auglýsendum eða skoðunum blaðamanna sjálfra. Svo hafa fjölmiðlar náttúrlega það mikilvæga hlutverk að endurspegla fjölbreytt samfélag.

sérstaklega þegar kemur að lýðræðislegri og óháðri umræðu. Það þarf að gæta að þessum fjölbreytileika og

Það eru til ýmsar kenningar sem hafa komið fram og lagt grunn að hugmyndinni um hið mikla vald sem fjölmiðlar hafa, þar á meðal kenningin um dagskrárvaldið sem höfum stundum heyrt. Það er það vald sem fjölmiðlar hafa til að draga upp ákveðna mynd af veruleikanum. Þeir hafa vald til að velja hvaða fréttir skulu sagðar og hvernig þær skulu sagðar, sem mun óhjákvæmilega hafa áhrif á hvernig skoðanir áhorfenda mótast. Fjölmiðlar búa því yfir miklu valdi. Þeir hafa vald til að draga upp ákveðna mynd af veruleika dagsins og hafa áhrif á þær skoðanir sem við myndum okkur. Hvaða fréttir eru valdar til umfjöllunar og hvernig þær eru sagðar skipti því síður en svo litlu máli. Það eru ýmsir áhrifaþættir, bæði innan og utan fjölmiðlanna, sem spila inn í það hvernig fréttir eru valdar og unnar. Þegar kemur að því að velja fréttir gera fréttamenn sér ekki endilega grein fyrir því sjálfir hvað það sé sem ráði för. Ef Ef við skoðum aðeins hin Norðurlöndin þá er hin almenna stefna víðast hvar sú að halda almannaútvarpsstöðvunum, sem eru á vegum hins opinbera, utan við samkeppni á auglýsingamarkaði á sama tíma og þær keppa við einkareknar stöðvar um áhorfendur og hlustendur. Þannig er norska ríkisútvarpið nánast algerlega án auglýsinga.

kemur í veg fyrir að stjórnendur hafi þær bjargir sem þarf til að skila til almennings raunverulegri fjölbreytni fjölmiðlaefnis. Í Noregi var fyrir ekki svo löngu síðan sett á laggirnar nefnd sem skoðaði fjölmiðlaumhverfið þar.

reynt að koma í gegn máli sem kallast fjölmiðlafrumvarpið, til að reyna að styrkja fjölmiðla. Það hefur gengið brösuglega hjá þeim að koma því máli áfram og mikill ágreiningur innan ríkisstjórnarflokkanna um það. Á meðan tapast dýrmætur tími og þess vegna er mjög mikilvægt að koma með einfalda lausn, sem við Miðflokksmenn erum að gera með þessari tillögu sem gagnast öllum fjölmiðlum alveg örugglega. Það er svo sannarlega nauðsynlegt að bregðast við sem fyrst.

Í Noregi er ríkur skilningur á lýðræðishlutverki fjölmiðla og þar hafa háar fjárhæðir farið úr sameiginlegum sjóðum um árabil til að styrkja fjölbreytni og fjölræði í norskum fjölmiðlum. Það er líka bent á að ekki sé um annað að ræða á meðan efnahagslegar undirstöður fjölmiðla breytast ekki til hins betra en að halda áfram myndarlega á þeirri braut. Þetta er hið norska módel.

Það er rétt að halda því til haga að málið allt gengur út á það að auka frelsi þeirra sem greiða svokallað nefgjald sem Ríkisútvarpið situr eitt að í dag.

Lagt er til að það sé þriðjungur sem gjaldendur fái að ráðstafa sjálfir. Þriðjungur af gjaldinu eru rúmir 1,5 milljarðar.

fjölmiðlafrumvarpið er að vinna með tölu upp á 400 millj. kr., um það bil. Ég held að við séum með þessum hætti búnir að stíga með meira afli inn í það að styðja við einkareknu miðlana, innlenda fréttavinnslu og fréttaöflun og innlenda dagskrárgerð. Ég vil því bara hvetja þingheim allan til að taka þessari tillögu vel og ég vona að umræðan í allsherjar- og menntamálanefnd verði góð. Ýmsir munu eflaust vilja ráðstafa hluta af sínu gjaldi til Morgunblaðsins eða Fréttablaðsins, aðrir til DV eða Stundarinnar og enn aðrir til fotbolti.net eða einhvers annars íþróttamiðils, svo að dæmi séu tekin. Einhverjir munu vilja styðja við héraðsfréttamiðlana sína.

að mjög margt jákvætt náist fram með því að leyfa einstaklingum og gjaldendum öllum að ráðstafa þessu gjaldi að hluta til sjálfir. Það setur líka aðhald á hið alltumlykjandi Ríkisútvarp, að

Eflaust munu einhverjir hugsa: Ja, hvað er þá því til fyrirstöðu að það verði bara bætt í úr ríkissjóði þeim upphæðum sem gjaldendur ákveða að ráðstafa til annarra einkamiðla? Það er auðvitað ekkert því til fyrirstöðu. Það er ekki markmiðið með þessari tillögu en það eru önnur mál sem þurfa að koma til sjálfstæðrar skoðunar burt séð frá þessu, það er vera Ríkisútvarpsins og fyrirferð Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði það er t.d. hvort ekki væri rétt að endurskoða reglur um virðisauka, til að mynda af áskriftum frjálsra fjölmiðla.

Það að þetta mál klárist og verði afgreitt með þessum hætti fríar þingheim ekki frá því að taka umræðuna um stöðuna á auglýsingamarkaði og síðan aðra þá þætti sem geta stutt við innlenda fjölmiðlun og fréttaöflun með áherslu á að styðja við einkareknu miðlana, bæði hvað fréttavinnslu og -öflun varðar og almenna dagskrárgerð.

í ljósi efnahagssamdráttar, sögulegs fjöldaatvinnuleysis og framleiðsluslaka vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, að fela ríkisstjórninni að grípa til eftirtalinna aðgerða til að fjölga störfum, örva eftirspurn og styðja við loftslagsvæna verðmætasköpun á Íslandi. Nánari útfærslu tillagna að aðgerðum verði lokið fyrir 1. maí 2021. Við leggjum til nokkrar aðgerðir og mig langar að drepa aðeins á þær. Í fyrsta lagi að stofnaður verði grænn fjárfestingarsjóður í eigu hins opinbera sem styðji við loftslagsvæna atvinnuuppbyggingu og grænan hátækniiðnað. Ríkið leggi sjóðnum til 5 milljarða kr. í hlutafé. Sjóðurinn leiti eftir samstarfi við einkafjárfesta, taki mið af aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og stefnu Vísinda- og tækniráðs í allri sinni starfsemi og ýti undir góða stjórnarhætti í félögum sem hann fjárfestir í.

Markmið um kolefnishlutleysi árið 2040 verði fest í lög, skerpt á sjálfstæði og aðhaldshlutverki loftslagsráðs gagnvart stjórnvöldum og stjórnsýsla loftslagsmála efld.

Betri samgöngum ohf. verði falið að flýta þeim framkvæmdum í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem eru mannaflafrekar og skila miklum loftslagsávinningi. Jafnframt verði stutt við landsbyggðarstrætó til að gera auðveldara og ákjósanlegra að ferðast milli landshluta með strætisvagni. Í fjórða lagi að ráðist verði í markvissar aðgerðir til að hraða orkuskiptum á láði og legi. Stutt verði við uppbyggingu rafhleðslustöðva um allt land með það fyrir augum að nýskráningu bensín- og dísilbíla verði hætt frá og með árinu 2025. Flutnings- og dreifikerfi rafmagns verði styrkt svo að kerfið standi undir auknu álagi, meðal annars vegna rafvæðingar hafna. Framlög til Orkusjóðs verði auk þess tvöfölduð. Í fimmta lagi að ríkissjóður hafi milligöngu um hagstæðar lánveitingar til sveitarfélaga vegna loftslagsvænna fjárfestinga og byggða- og samfélagsþróun verði efld með 800 millj. kr. aukaframlagi til sóknaráætlana landshluta árið 2021. Í sjötta lagi að ráðist verði í kraftmikið átak í skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis, birkiskóga og kjarrlendis. Stuðningur við landbótaverkefni frjálsra félagasamtaka verði stóraukinn og sett af stað markviss vinna við endurskoðun styrkjakerfis og skattumhverfis til að ýta undir ábyrga landnýtingu og gera bændum kleift að einbeita sér í auknum mæli að kolefnisbindingu, endurheimt votlendis og uppgræðslu á illa förnu landi.

Stutt verði við námstengd vinnumarkaðsúrræði fyrir atvinnuleitendur og fleiri með auknum framlögum til starfsmenntunar, framhaldsfræðslu, símenntunarstöðva, starfsendurhæfingar og vinnustaðanáms. Í áttunda lagi að skipaður verði starfshópur um skipulega uppbyggingu iðngarða á Íslandi þar sem auðlindastraumar eru fjölnýttir og virði hreinnar orku hámarkað,

Endurgreiðslur á virðisaukaskatti til framleiðenda kvikmynda og sjónvarpsefnis verði hækkaðar og farið í markvissar aðgerðir til að gera Ísland að ákjósanlegum stað til fullvinnslu kvikmynda. Í tíunda lagi að gerð verði heildstæð greining á því hvernig bæta megi regluverk og nýta skattalega hvata til að treysta samkeppnishæfni Íslands á sviði nýsköpunar, rannsókna og þróunar

Þetta eru þær tíu aðgerðir sem við leggjum til en að sjálfsögðu viljum við fá fleiri tillögur í vinnslu málsins á þinginu og í framhaldinu hjá stjórnvöldum.

Lánakjör ríkisins í augnablikinu eru því hagstæð og í ljósi framleiðsluslakans í hagkerfinu eru margföldunaráhrif opinberra fjárfestinga og samneyslu umtalsvert meiri nú en í venjulegu árferði. Við leggjum því til að við þessar krefjandi aðstæður stígi ríkisvaldið fram af festu og nýti fjárfestingarsvigrúmið til að styðja við vistvæna atvinnuuppbyggingu um allt land, auka framleiðslugetu þjóðarbúsins til langframa og renna nýjum stoðum undir verðmætasköpun á Íslandi. Markmiðið er að skapa verðmæt græn störf, efla innviði, auka umsvif í atvinnulífinu og tryggja að viðspyrnan eftir efnahagsáhrif heimsfaraldursins samræmist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

eru fjárfestingar í grænni nýsköpun og þróun og uppbygging innviða og flutnings- og dreifikerfa fyrir endurnýjanlega orku á meðal þeirra efnahagslegu örvunaraðgerða sem hafa margfeldisáhrif og eru þannig ákjósanlegar á krepputímum þegar framleiðsluþættir liggja ónýttir eða illa nýttir og fjárfestingar í einkageiranum eru við frostmark. Þessi þingsályktunartillaga grundvallast á þeirri djúpu sannfæringu að markmið um sjálfbærni og kolefnishlutleysi árið 2040 falli vel að markmiðum um aukin lífsgæði og fjölgun starfa fyrir almenning í landinu. Með samþykkt hennar og framkvæmd aðgerðanna yrði stigið mikilvægt skref í átt að sjálfbærara og betra samfélagi hér á Íslandi.

Þannig er baráttan gegn hamfarahlýnun óaðskiljanlegur þáttur í baráttunni gegn ójöfnuði á heimsvísu og ábyrgð ríkra þjóða eins og Íslendinga er því mjög mikil. Því miður höfum við Íslendingar ekki staðið okkur nógu vel í þeim efnum undanfarna áratugi. Frá því að Ísland skrifaði undir Parísarsáttmálann árið 2015 hefur losun haldið markvisst áfram að aukast. Ljóst er að aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum

Danir hafa gengið enn lengra og stefna nú að 70% samdrætti losunar. Ísland er hins vegar eftirbátur nágrannalandanna og Evrópusambandsins í þeim efnum, en gildandi aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum gerði ráð fyrir 35% samdrætti en síðan var það aukið í 55%. Það er í rauninni ekki fjármagnað og ekki hefur komið fram með skýrum hætti með hvaða hætti á yfir höfuð að gera það. Ísland hefur nefnilega alla burði til að, ja, ef ekki skara fram úr í loftslagsmálum þá a.m.k. sýna mörgum öðrum þjóðum gott fordæmi og vera jafnfætis þeim sem fremst standa. Nýting á endurnýjanlegri orku hefur skapað Íslandi nokkra sérstöðu meðal þjóða en Ísland varð fyrst ríkja til að nýta jarðhita til almennrar húshitunar löngu áður en loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna var gerður árið 1992 og hefur verið leiðandi í útflutningi þekkingar á sviði slíkrar nýtingar. Við höfum séð að Auðlindagarðurinn á Reykjanesi, þar sem afgangsstraumar úr orkuverum nýtast til fjölbreyttrar atvinnu- og verðmætasköpunar, getur verið skólabókardæmi um sóknarfæri sem felast í sjálfbærri þróun og framsýnni hugsun. Að sama skapi má benda á að gróska er á svipuðum vettvangi í sjálfbærri orkunýtingu á Norðausturlandi, undir formerkjum fyrirtækisins Eims, þar sem sveitarfélög og orkufyrirtæki vinna saman að nýsköpun og bættri nýtingu orkuauðlinda.

Öll þessi verkefni stuðla að atvinnu- og verðmætasköpun á grunni sjálfbærni, nýsköpunar og hátækni og svara því kalli sem íslenskt íslenskt atvinnulíf þarf svo á að halda, að fjölga stoðunum undir starfsemi okkar þannig að við lágmörkum þær hættur sem skapast við tilfallandi héraðsbrest.

Til að Ísland geti náð miklum árangri þar og orðið leiðandi í sjálfbærri þróun og grænni uppbyggingu þarf hið opinbera að taka frumkvæði og vísa veginn. En við megum heldur ekki gleyma því að það engin sátt verður um hröð orkuskipti og breytingar á atvinnu- og lifnaðarháttum nema við höfum líka velferðarsjónarmið að leiðarljósi

sem fær mig til að efast um að ríkisstjórnin geti bara sisvona aukið markmið sín í loftslagsmálum án þess að það kosti nokkuð. Við teljum hins vegar að þetta sé auðvitað ekki nettókostnaðurinn vegna þess að þetta átak og þessar aðgerðir munu skila sér í auknum hagvexti, fjölgun starfa og auðvelda Íslandi að standa við alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Samhliða eflingu almenningssamgangna, hröðun orkuskipta, bættri landnýtingu, grænni innviðafjárfestingu og skipulagðri uppbyggingu iðngarða er auðvitað líka lagt til að efla hugvitsiðnað, nýsköpun og þróun, listir og menningu. En með öllu þessu gæti okkur auðnast að skapa miklu meiri fjölbreytni í íslensku atvinnulífi, sem við þurfum svo virkilega á að halda, og búið til betra og ekki síst miklu skemmtilegra samfélag.

og hefði gjarnan viljað vera á því. Ég tel að markmiðin sem þar er að finna séu góð og að við ættum að vinna saman að því að uppfylla þau. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við stefnum að sjálfbærari og mannvænni

Ég held að ríkisstjórnin ætti að vera aðeins metnaðarfyllri í áætlunum sínum þegar kemur að loftslagsmálum og mætti alveg hlusta á aðra en sjálfa sig af og til þegar kemur að því hvernig ætti að standa að því.

þess vegna fannst okkur tímabært að byrja strax að setja á borðið það sem var gert í síðustu kreppu. Það tók að vísu heilt ár frá hruni að leggja fram fyrsta frumvarpið um frestun á nauðungarsölum

og við þekkjum að þetta virkar. Þetta hefur þýtt það að fjölmörg heimili, fjölmargir Íslendingar, fjölmargar fjölskyldur töpuðu ekki dýrmætustu eign sinni, öryggi sínu, heimili sínu. Það er kominn tími til að setja þetta á borðið og viljum við beina því til stjórnarflokkanna og til allsherjar- og menntamálanefndar, þar sem þetta mál hefur alltaf verið unnið, að vinna þetta hratt og vel. Það geta komið fram alls konar sjónarmið sem geta breytt málinu eitthvað en þó vil ég aftur ítreka að þetta er samhljóða því máli sem Hanna Birna Kristjánsdóttir, hæstv. innanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins, lagði fram á sínum tíma,

Áskilið er að um sé að ræða húsnæði sem er ætlað til búsetu samkvæmt ákvörðun skipulags- og byggingaryfirvalda, gerðarþoli eigi þar lögheimili og haldi þar heimili.“

„Með frumvarpi þessu er lagt til að gerðarþoli geti óskað eftir því að nauðungarsölu íbúðarhúsnæðis þar sem hann heldur heimili og hefur lögheimili verði frestað fram yfir 1. desember 2021.

Þá hafa þúsundir leitað eftir greiðslufrestunum húsnæðislána hjá bönkunum. Verðbólga hefur aukist frá því að frumvarp þetta var síðast lagt fram og blikur eru á lofti um hagsmuni heimilanna.

Enginn treystir sér til að spá um hversu langvarandi þessi kreppa muni verða en ljóst er að ekki munu öll heimili fara vel út úr henni. Frestun greiðslna mun ekki leysa vanda allra þó hún sé mikilvæg sem fyrstu viðbrögð,

koma heimilunum í skjól. Sendum þau skilaboð að það sé það sem við ætlum að gera, ekki bara að koma atvinnulífinu í skjól, sem þurfti að gera, heldur líka að koma heimilunum í það skjól sem þau fengu eftir hrunið. En vegna þess að við

sem gengur út á það að stíga skref í átt að því að tryggja að þessi kreppa verði ekki þess valdandi að fólk missi heimili svo einfalt er það. Þetta nær ekki utan um alla sem eiga á hættu að missa heimili sín en þetta nær utan um hóp af fólki sem við svo sannarlega viljum ekki að missi heimili sín út af heimsfaraldri kórónuveirunnar og þeirri efnahagskreppu sem henni fylgir.

Ég hlýt því að hvetja meiri hluta þessa þings til að vinna málið hratt og vel og samþykkja það vegna þess að við hljótum að vera sammála um að við viljum ekki að fólk missi heimili

Þetta er sjálfsagt mál, þetta er mikilvægt mál og ég vona að það verði afgreitt hratt og vel heimilum landsins til hagsbóta.

Forseti. Ég er stolt af því að það sé flokkurinn minn sem á frumkvæðið að því að þetta mál sé komið á dagskrá í kvöld að við ræðum það í þingsal núna í þetta sinn undir þessum erfiðu kringumstæðum í samfélaginu, í þjóðfélaginu og í heiminum öllum.

er mikilvægt að þetta sé komið núna og það sé eitthvað gert núna strax til að tryggja að fólk

að bregðast strax við. Ég hvet hæstv. ríkisstjórn til að hafa augu og eyru opin gagnvart þessu máli og fara strax í þær aðgerðir sem þarf til að það fari hratt og vel í gegn hér á þingi. Málið sýnir kannski í verki hvernig við Píratar nálgumst hlutina, sýnir hver forgangsröðun okkar er; heimilin í landinu. Við höfum séð skjót og í mörgum tilfellum ágætisviðbrögð við vanda fyrirtækja núna á þessum erfiðu Covid-tímum en heimilin eru ekki síður mikilvæg og hér sýnum við hver forgangsröðun okkar er. Þetta er raunverulega réttur fólks réttur fólks að við í þessu velferðarríki, Íslandi, tryggjum þetta öryggi núna þegar slík vá gengur yfir okkur. Þetta ástand hefur valdið gífurlegri streitu í samfélaginu, hjá okkur öllum og inni á öllum heimilum og ég held bara hjá vel flestum einstaklingum fyrir margra hluta sakir. Streita er þekkt lýðheilsuvandamál. Því er það raunverulega hlutverk ríkisins og okkar sem hér störfum að beita okkur fyrir þeim hlutum sem geta dregið úr streitu og lýðheilsuvandamálum. Þetta mál

Forseti. Ég vænti þess að Alþingi og ríkisstjórnin sýni þessa sjálfsögðu mannúð gagnvart þeim sem vegna algerlega óviðráðanlegra aðstæðna, sem þessi Covid-faraldur er, er, gætu verið komnir í mjög vonda og afleitu stöðu sem ógnar öryggi þeirra og skjóli. Við eigum að vera svoleiðis samfélag og ég trúi því að við viljum vera svoleiðis samfélag. Við viljum Ísland, velferðarríkið, geti staðið undir því nafni enda er það hagur okkar allra. Það er hagur okkar allra að sýna hvert öðru skilning, mannúð, liðlegheit, samhygð og samúð og við höfum gert það að mörgu leyti í þessu ástandi. En hér er uppskrift að öðru skrefi í þeim efnum. Ég hvet þingheim allan til að taka vel á móti þessu máli, koma því í gegn og auka á farsæld þessa samfélags sem við búum í.

sem er á biðlistum. Í haust lýsti Alma Möller landlæknir þeirri skoðun sinni að kórónuveirufaraldurinn hefði dregið fram ákveðna veikleika heilbrigðiskerfisins. Veikleikarnir lúta að mönnun á sjúkrahúsum, mönnun innan heilbrigðisgeirans og plássleysi. Það er með öðrum orðum erfitt fyrir hið opinbera að sinna grunnþjónustunni almennilega. Þótt margt hafi verið gert ágætlega og menn og konur hafi reynt að leggja sitt af mörkum þá er það einfaldlega þannig að hið opinbera kerfi er

þessa leið en að sinna sjúklingunum hér heima. Þetta er auðvitað ekki boðlegt, virðulegi forseti. Frumvarpið snýr að því að setja þarfir sjúklinga í forgang og hverfa frá þeirri opinberu stefnu ríkisstjórnarinnar

Sjálfstæðisflokkurinn hefur valið að þegja, flokkur sem áður kenndi sig við frelsi, og tekur með þegjandi samþykki þátt í þeirri aðför

staðfestu í því að koma meira og minna allri starfsemi undir ríkið þegar að þessum aðgerðum kemur. Gott og vel. Við vitum að hverju við göngum þar.

ótrúleg skammsýni. Ég vil biðja fólk að hafa það hugfast að ýmsir aðilar geta vel veitt skilgreinda opinbera þjónustu. Hér er ekki verið að tala um að menn borgi sig fram fyrir í kerfinu. Hér er verið að tala um skilgreinda þjónustu, verkferla, markmið.

eða annarri þjónustu sem verið er að leita eftir, af því að við ætlum að setja aukið fjármagn inn á spítalana, við ætlum að leysa mönnunarvandann þannig að við klárum biðlistana. En það er ekki einu sinni þannig plan sem er sett fram. Það er bara lok, lok og læs.

hvort sem það er innan heilbrigðiskerfisins, félagslega kerfisins eða menntakerfisins. Við megum ekki leyfa okkur að láta fordóma ráða för eða kreddur

þar sem hún sagði að nauðsynlegt væri að líta til eininga utan opinbera kerfisins til að mæta þeim biðlistavanda sem við höfum staðið frammi fyrir. Og við höfum staðið frammi fyrir allt þetta kjörtímabil af því að ríkisstjórnin hefur lítið sem ekkert verið að vinna í þessu. Hér er enginn að tala um einkarekstur eins og menn vilja oft halda

tvöfalt heilbrigðiskerfi þá er það þessari ríkisstjórn. Það verður í boði ríkisstjórnar Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks

Það hugnast mér ekki. Þess vegna verðum við að vera með skýrt skilgreind markmið, þau eru í lögum og þau eru í þessu frumvarpi. Tökum utan um fólkið hvar sem það er á biðlistum, sinnum því og fáum alla þá sérfræðinga, þá sem eru sjálfstætt starfandi og þá sem starfa hjá hinu opinbera, til að koma fólki út af þessum biðlistum. Þetta frumvarp er tækifæri til þess.

Hugtakið hjálpartæki er samkvæmt ákvæðinu skilgreint sem hjálpartæki sem ætluð eru til að draga úr fötlun, aðstoða fatlað fólk við að takast á við umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun.

eða taka þátt í kaupum á hjálpartækjum eftir ákveðnum reglum, samanber reglugerð nr. 1155/2013 um styrki vegna hjálpartækja, með síðari breytingum, en notendur þurfa gjarnan að greiða sjálfir fyrir hluta kostnaðar. Markmið frumvarpsins er að jafna aðstöðumun notenda sem þurfa á slíkum hjálpartækjum að halda og létta efnahagslega byrði þeirra.

Í reglugerð um styrki vegna hjálpartækja kemur fram hversu viðamikið

auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða auðvelda umönnun. Hjálpartækið verður jafnframt að teljast nauðsynlegt og hentugt til að auðvelda athafnir daglegs lífs.“

Ef við skoðum t.d. greiðslur og styrki er varða börn sem þurfa á gleraugum að halda kemur í ljós

Þarna á milli er nær tífaldur munur, sem segir okkur að þarna er gjörsamlega rangt gefið, enda kemur í ljós að þessar upphæðir hafa ekki verið uppfærðar í nær 15 eða 20 ár.

Þetta sýnir okkur að það eru ótrúlega mismunandi

Ég mæli hér í annað skipti fyrir frumvarpi sem ég legg fram um breytingu á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. Þetta þingmál gengur einfaldlega út á það að gefa eða auka frelsi þegar kemur að líkamsleifum. Í dag erum við með frekar

auðvitað með mjög ákveðna ramma í kringum kirkjugarðana okkar og hvernig þá skal meðhöndla og svo er hægt að sækja um að láta brenna líkamsleifar sínar. Þá er mjög strangur rammi um það hvað skal gera við öskuna. sem sagt koma fyrir í þar til gerðu keri og hana skal jarðsetja í kirkjugörðum. Þó er hægt að sækja um undanþágu frá því ákvæði, áður var það til ráðuneytisins en nú er það til sýslumanns, um að dreifa öskunni en þó má eingöngu gera það yfir öræfum eða sjó. Það er í rauninni sá þáttur í lögunum sem ég vil breyta og tel tímabært að breytist.

hv. þingmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Willum Þór Þórsson, Halla Signý Kristjánsdóttir, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, Inga Sæland, Björn Leví Gunnarsson og Andrés Ingi Jónsson. Ég ætla að segja það, virðulegur forseti, að eftir að ég lagði þetta mál fram á sínum tíma í fyrra og svo aftur núna hef ég fengið fjölda símtala og skeyta og póstsendinga um mikilvægi þess að breyta þessum lögum og heyrt ýmiss konar sögur og sjónarmið sem ég held að sé mjög mikilvægt að tekin verði fyrir hér á vettvangi þingsins. Ég er þeirrar skoðunar, og flutningsmenn, að ástæða sé til að hafa um þetta frelsi og einstaklingar eigi sjálfir að ráða sínum næturstað. Í bíómyndum sér maður oft að jarðneskum leifum fólks er dreift fallega yfir fallegt land eða vatn eða í einhverjum skógi og fólk er jafnvel með einhverja minningarreiti og annað því tengt. En það er ekki heimilt í dag og þegar fólk sækir um þessa sérstöku undanþágu þá skal dreifa öskunni á öræfum eða yfir sjó og það má bara vera á einum stað. Það er ekki í boði að dreifa ösku víðar og það má alls ekki merkja þessa staði. Þegar ég fór að grafast fyrir um þetta var mér bent á það að víða á Norðurlöndunum væri þetta mun frjálsara en hér þó að þar séu vissulega reglur í kringum þetta. Þá var sérstaklega tilgreint að þar væri komin ákveðin hefð fyrir skógarlundum þar sem mætti dreifa ösku og fólk mætti setja minningarskildi á tré. Ég birti í greinargerð með frumvarpinu upplýsingar sem upplýsingaþjónusta þingsins var svo góð að koma með,

forstöðumaður bálstofu má því aðeins láta öskuna af hendi til að hún sé greftruð eða komið fyrir á varanlegum stað. Þá þarf innan árs að grafa öskuna eða koma henni fyrir á varanlegum stað. Þó þarf að afla leyfis hjá eiganda eða umráðamanni lands þar sem öskunni er komið fyrir.

Ég tek fram að auðvitað er það mjög mikið atriði að farið sé með þetta af virðingu.

og ég ímynda mér að fólki sem býr við meira frelsi í þeim efnum detti ekki einu sinni í hug að það þurfi sérstaklega að sækja um leyfi fyrir slíku. ég tók líka eftir því, og maður fer að hugsa á sérkennilegan hátt þegar maður fer að velta þessu máli fyrir sér, að þegar ég var að tékka mig inn í flug fyrir Covid, þegar fólk var enn þá að ferðast,

vera mjólkurduft fyrir ungbörn og lyf, séu þau nauðsynleg, og þá var líka sérstaklega talað um ösku. Það er sem sagt í lagi að ferðast með ösku í handfarangri.

að einstaklingurinn sjálfur geti látið liggja eftir sig bón um það hvernig fara skuli með líkamsleifarnar, þ.e. óskað eftir því að vera brenndur og óskað eftir því að öskunni sé dreift með ákveðnum hætti og svo ættum við auðvitað að treysta aðstandendum til að virða þá ósk.

að í slíkum áætlunum gerum við ráð fyrir því að bálförum fjölgi enn frekar. Það hefur verið þróunin og allar líkur á að það verði áframhaldandi þróun. Ég ætla alls ekki með því að tala niður kirkjugarða, mér finnst kirkjugarðar afspyrnufallegir. Sjálf fer ég einmitt sérstaklega á hátíðum og minnist látinna ættingja með því að kveikja á kertum

afspyrnufallegir, og vel hefur tekist til með það. En mér finnst það þó engin ástæða fyrir því að gefa ekki frelsi til að dreifa öskunni sé þess óskað. Ég hef líka fengið spurnir af því að fólk sé hér með hugmyndir um að byggja upp ákveðna minningargarða, Tré lífsins er til að mynda eitt fyrirtæki sem ég hef fengið sendar upplýsingar um, það vill byggja upp slíka minningargarða og þróa ákveðna þjónustu í kringum það. Eins og ég sagði áðan hefur fjöldi fólks haft samband og lýst miklum áhuga á því að þetta mál nái fram að ganga. Ég velti fyrir mér hvort ég þurfi nokkuð að segja mikið meira, mér finnst þetta svo borðleggjandi.

En maður gæti vel séð fyrir sér að hægt væri að þétta byggð í kirkjugörðum og koma fyrir fjölskylduminningarreitum.

Ég hygg engu að síður að það að veita aukið frelsi með dreifingu ösku ætti að auðvelda þeim sem vilja hvíla í heimagrafreitum og vera þá með skildi eða annað þar, hvort sem það væri með því að dreifa öskunni sjálfri eða jarðsetja. Ég tek ekki á því í þessu frumvarpi, ég er í rauninni að tala um jarðsetningu keranna enn þá í kirkjugarði.

lendir í því að aðstandandi týnist og ekki er hægt að jarðsetja viðkomandi, og á ég eitt svoleiðis dæmi, þá erum við með fallegan minningarreit, stein þar sem eru minningarorð. Við höfum fallega reiti um látna sjómenn og þá sem hafa týnst á hafi úti, hægt er að setja minningarreiti um þá. Ég sæi þetta fyrir mér að með sambærilegum hætti gætu verið trjálundir þar sem fólk fengi að setja upp minningarreiti eftir að hafa dreift öskunni.

að spila í öskunni, sem var jú vinsælt að dreifa. En að öllu gamni slepptu þá held ég að það sé vel hægt að útfæra þetta af virðingu við hinn látna fyrst og fremst.

það svæði lifi sem minning um hinn látna og sé sinnt á meðan því er sinnt. En svo þegar liðnir eru margir áratugir eða árhundruð þá þarf enginn svo sem að sinna því leiði lengur.

fyrir að leggja fram þetta áhugaverða mál. Þingmaðurinn er naskur á að

Ég veit að sumum hugnast það alls ekki en ég myndi vilja ganga alla leið í frelsisáttina hvað það varðar og treysti fólki fullkomlega til þess.

og Varmá væri hægt að skrá það, ef ég tek tvö mjög ólík dæmi. Ég sé í rauninni ekki vandamálið og sé ekki ástæðu fyrir því að við þurfum að vera með stífa stjórnsýslu í kringum það

það er áreiðanlega hægt að breyta þessu á þann veg að við séum ekki svona rosalega stíf á gormunum í þessu eins og er í gildandi lögum. Ég er algerlega sammála þingmanninum um það.

virðulegur forseti, finnst mér það ekki skipta máli. Ég treysti fólki til að taka við ösku látins ættingja og fara með hana af virðingu og virða ósk hins látna.

ég nýt þess heiðurs að fá að vera meðflytjandi, sömuleiðis öðru sinni. Þetta er Þetta er áhugavert frumvarp, kannski fullmikið sagt að það sé upplífgandi, en það er tímabært og kallast sannarlega á við samtímann, breytt viðhorf og siðferði og trúarleg viðmið. Þetta er á sína vísu umhverfismál og í aðra röndina líka loftslagsmál.

því að búnaðurinn þarf að uppfylla strangar kröfur sem lúta að umhverfinu. Við búum, herra forseti, að rótgrónum siðum og hefðum við leiðarlok lífs,

og aldir þó að við merkjum auðvitað þróun í átt til breytinga. Tíðni bálfara á Íslandi fer vaxandi. Eins og hv. þingmaður kom inn á voru

eru ekki lagðar til byltingarkenndar tillögur, miklu fremur hófstilltar tilslakanir í átt til breytinga varðandi umgengni og hvílustað jarðneskra leifa einstaklinga og hugsanlegar óskir þeirra í þeim efnum.

fremur við opinni umræðu nánustu aðstandenda um óskir viðkomandi þegar hann er að komast á leiðarenda, eða þegar fyrirsjáanlegt er að viðkomandi

Eins og hv. þingmaður kom inn á eru miklar skorður við þessu hér, og það er kannski að óþörfu.

en þeir hafa skilgreint sínar leiðir í meðferð dufts að lokinni bálför og gengið býsna langt í frjálsræðisátt að ýmsu leyti, ef hafðar eru í huga fastar hefðir þeirra. hefðir þeirra. Hver sá sem hefur náð 15 ára aldri telst geta sótt um að jarðneskum leifum sínum að bálför lokinni verði dreift í náttúrunni. Samkvæmt norskum útfararlögum skal bálför fara fram eigi síðar en tíu dögum eftir andlát.

Í Noregi er það þannig, samkvæmt reglugerðum, að ekki er heimilt að dreifa ösku viðkomandi á marga staði, eða eins og fyrr segir að dreifa að hluta og grafa í jörð að hluta. Það samræmist ekki norskum reglum. Þegar um er að ræða dreifingu ösku í sjó er ekki skilyrði að það sé á rúmsjó, það er heimilt að gera það nær landi, innan skerja og það er líka heimilt að dreifa ösku látinna inni á fjörðum. Þó eru settar skorður við erilsöm frístundasvæði. Menn þurfa að taka tillit til aðstæðna og útilífs

og jarðvegur sé þannig að askan eigi greiða leið niður í hann og gangi í samband við náttúruna, taki þátt í hringrásinni.

Við erum vön því að geta ráðstafað leiðum og landi um ótakmarkaðan árafjölda. En í Noregi er þessu öðruvísi háttað því að heimilt er að nota gröf að nýju eftir 20 ár frá síðustu jarðsetningu, ef annað er ekki tekið sérstaklega fram en duftker má leggja í kistugröf fyrr. Ef kirkjugarður er aflagður skal hann friðaður í 40 ár frá síðustu jarðsetningu.

og ef það er í samræmi við skipulag kirkjugarðsins. Þarna virðast Norðmenn vera miklu meira inni á því að nýta land betur, nýta legstæði betur.

um. Herra forseti. Þetta er ekki róttæk breyting sem við leggjum til í þessu efni, en vissulega er um tilfinningamál að ræða. Eins og hv. flutningsmaður kom inn á eru allir einhuga um að

heldur horft til meira frjálsræðis og leitað eftir að verða við hinstu óskum einstaklinga með verðugum hætti. Þess vegna vona ég að málið fái góða umræðu, jákvæða umfjöllun og farsæla afgreiðslu um síðir og að Íslendingar feti í kjölfarið sömu slóð og nágrannaþjóðir okkar, af virðingu við alla þá sem gengnir eru.

hvað við viljum að taki við jarðnesku leifunum sem við skiljum eftir okkur. Þetta frumvarp breytir ákvæðum sem voru ögn umdeild þegar þau komu inn í lögin fyrir 20 árum. Það var ekki stór hópur þingmanna sem fetti fingur

þar sem því er lýst hvernig aska af látinni manneskju fór í bæjarlækinn og kýrin sem gekk með kálfinn drakk öskuna og úr varð síðan nautið Glæsir. Það eru því ýmis sjónarmið í þessum málum. Ég hef alltaf litið á þetta sem spurningu um það hvernig líkamar okkar geta sem fyrst orðið hluti af náttúrulegu hringrásinni sem við við erum hluti af. Það að brenna jarðneskar leifar og dreifa þeim út í náttúruna er skjótvirkasta aðferðin til þess. Þegar ég hóf þingmennsku á sama tíma og hv. fyrsti flutningsmaður þessa máls þá kíkti ég einmitt á lögin sem við erum hér að tala um að breyta

hvernig hlutfall bálfara hefur þróast á síðustu árum og hversu oft sótt er um dreifingu ösku.

af útförum þeirra sem létust á árunum 2013–2017 stöðugt vaxandi, fór úr 28% og upp í 35%.

eins og þeir hafa verið skipulagðir síðustu áratugi gengur ekki upp til lengdar. Við viljum hafa minningarreitina sem kirkjugarðar eru nálægt eftirlifendum en erum núna í þeirri stöðu að garður uppi í Grafarvogi nægir ekki lengur fyrir höfuðborgarsvæðið. Það þarf að fara upp í Úlfarsárdal og hann á að duga í einhverja áratugi og þá þarf að fara enn lengra út fyrir þungamiðju byggðarinnar og þar með verður lengra fyrir eftirlifendur að fara til að minnast hinna látnu. Annað atriði sem kom fram í svari ráðherrans, og og var óvænt, var hversu hátt hlutfall umsókna um öskudreifingu var frá erlendum ríkisborgurum.

Eitt dæmi sem ég heyrði af þessu snerti björgunarsveit úti á landi sem fékk upphringingu frá lögmanni frekar auðugs manns sem hafði fallið frá sem átti sér þá hinstu ósk að vera dreift yfir ákveðinn fjallstind á Íslandi. Lögmaðurinn hafði milligöngu um að björgunarsveitin fór með ösku hins látna upp á fjallstindinn og dreifði henni þar yfir á fallegum degi. Og ef ekkert annað þá gæti þetta verið fjáröflunarleið fyrir björgunarsveitir þegar þær hætta að geta selt flugelda.

Það er rosalega sjaldan sem við sjáum löggjöf þar sem er einfaldlega stuðst við almenna málvenju um skilgreiningu á hlutum og ekki alltaf til eftirbreytni vegna þess að hugmyndin í

taka matskennda ákvörðun um það hvort tiltekinn staður uppfyllir þau skilyrði eða ekki, á meðan

þetta er lífrænt efni, aðallega kalksambönd. Það er kannski ekki gott að dreifa of mikilli ösku á fótboltavelli eins og dæmin sanna, en að öðru leyti rennur þetta bara beinustu leið út í hringrásina. Síðan er vandi við lögin að þeim er oft ekki fylgt. Við þekkjum örugglega öll einhverjar sögur eins og söguna af fjallageitinni sem dó og var brennd og afkomendurnir tóku sumarið í að ferðast um landið og dreifa hluta af öskunni yfir alla tindana sem viðkomandi elskaði. Það getur verið hluti af sorgarferlinu, hluti af því að heiðra minningu viðkomandi, en lögin leyfa ekki að ösku sé dreift á fleiri en einum stað. Af hverju ekki? Af hverju þarf að láta eins og að jarðneskar leifar þurfi að vera á einum og sama staðnum

En ári eftir að ösku hefur verið dreift yfir fjallstind er þar ekkert eftir af þeim jarðnesku leifum. Þannig að ég skil ekki alveg hvað það er sem við ættum að rembast við að skrá. Hins vegar er mjög mikilvægt að útfæra, eins og rætt hefur verið hér, einhvern minningarstað, einhvern punkt sem fólk getur sótt heim til að minnast hins látna.

hefur á eigin forsendum. Það er tilfinning sem fólk er að vinna með þar. Svo Svo þurfum við kannski að skoða þetta mál í samhengi við stærri umræðu. Hér nefndi hv. þm. Guðjón Brjánsson flatarmál kirkjugarða og við þyrftum kannski við gott tækifæri að ræða það hversu varanlegir kirkjugarðar eru og óbreytanlegir. Það er eðlilegt að viðhafa ákveðna íhaldssemi þegar kemur að kirkjugörðum sem hinsta hvílustað ástvina.

Ef einhverjar leifar hefðu verið eftir af fyrstu jarðnesku leifunum sem þar var komið fyrir hefði verið búið að stafla þarna ansi mörgum hæðum af fólki.

duftker ástvina þeirra sem þar hvíla fyrir. En þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða miklu meira til að geta haldið jarðneskum leifum ástvina okkar áfram í samfélagi við okkur sem lifum til þess að við getum heimsótt þá, minnst þeirra, kynnt afkomendur þeirra fyrir ömmu og afa sem þau hafa aldrei séð, bara með því að heimsækja minningarstaðinn og ræða um viðkomandi. Þar að auki þurfum við, held ég, að bjóða upp á stóraukningu í því að fólk láti dreifa jarðneskum leifum sínum á þeim þeim stöðum sem það elskar og eru hluti af þeirra persónu og geta þar með orðið hluti af minningunni sem fólk rifjar upp með reglubundnum hætti með því að fara að fjallinu sem amma elskaði og lét dreifa sér yfir og hugsa til hennar þar. Út af öllu þessu þá vona ég að allsherjar- og menntamálanefnd gangi sem best að vinna úr þessu góða frumvarpi og að á næstu árum fáum við fleiri frumvörp af þessu tagi sem

Virðulegi forseti. Ég fagna því máli sem við ræðum hér í kvöld. Eins og sést á meðflutningsmönnum frumvarpsins er það nokkuð þverpólitískt, sem er mjög ánægjulegt. Ég tel að við tölum ekki nógu oft um dauðann. Við hræðumst og forðumst samtalið hvert við annað og ekki síst við börn

að þau viti hvað er að gerast, hafi vitneskju um þennan atburð sem er algengur og óumflýjanlegur. Við missum flestöll einhvern ástvin á lífsleiðinni. Fullvissan og vitneskjan um dauðann gefur lífinu líka gildi. Dauðinn rammar lífið inn og undirstrikar mikilvægi þess og dýrmæti. Vitneskjan um dauðann minnir okkur á hverfulleika lífsins og á það að tíminn er takmörkuð auðlind fyrir okkur öll. En jafnvel þegar okkar eigin tími er á þrotum heldur hann áfram að líða, að okkur látnum. Eftirlifendur okkar lifa áfram og eiga minninguna að. Núna í Covid var almenningur hvattur til þess að eiga samtal um dauðann við sína nánustu, hvattur til að eiga opið samtal um það hverjar óskir þeirra væru þegar

Forseti. Þann 8. apríl síðastliðinn birtu fjórir læknar og hjúkrunarfræðingar á vef Landspítalans ráðleggingar til almennings um mikilvægi innihaldsríks samtals á erfiðum stundum,

ræði við sína nánustu áður en það verður mjög veikt um hvernig aðstæður það geti ekki lifað við og hvernig það myndi vilja deyja.“ Eitt besta ráðið til þess að létta á áhyggjum getur einmitt verið að ræða um þær opinskátt.

Við ræðum og leggjum áherslu á mikilvægi frelsisins, einstaklingsfrelsisins, sem þó má ekki vera á kostnað frelsis, lífs og heilsu annarra. Þessi umræða er ekki síður viðeigandi

stífan lagaramma í kringum persónulegar ákvarðanir er varða líf og dauða. Kveðjuathafnir eru í langflestum tilfellum mikilvægur þáttur í sorgarferli.

að hægt sé að kveðja ástvin, þann einstakling sem fallinn er frá, með þeim hætti

Hér rétt á eftir ræðum við áhugavert frumvarp um aldursfordóma, sem ég hlakka til að hlýða á umræður um og jafnvel taka þátt í.

með óskir og virðingu að leiðarljósi, óskir þeirra sem lifandi eru og óskir látinna ættingja.

Mér finnst það einmitt sýna að þetta er, eins og hér hefur verið komið inn á, þverpólitískt mál. Þetta er ekki hápólitískt efni en þetta er eitthvað sem skiptir okkur öll máli. Þess vegna langar mig að hvetja hv. allsherjar- og menntamálanefnd til að taka málið strax fyrir á fundi sínum og senda til umsagnar svo að hátíðarnar nýtist til þess.

talandi um nýsköpun er auðvitað ýmislegt hægt að gera í þessum efnum. En að öllu gamni slepptu vildi ég bara þakka hv. þingmönnum fyrir að taka þátt í þessari umræðu. Ég ítreka að ég held að við ættum að geta gert mjög vel hér og af fullri virðingu við hinn látna.

fylgdu með í fyrra. Þá voru þessar tillögur bornar fram allar saman. Það vill svo skemmtilega til að meðflutningsmenn okkar á þessum tillögum

og eftir nokkra umræðu. Í bæði skiptin sem hún hefur verið lögð fram hefur orðið um hana dálítil umræða í samfélaginu sem er vissulega hluti af planinu, skulum

um söguna og hvernig hlutirnir hafa gengið fyrir sig. Það er þess vegna mikilvægt að reyna með öllum ráðum að koma að koma eldra fólki meira á jafnræðisgrunn í umræðunni, að við hættum að kalla allt sem eldra fólki fylgir einhvers konar vandamál

þegar um er að ræða viðeigandi þjónustu eða í öðrum tilvikunum. Það er til að mynda oft talað um að eldra fólk sé svo dýrt, það nýti sér svo dýra þjónustu og það sé langdýrast í heilbrigðiskerfinu. En ef við snúum þessari umræðu við og hugsum með okkur: Hvenær þætti okkur eðlilegt sem samfélagi að einhver nýtti heilbrigðisþjónustuna mest? Væri það ekki ömurlegur vitnisburður um samfélag að fólk væri að nýta sér heilbrigðisþjónustuna mest og eiga í mestum erfiðleikum og veikindum á yngri árum? Er ekki bara eðlilegt og eðlilegur gangur lífsins að fólk sem hefur lifað langa ævi kunni, m.a. vegna þess og vegna sjúkdómsbyrði sem það kann að bera, að að þurfa hreinlega að nota þjónustuna? Þá á hún að vera til reiðu. Það er raunar þekkt að að eldra fólk er ekkert að valda kostnaði í heilbrigðiskerfinu þegar það er í raun að sækja sér réttinn. Það er líka rétt að hafa það í huga að steríótýpan um aldraðan mann, sem kann að vera einhver lasburða og hrumur, er röng. Hún er hreinlega röng. Langstærstur hluti eldra fólks býr við ágæta heilsu og líður vel.

Það er oft látið að því liggja að eldra fólk stífli pláss á spítölum, eins og stundum er sagt, þó að það liggi fyrir og við vitum öll að það er mikil hreyfing á eldra fólki sem liggur inni á sjúkrahúsum. Tilfellið er náttúrlega bara að eðli málsins samkvæmt, eins og ég nefndi hér áðan, má alltaf gera ráð fyrir því að stærri hluti þeirra sem leitar inn á spítala séu aldraðir.

Þrátt fyrir allt þetta og þær staðreyndir sem ég hef rakið hér þá er að sjálfsögðu

því. Það er líka þannig, herra forseti, að enn þann dag í dag er gert ráð fyrir að fólk hætti almennt að vinna á almennum vinnumarkaði við 70 ára aldur og raunar líka hjá því opinbera. Það er algjörlega óháð því hvort fólk vill það sjálft og óháð því hvort það er fært um að vinna áfram. Með því að þvinga fram starfslok á þessum tíma fer reynsla og þekking þessara einstaklinga oft og tíðum forgörðum og þar með sá mannauður sem fylgir. Það væri að mörgu leyti miklu eðlilegra að gera fólki kleift að ljúka störfum á sínum eigin forsendum og þá fremur eftir því hvort það getur unnið starfið eða hefur vilja til þess. Sú aðferð að takmarka atvinnuþátttöku eldra fólks með þeim hætti sem gert er nú eru í rauninni aldursfordómar og veldur fólki oft miklu hugarangri. Það er einnig vel

Tilgangur tillögunnar er að fela ráðherra að gera heildstætt mat á öldrunarfordómum og leita leiða til að draga úr þeim eða eyða. Í þeim tilgangi er lagt til að eftirfarandi verði gert: Í fyrsta lagi að lagaumhverfið verði yfirfarið og metið hvort lög mismuna aldurshópum að því er varðar réttindi og skyldur umfram það sem mætti telja eðlilegt vegna þroska og getu. Í öðru lagi að metið verði hvort tilefni sé til að fella brott aldurstengdar viðmiðanir í lögum þar sem það á við, svo sem þegar átt er við starfsréttindi, rétt til atvinnu, rétt til lífeyristöku og rétt á tiltekinni þjónustu.

Það er mikilvægt að unnin verði aðgerðaáætlun í nánu samstarfi við hagsmunaaðila, svo sem hagsmunasamtök eldra fólks, aðila vinnumarkaðarins og aðra þá sem ætla má að hafi yfirsýn yfir málið vegna sérþekkingar eða reynslu. Þar má sérstaklega nefna fræðimenn sem hafa skrifað um málið, svo sem öldrunarfræðinga, heilbrigðisstarfsfólk með sérmenntun á sviði öldrunarfræða, félagsráðgjafa og fleiri. Við skipan starfshóps verði litið sérstaklega til fyrrgreindra þátta. Eðli málsins samkvæmt má gera ráð fyrir að það hljótist einhver kostnaður af vinnu starfshópsins en hann verður þá aðallega innan ráðuneytisins í fyrstu. Niðurstöður hópsins gætu síðan mögulega breytt kostnaðarlíkönum hins opinbera. Það mætti ætla að mat á því væri þá eitt af verkefnum slíks starfsfólks. Virðulegi forseti. Það er

hún er sár fyrir aðstandendur þessa fólks og hún er sár fyrir þetta fólk sjálft. Þess vegna er mikilvægt að við reynum að hætta þessu tali. Fordómar gegn eldra fólki eru að sumu leyti kannski annar angi af nokkurs konar eineltisumræðu um þennan hóp, auðvitað ekki alveg eins en það eru að sumu leyti sömu þættir sem koma þar að máli. Orðræðan hefur það nefnilega í för með sér að hún gerir lítið úr fólki og smættar það. það. Þegar svoleiðis tilfinningum er komið að hjá fólki þá líður því verr en ella og nær síður vopnum sínum og nær ekki almennilega að njóta sín og sinna með þeim hætti sem það annars gæti. Virðulegi forseti. Ég Ég geri ráð fyrir að þessi tillaga fari til hv. velferðarnefndar í kjölfar umræðu hér og hlakka til að vinna áfram með þetta mál ásamt og þeim tillögum sem ég nefndi hér í upphafi frá

aftur inn í þingsal áður en þingi lýkur að vori. Virðulegi forseti. Ég fagna því máli sem við ræðum hér núna. Þetta er löngu tímabært mál. Ég hef oft verið hugsi yfir framkomu

sem eru rótgrónir í menningu okkar. Brandaramenning getur oft upplýst um fordóma í samfélögum. Það er eiginlega skylda okkar allra að vera með opin augu. Það má hlæja og gera grín að hlutum í lífinu og að okkur öllum að einhverju leyti. En þegar það fer að snúast upp í það að vera hreint ofbeldi sem jaðarsetur hópa leynt og ljóst er það skylda okkar sem samfélags að rísa upp

yngri en að fagna því að vera orðinn þroskaðri og vera lifandi. Þetta getur oft verið lúmskt.

Í eldra fólki er oft mannauður sem hefur verið ýtt til hliðar. Eldra fólk hefur ekki þau tækifæri í samfélaginu sem það ætti að hafa og ætti að geta haft. Það hefur heilmikið fram að bjóða, hefur heilsu og áhuga

hár. Það þarf að laga. Við þurfum að fagna því að þroskast sjálf og fagna því að aðrir þroskist, fagna reynslunni, þekkingunni sem eldra fólk býr að,

taka höndum saman. Við eigum að taka alla með, því að jaðarsetning hópa er alltaf ofbeldi.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar. Eins og hæstv. forseti sagði

og er liður í áherslum flokksins á atvinnumál og eitt af forgangsmálum þingflokksins. Tillagan sjálf hljóðar svo: „Alþingi ályktar að fela ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra að hafa forgöngu um að hrinda í framkvæmd tímabundinni aðgerð sem hvetji til fjárfestinga í atvinnuþróun og greiði fyrir aðgengi atvinnuþróunarverkefna að lánsfjármagni á tímum efnahagslegs samdráttar af völdum heimsfaraldurs kórónuveiru.

Miðað verði við að aðgerðin komi til framkvæmdar fyrir 1. mars 2021.“ Það liggur sem sagt á að koma tillögunni til framkvæmda. Greinargerð tillögunnar er ítarleg og liggur hér fyrir á nokkrum blaðsíðum. Þar er farið yfir markmið aðgerðarinnar, aðgerðarinnar, þörfina og mögulega útfærslu. Talsverð vinna liggur að baki þessu máli og vil ég þakka öllum sem að því hafa komið. Ég mun ekki fara yfir greinargerðina frá orði til orðs en draga fram megináherslurnar. Markmið tillögunnar er að tryggja að atvinnu- og gjaldeyrisskapandi verkefni hafi aðgengi að lánsfé og styðja þannig við viðspyrnu fyrirtækja. Í því skyni verði komið á fót kerfi þar sem ríkið ábyrgist að hluta lán til slíkra verkefna. Ábyrgðunum er ætlað að draga úr óvissu og áhættu þess fjármagns sem fer í arðbæra fjárfestingu á tímum samdráttar eins og við upplifum núna. Vaxandi atvinnuleysi, samdráttur í landsframleiðslu, versnandi hagvaxtarhorfur og samdráttur í atvinnuvegafjárfestingu kalla á viðbrögð stjórnvalda. Flutningsmenn hafa skoðað ýmsar leiðir til opinbers stuðnings við atvinnuþróun, svo sem styrki, skattaívilnanir og ríkisábyrgðir, en ákveðið var að leggja til ríkisábyrgðir á lán sem lánastofnanir veita lögaðilum til lítilla og meðalstórra atvinnu- og gjaldeyrisskapandi verkefna. Forsenda þess að við veljum þessa leið í tillögunni er að hún leiði ekki til útgjalda úr ríkissjóði um leið og aðgerðin hefst því ef vel tekst til skila verkefni sem heppnast tekjum í ríkissjóð umfram útgjöld vegna verkefna sem ekki lifa út lánstímann, jafnvel verulegum tekjum umfram ætluð útgjöld. Aðgerðin krefst því ekki útgjalda úr ríkissjóði nema ef fleiri ábyrgðir falla en áætlanir gera ráð fyrir. En til þess að aðgerðin nái markmiðum sínum þurfa ríkisábyrgðir til hennar að nema að lágmarki 10–15 milljörðum, en það þyrfti að útfæra betur í útfærslunni.

einkaaðila í atvinnurekstri höfðu dregist mikið saman á fyrri helmingi ársins 2020. Þannig hefur hlutfall atvinnuvegafjárfestinga af landsframleiðslu lækkað hratt undanfarið og er nú komið niður fyrir meðaltal undanfarins aldarfjórðungs og útlit er fyrir að þessi samdráttur haldi áfram gangi spár eftir. Kannanir meðal atvinnurekenda hafa sýnt að fjárfestingar standi nánast í stað á næsta ári. Við þær aðstæður er þess vegna sérstaklega mikilvægt að hvetja fyrirtæki til framþróunar og arðbærra fjárfestinga í takt við samfélagsbreytingar á meðan heimsfaraldurinn gengur yfir og til að mæta breytingum sem óhjákvæmilega fylgja í kjölfar hans.

að stjórnvöld fari í aðgerðir sem hvetja til fjárfestinga til að styrkja atvinnulífið í bráð og lengd. Það hefur verið farið í aðgerðir og verulega bætt í stuðning við nýsköpun sem er mjög mikilvægt.

Það segir okkur að um allt land er fólk sem hefur gripið tækifærið síðasta áratuginn og er örugglega tilbúið að halda því áfram. Tillögunni er ætlað að greiða fyrir því að þetta fólk og fyrirtækin hafi aðgang að fjármagni til að skapa samfélaginu tekjur og mæta þeim kostnaði einstaklinga og samfélagsins alls af heimsfaraldrinum. Tillögunni er ætlað að bregðast við vísbendingum um að niðursveiflan í hagkerfinu magnist vegna þess að fyrirtækin hafa ekki aðgang að lánsfjármagni fyrir góð og arðbær verkefni og með aðgerð af þessu tagi gætu stjórnvöld sent skýr skilaboð um að framtíðin á Íslandi sé björt og að óhætt sé að stíga skrefið. Hvatinn sem felst í ríkisábyrgðum ætti að geta nýst fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum þótt verkefnin sem ráðist yrði í yrðu flest lítil eða meðalstór. Þetta eru verkefni sem lánveitendur teldu vænlegan fjárfestingarkost í hefðbundnu árferði en gjalda nú fyrir óvissuna í samfélaginu. Íslenskt samfélag hefur ekki efni á því að bíða af sér faraldurinn heldur þarf framþróun og nýting tækifæra að halda áfram. Þá er mikilvægt að aðgerðinni er ekki ætlað að raska samkeppni heldur styðja við þróun og uppbyggingu í sem flestum greinum sem geta skapað verðmæti og gjaldeyristekjur. Það geta allar greinar komið til greina þarna, hvort sem það er iðnaður, tölvuleikjagerð, landbúnaður eða ferðaþjónusta, kvikmyndagerð, sjávarútvegur o.s.frv. En aðeins að umfangi aðgerðarinnar. Það er mikilvægt að hvatningin nái til sem flestra en lánin geti orðið nógu há til að hafa raunveruleg áhrif. Því þarf að ákveða hámarksfjárhæð hvers láns og fjölda lána til sama aðila.

en útfærslan verður að stuðla að því að þau lán dreifist til sem fjölbreyttastra verkefna í samfélaginu. Ríkisábyrgð er að jafnaði ekki veitt á fulla lánsupphæð en samkvæmt viðmiðum OECD gæti verið ráðlegt að veita ábyrgð fyrir allt að 70% lánsfjárhæðar. Og eins og áður sagði: Til þess að aðgerðin hefði marktæk áhrif þyrfti að leggja að lágmarki 10–15 milljarða í verkefnið. Þá er því velt upp að átta ár gæti verið hæfilegur gildistími ábyrgðar.

Í rauninni má segja að yfirgnæfandi líkur séu á því að uppsöfnuð áhrif aðgerðarinnar á afkomu hins opinbera yrðu jákvæð þegar fram í sækti.

gæta að reglum um ríkisaðstoð og samspili úrræðisins við aðrar opinberar stuðningsaðgerðir í þeim tilvikum sem þær hafa þegar komið í hlut lántaka. En það eru alveg skýrar heimildir til þess, og í ljósi þeirrar stöðu sem hagkerfi heimsins standa frammi fyrir hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins heimilað ríkjum sambandsins að veita ríkisaðstoð til fyrirtækja í vanda í mun meira mæli en í venjulegu árferði.

aðgerðin beinist að lögaðilum sem sækja um lán vegna atvinnuþróunarverkefna og fjármálastofnunum sem veita lán til atvinnuþróunar. Þá er mjög mikilvægt að í útfærslunni verði skýrt afmarkað

hvaða skilyrði þyrfti að uppfylla. Eins þarf að skilgreina leiðir fyrir lögaðila til að sýna fram á að verkefni uppfylli skilyrðin, finna einfaldar leiðir til þess, og hvort eða hvernig lagt yrði faglegt mat á verkefnin áður en veitt er vilyrði fyrir ríkisábyrgð

Því hefur verið velt upp ef farið yrði út í faglegt mat hvort Rannís væri rétti aðilinn til þess.

yrði náttúrlega að verkefnið leiddi af sér vöru eða þjónustu sem væri gjaldeyrisskapandi og að verkefnið væri atvinnuskapandi á Íslandi allan lánstímann, að verkefnið fæli í sér nýnæmi, annaðhvort svæðisbundið eða á landsvísu, en krafan um nýnæmi væri allt annars eðlis en í nýsköpunarverkefnum, því sem fellur undir nýsköpun. Hún væri t.d. ákveðin krafa um nýnæmi í tiltekinni grein eða svæðisbundið. Svo þyrfti að útskýra hvernig verkefni gæti staðið af sér mismunandi efnahagsaðstæður, hefðbundnar efnahagssveiflur, og þá þyrfti viðskiptaáætlun að vera mjög vel skilgreind með tilliti til framangreindra atriða.

mikilvægt að lífeyrissjóðirnir gætu komið inn í þetta, hugsanlega aðrir sjóðir sem hafa það að markmiði að styrkja atvinnuþróun eða nýsköpun sem er lengra komin.

En þarna er þó um að ræða að þetta eru fyrirtæki sem stunda atvinnurekstur sem eru í rauninni ekki að leita styrkjum. Þau eru að leita að lánum.

Þetta snýst um að koma fjármagninu, sem er líka til í landinu, út til fyrirtækjanna sem vilja nota það til að skapa meiri verðmæti til að við höfum úr meiru að spila, einstaklingar hafi vinnu, til að ríkið fái meiri tekjur í kassann til að borga kostnaðinn af Covid og atvinnulífið geti vaxið og dafnað eins og við viljum sjá það gera alla tíð. Þannig komum við fleiri og fjölbreyttari verkefnum í gang en að eiga aðgang að lánsfjármagni eins og staðan er núna.

eftir fyrsta nýsköpunarhlutann, ef við getum sagt sem svo. Þá er oft erfitt að nálgast fjármagn

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til kosningalaga. Frumvarpið flyt ég sjálfur að höfðu samráði við formenn stjórnmálaflokkanna en einnig að undangenginni kynningu og umfjöllun bæði í forsætisnefnd Alþingis og umfjöllun á vettvangi funda minna með formönnum þingflokka. Það er svo að Alþingi hefur haldið utan um þetta mál á undirbúningsstigi alllangt aftur á bak í tímann eða allt frá árunum 2013 og 2014 þegar Alþingi tók í raun og veru forystu í þessu verkefni og tók það að sér og hefur séð um það síðan. Frumvarpið byggir á tillögum starfshóps um endurskoðun kosningalaga sem ég skipaði 24. október 2018 og lauk hann störfum 10. september í ár.

en vegna þingrofs eða snemmbærra kosninga árið 2016 lauk þeirri vinnu fyrr en ætlað var, reyndar með framlagningu frumvarps til laga um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis, án þess að það næði umfjöllun hér á þingi. Það frumvarp var þó að sjálfsögðu ekki jafn gagnger heildarendurskoðun á öllum kosningaákvæðum og hér er á ferðinni og sneri eingöngu að lögum um kosningar til Alþingis. til Alþingis. Þau ákvæði kosningalaga sem lúta að undirbúningi og framkvæmd kosninga hér á landi hafa í raun lítið breyst um áratugaskeið. Vegna tíðra kosninga á undanförnum árum og ýmissa breytinga annarra sem orðið hafa hefur þeim sem að framkvæmd kosninga hafa komið orðið æ ljósari þörfin á breytingum. Þannig hefur kjörbréfanefnd Alþingis sjálfs sjálfs bent á í álitum sínum í kjölfar alþingiskosninga 2013, 2016 og 2017 að brýnt sé að ljúka almennri endurskoðun laga um kosningar til Alþingis. Landskjörstjórn hefur að afloknum alþingiskosningum allt frá kosningunum 2009 vakið athygli forseta Alþingis, ráðherra og formanna þingflokka á þörf almennrar endurskoðunar laga um kosningar til Alþingis og telur að stefna beri að setningu nýrrar heildarlöggjafar um kosningar.

Allir þessir aðilar hafa komið ábendingum á framfæri og gert athugasemdir og lagt til úrbætur, ýmist allt frá árinu 2009 eða frá árinu 2013.

sem hefði yfirumsjón með framkvæmd kosninga, að samræma þurfi verklag kjörstjórna, að veita þurfi kjósendum meiri fræðslu og leiðbeiningar og að utankjörfundaratkvæðagreiðsla ætti ekki að hefjast fyrr en framboðsfrestur er liðinn. Til að víkja fyrst að forminu, herra forseti, vil ég byrja á að taka fram að frumvarp þetta til kosningalaga stefnir að mun einfaldari, heildstæðari eða nútímalegri löggjöf um framkvæmd kosninga. Lög um kosningar til Alþingis, lög um kosningar til sveitarstjórna, lög um framboð og kjör forseta Íslands og lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna falla brott, verði frumvarpið samþykkt, og einn lagabálkur mun gilda um almennar kosningar í stað fjögurra áður. Felur þetta í sér umtalsverða fækkun lagagreina og reyndar myndu nokkur ákvæði kosningalaga færast í aðra lagabálka. Uppbyggingin á þessu er þannig að lög um kosningar til sveitarstjórna, lög um framboð og kjör forseta Íslands og lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna vísa til laga um kosningar til Alþingis um margt. Á það til að mynda við um atkvæðagreiðsluna sjálfa, undirbúning hennar og atkvæðagreiðslu utan kjörfundar og á kjörfundi. Er þá yfirleitt tekið fram að um slík atriði fari að öðru leyti samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis og eftir því sem við á. Þar eru á ferðinni sem sagt tiltölulega gamalkunnugar vísanir milli laga og þær eru margar í þessu tilviki. Með einni kosningalöggjöf eru allar slíkar tilvísanir aflagðar og komið í veg fyrir möguleg mistök við rangar eða villandi tilvísanir milli laga. Ekki er nú minnst um vert hversu mikið það einfaldar þeim sem eru að setja sig inn í og kynna sér löggjöf um kosningar að þurfa ekki að hafa fyrir því að hlaupa á milli lagabálkanna á víxl. Frumvarp til kosningalaga sem hér er mælt fyrir byggir á tveimur meginþáttum að segja má: Annars vegar nýju skipulagi stjórnsýslu kosningamála og hins vegar breytingum sem hafa það að markmiði að einfalda regluverk um framkvæmd kosninga og tryggja réttindi kjósenda. Eins og lesa má um í almennum athugasemdum frumvarpsins er yfirstjórn málaflokks kosninga að mörgu leyti óskýr og brotakennd, þar með talið heimildir til að gefa einstökum aðilum sem að framkvæmdinni koma almenn fyrirmæli og leiðbeiningar. Að auki takmarkast núverandi skipulag kosninga við undirbúning og framkvæmd kosninga sem tímabundins verkefnis í aðdraganda hverra kosninga um sig. Öðrum verkefnum eins og fræðslu, gerð leiðbeininga og handbóka, þjálfun, þróun verkferla, rannsóknum og stefnumótun hefur á hinn bóginn verið takmarkað sinnt enda enginn sem heldur utan um málaflokkinn að staðaldri. mannréttindastofnun ÖSE hefur nú í þrígang í skýrslum sínum um alþingiskosningar 2009, 2013 og 2017 vikið að skorti á samhæfingu við framkvæmd kosninga og að tryggja þurfi samræmi á öllum stigum kjörstjórna. Hefur stofnunin lagt til sem forgangstilmæli sín að skoðuð verði stofnun sjálfstæðs kosningayfirvalds sem færi með vald yfir öllu kosningaferlinu. Í frumvarpinu er því lagt til að stjórnsýsla kosningamála verði einfölduð og samræmd og einum aðila, landskjörstjórn, falið skýrt yfirstjórnar- og samræmingarhlutverk. Yfirstjórn kosningamála verði færð frá dómsmálaráðuneytinu til sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar sem auk þess að bera ábyrgð á framkvæmd kosninga sinni viðvarandi verkefnum milli kosninga. Þannig er stefnt að því að sameina verkefni sem nú eru unnin af mörgum aðilum og samræma með því verklag, auka skilvirkni og efla fagmennsku um kosningaframkvæmd. Gert er ráð fyrir því að landskjörstjórn taki við verkefnum dómsmálaráðuneytisins, forsætisráðuneytisins, Hæstaréttar, yfirstjórnar kjördæma og að hluta til yfirstjórnar sveitarfélaga á sviði kosninga, en þó ekki öllum. Þessum verkefnum má skipta í fyrsta lagi í lögbundin verkefni sem falla til í aðdraganda kosninga eins og að auglýsa kjördag, útbúa kjörgögn, senda út leiðbeiningar o.s.frv. Í öðru lagi viðverandi verkefni eins og leiðtogahlutverk við þróun kosningaframkvæmdar og verkferla. Stjórnsýsluverkefni kosninga yrðu á einni hendi,

því að það er að sjálfsögðu svo að framkvæmd kosninga þarf að taka mið af lagaumhverfi af því tagi — og aukin fræðsla og leiðbeiningar um kosningar samkvæmt tilmælum ÖSE. Þá gefst tækifæri á að sinna kosningarannsóknum væntanlega með ötulli hætti en nú er gert. Lögð er áhersla á sjálfstæði landskjörstjórnar sem fimm manna stjórnar með því að hún ræður framkvæmdastjóra og ákveður sjálf aðsetur skrifstofu sinnar. Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu, þótt að sjálfsögðu megi ræða um útfærslur þar, að landskjörstjórn verði skipuð þremur fulltrúum kosnum af Alþingi, einum fulltrúa tilnefndum af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og einum fulltrúa tilnefndum af samstarfsnefnd háskólastigsins. Samsetning landskjörstjórnar endurspeglar þannig hlutverk hennar í alþingiskosningum, sveitarstjórnarkosningum, forsetakjöri og við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna. Við smíði tillagna um aukið og viðvarandi hlutverk landskjörstjórnar var m.a. litið til fyrirmynda í Noregi, Svíþjóð og Bretlandi þar sem starfa sjálfstæðar kosningastofnanir, eins og rakið er í greinargerð frumvarpsins. Samhliða þessum breytingum er lagt til að yfirkjörstjórnir sveitarfélaga verði þær kjörstjórnir sem annist framkvæmd kosninga og að þær njóti leiðsagnar og aðstoðar landskjörstjórnar. Lagt er til að landskjörstjórn taki á móti framboðslistum fyrir alþingiskosningar og að talning atkvæða verði á ábyrgð yfirkjörstjórna sveitarfélaga. Landskjörstjórn tekur einnig saman fjölda atkvæða framboða í hverju kjördæmi og reiknar atkvæðatölur lista og frambjóðenda. Landskjörstjórn og yfirkjörstjórnir sveitarfélaga taka þannig við verkefnum yfirkjörstjórna kjördæmanna og því er lagt til að þær verði felldar brott. Rétt er að undirstrika að kjördæmin verða áfram grunneiningar í alþingiskosningum og með þessum breytingum er að sjálfsögðu ekki hróflað við því á nokkurn hátt enda stendur stjórnarskráin sjálf vörð um það fyrirkomulag að verulegu leyti. Loks er lagt til að komið verði á fót sjálfstæðri og óháðri úrskurðarnefnd um kosningamál og með því komið til móts við m.a. ábendingar ÖSE í skýrslu stofnunarinnar um alþingiskosningarnar 2009. Samkvæmt frumvarpinu verður unnt að skjóta til nefndarinnar tilgreindum ákvörðunum landskjörstjórnar, yfirkjörstjórna sveitarfélaga og Þjóðskrár Íslands um undirbúning og framkvæmd kosninga. Nefndin skal einnig úrskurða um gildi framboðslista við alþingiskosningar og sveitarstjórnarkosningar og kjörgengi frambjóðenda í sveitarstjórnarkosningum. Loks og ekki síst skal úrskurðarnefnd kosningamála taka við kærum um ólögmæti forsetakjörs,

Rétt er að geta þess að með því að setja á fót sérstaka úrskurðarnefnd er ekki verið að taka úrskurðarvald frá kjörstjórnum eða landskjörstjórn. Stofnun sérstakrar úrskurðarnefndar felur því í sér viðbótar og umtalsverðar réttarbætur. Hinn meginþáttur frumvarpsins má kalla einföldun regluverks, að einfalda regluverkið og gera það skilvirkara. Vil ég fara yfir sex sérstakar tillögur frumvarpsins sem stefna að þessu markmiði. Þar nefni ég fyrst nýtt fyrirkomulag fyrir þá sem þurfa aðstoð við að kjósa. Ein allra mikilvægasta tillaga frumvarpsins er sú að öllum sem þess þurfa verður heimilað að fá aðstoð við kosningar, hvort sem er vegna fötlunar, veikinda, elli eða af öðrum ástæðum. Samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis getur kjósandi nú eingöngu fengið aðstoð kjörstjóra eða eigin aðstoðarmanns við að greiða atkvæði vegna sjónleysis eða ef honum er höndin ónothæf. Komi kjósandi með eigin aðstoðarmann á kjörstað fylgir því talsvert umstang. Þetta fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt af hagsmunaaðilum þar sem fólki er mismunað eftir því hvers konar fötlun það býr við. Eins og þingheimi er kunnugt var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fullgiltur hér á landi 2016 og í samræmi við þá alþjóðlegu skuldbindingu er lagt til að allir kjósendur eigi rétt á aðstoð við að greiða atkvæði og þannig tryggt að allir geti notið þeirra grundvallarmannréttinda að að taka þátt í kosningum. Meginregla kosningalaga verður því sú að einstaklingur með kosningarrétt, sem getur mætt á kjörstað, eigi rétt á aðstoð í samræmi við þarfir sínar. Kjósandi getur valið á milli þess að njóta aðstoðar kjörstjórnar eða koma með sinn eigin aðstoðarmann á kjörstað. Skilyrði er að kjósandi geti sjálfur skýrt þeim er aðstoðina veitir frá því hvernig hann vill greiða atkvæði og aðstoðarmanni er óheimilt að aðstoða fleiri en þrjá kjósendur. Refsivert verður að neyða fólk til að greiða atkvæði. Þessi tillaga starfshópsins var unnin í samstarfi við Landssamtökin Þroskahjálp og Öryrkjabandalag Íslands. Ég legg áherslu á að hér er lögð á vogarskálarnar meginreglan um leynilegar kosningar annars vegar og hins vegar hinn lýðræðislegi réttur til að greiða atkvæði. Það er ljóst mál og er í mínum huga þannig að það síðarnefnda vegur þyngra í þessu tilliti og þörfin fyrir aðstoð metin brýnni heldur en almenna reglan um ýtrustu kosningaleynd. Þess má geta að stjórnskipunarréttarfræðingur sem hefur kynnt sér tillögur frumvarpsins um málið telur hana ekki stofna kosningaleynd í hættu. Þá eru það atkvæði utan kjörfundar en þar er m.a. enn verið að koma til

enda sýnir reynslan að meginþungi atkvæðagreiðslunnar er tveimur, þremur vikum fyrir kjördag. Í ljósi þess að kjósendur vita hverjir verða í framboði þegar atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hefst, verði þetta niðurstaðan, er lagt til að kjósendur geti eingöngu greitt atkvæði einu sinni í hverjum kosningum, annaðhvort utan kjörfundar eða á kjörfundi. Einnig er lagt til að tekin verði upp póstkosning til að auðvelda aðgengi að atkvæðagreiðslu utan kjörfundar fyrir Íslendinga sem búa erlendis. Póstkosning er þröng heimild fyrir kjósendur sem eru erlendis og hafa hvorki tök á að greiða atkvæði utan kjörfundar né á kjördag. Tillagan er að norrænni fyrirmynd og felur í sér leið fyrir kjósendur sem ekki geta mætt í sendiráð eða til ræðismanns að kjósa og myndu eflaust ekki greiða atkvæði í miklum mæli annars. Póstkosning er einnig lögð til svo að komið sé til móts við gagnrýni sem komið hefur fram vegna galla á utankjörfundaratkvæðum sem koma erlendis frá þar sem kjörstjórar hafa ekki haft næga þekkingu til að leiðbeina um hvernig greiða á atkvæði. Rýmri frestur er veittur til að kjósa með pósti því að gera þarf ráð fyrir rúmum tíma fyrir kjósandann að skila atkvæði af sér þar sem póstsamgöngur geta verið stopular. Samhliða þessum breytingum er með frumvarpinu leitast við að gera ákvæði gildandi laga um framkvæmd atkvæðagreiðslu utan kjörfundar skýrari og formfastari, til að mynda um það hvenær atkvæðagreiðslunni skuli lokið. Jafnframt er það nýmæli að sýslumaður skuli að ósk sveitarstjórnar skipa kjörstjóra til þess að annast atkvæðagreiðslu utan kjörfundar en gildandi lög kveða eingöngu á um heimild í þessu skyni. Sýslumannsembættum hefur fækkað mjög hin síðustu ár og því er í einhverjum tilvikum hagfelldara að utankjörfundaratkvæðagreiðsla fari fram á vegum sveitarfélaga. Loks er gert ráð fyrir að atkvæðagreiðsla utan kjörfundar geti farið fram á hreyfanlegum kjörstað, t.d. í rútu. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar svo að kosningaathöfnin verði einfaldari og öruggari með því að kjörstjórn stimplar kjörseðil áður en kjósandinn leggur hann í atkvæðakassa. Er þetta að finnskri og norskri fyrirmynd. Með hliðsjón af þeirri tækni sem almenningi stendur til boða, til að mynda með því að taka myndir af kjörseðli í kjörklefa og láta síðan prenta og dreifa eða til að upplýsa hvernig kjósandi hefur greitt atkvæði, má segja að tiltölulega auðvelt geti verið að hafa áhrif á framkvæmd kosninga eða spilla þeim. Í ljósi þessa vaknar eðlilega sú spurning hvort einfalda megi framkvæmdina og þar með auka öryggi og auðvelda jafnframt störf kjörstjórna með því að gera ráð fyrir að kjörstjórn staðfesti með stimpli sínum á kjörseðilinn að kjósandi hafi greitt atkvæði áður en hann leggur hann í atkvæðakassa. Með þessu fyrirkomulagi er ekki þörf á sérstöku bókhaldi eða uppgjöri um fjölda notaðra og ónotaðra kjörseðla og engin þörf á reglum um sérstaka varðveislu og dreifingu kjörseðla. Samhliða þessu er lagt til að atkvæði verði metin ógild ef kjörseðill er ekki sá sem landskjörstjórn eða yfirkjörstjórn hefur látið gera og ef kjörseðill hefur ekki verið stimplaður af kjörstjórn eða kjörstjóra. Í frumvarpinu er lagt til að miðlæg vinnsla kjörskrár verði hjá Þjóðskrá Íslands í stað sveitarfélaga eins og nú er. Gert er ráð fyrir að kjörskrá miðist við íbúaskrá þjóðskrár 33 dögum fyrir kjördag og að gera megi leiðréttingar á kjörskránni fram á kjördag. Þjóðskrá Íslands auglýsir að gerð hafi verið kjörskrá og sendir sveitarfélögum kjörskrána með rafrænum hætti. Þá er gert ráð fyrir að fest verði í lög sú framkvæmd að stjórnmálasamtök sem bjóða fram við kosningar og frambjóðendur í forsetakjöri eigi rétt á að fá afhenta kjörskrá. Lagt er til að tekin verði upp rafræn kjörskrá sem verði meginregla við kosningar. Þó verði sveitarstjórn heimilt að óska eftir því við landskjörstjórn að notast við prentaða kjörskrá, t.d. ef ekki er unnt að tryggja rafræna tengingu við hinn miðlæga gagnagrunn á kjörstað. Í frumvarpinu er að finna tillögu þess efnis að útgáfa kjörbréfa til alþingismanna, forseta Íslands og sveitarstjórnarfulltrúa verði lögð af. Í stað þess fái þeir tilkynningu um niðurstöðu kosninga og að þeir hafi hlotið kosningu. Talsvert umstang fylgir útgáfu kjörbréfa og þá sérstaklega útgáfu kjörbréfa til varaþingmanna sem ekki hafa slíkt, sem ekki verður séð að hafi annan tilgang en að lýsa kosningaúrslitum.

Samkvæmt 33. gr. stjórnarskrárinnar er kosningarréttur í alþingiskosningum og þar með forsetakjöri og þjóðaratkvæðagreiðslu bundinn við lögheimili á Íslandi

Þá gildir kosningarrétturinn nú í átta ár frá flutningum frá Íslandi en hægt er að viðhalda kosningarréttinum í fjögur ár til viðbótar í senn með umsókn til Þjóðskrár Íslands. Kosningarréttur í sveitarstjórnarkosningum er á hinn bóginn bundinn við lögheimili með mjög þröngum undantekningum.

Í ljósi þess að kosningarréttur þeirra er undantekning frá lögheimilisskilyrði stjórnarskrárinnar er á því byggt í frumvarpinu að Íslendingar búsettir erlendis haldi kosningarrétti sínum við alþingiskosningar, forsetakjör og í þjóðaratkvæðagreiðslum í 16 ár frá flutningi lögheimilis. Þannig er hinn sjálfgefna heimild verulega lengd eða um átta ár og mælt fyrir um skýra og fyrirsjáanlega reglu. Slíkt felur í sér einföldun stjórnsýslu þar sem umsýsla við umsóknir til Þjóðskrár Íslands, samanber 2. gr. laga um kosningar til Alþingis, leggst af. Í ákvæði til bráðabirgða er lagt til að þeir Íslendingar sem búsettir eru erlendis og hafa nú kosningarrétt haldi honum í 16 ár frá gildistöku nýrra laga þannig að Íslendingar sem hafa verið á bilinu 0–8 ár með lögheimili erlendis eða hafa nýlega endurnýjað kosningarrétt sinn um fjögur ár þar í viðbót, myndu allir saman fá viðbótar 16 ára rétt. Gert er ráð fyrir því, og það gerist í raun sjálfkrafa, að kjósandi öðlist aftur kosningarrétt við flutning lögheimilis til landsins. Benda má á skýringar við 3. gr. frumvarpsins fyrir nánari upplýsingar um þetta sem og fyrirkomulag að þessu leyti í nágrannaríkjum okkar. Þar er einnig að finna upplýsingar um fjölda þeirra sem nýtt hafa sér þennan rétt sinn.

skal landskjörstjórn sameina talninguna við talningu í öðru sveitarfélagi. Vegna athugasemda sem komu fram í samráðsferli frumvarpsins var horfið frá því að leggja til að talning færi fram á kjörstöðum. Nú er sem sagt lagt til að talning atkvæða fari fram á ábyrgð yfirkjörstjórnar sveitarfélags og hún mun því ákveða hvar hentugast er að telja atkvæðin. Það er alveg ljóst að mikilvægi kjörstjórna sveitarfélaganna vex við þessar breytingar en þær hafa nú þegar mikilvæg hlutverk. Í þessu sambandi má auðvitað nefna að sveitarfélögunum er að fækka og þau eru að stækka og þau ættu þar af leiðandi verða almennt séð betur í stakk búin til að styðja myndarlega við bak sinna kjörstjórna og tryggja þeim góðar starfsaðstæður. Lagt er til að kjördögum verði flýtt til að auðvelda framkvæmd kosninga þannig að sveitarstjórnarkosningar fari framvegis fram annan laugardag í maí í stað síðasta laugardags í maí og að forsetakjör verið haldið fyrsta laugardag í júní í stað síðasta laugardags í júní.

og kjósa á í hvert skipti en aldrei fleiri en tvöföld sú tala, í stað núgildandi reglu, sem er í raun mjög ströng, þar sem segir að á framboðslista skuli vera nöfn tvöfalt fleiri frambjóðenda en nemur þingsætum í kjördæminu og hvorki fleiri né færri.

Ákvæði um umboðsmenn stjórnmálasamtaka eru gerð skýrari í sérstökum kafla frumvarpsins þannig að auðvelda megi yfirsýn yfir störf þeirra. Það er gengið út frá því með skýrum hætti að kjósendur skuli merkja X í ferning á kjörseðli og ákvæði um mat á gildi atkvæða hefur verið uppfært í samræmi við úrskurði kjörbréfanefndar síðustu árin. Lagt er til að tekið verði upp í kosningalög að norskri fyrirmynd og samkvæmt tilmælum ÖSE sérstök heimild fyrir innlenda og erlenda kosningaeftirlitsmenn til að fylgjast með framkvæmd kosninga. Loks er lagt til að fella kosningaframkvæmd opinberra aðila undir stjórnsýslulög, nr. 37/1993, og upplýsingalög, nr. 114/2012, auk þess sem umboðsmaður Alþingis fari með eftirlit með stjórnsýslu þeirra. Við vinnslu frumvarpsins, virðulegur forseti, var lögð mikil áhersla á góða upplýsingagjöf og að vinna allt ferlið opið. Boðið var upp á samráðsgátt strax í upphafi og aftur í lok vinnu starfshópsins, auk samráðs við hagsmunaaðila og fulltrúa þingflokka. Sérstakur

fyrir endurskoðun kosningalaga þar sem miðlað var upplýsingum um vinnu starfshópsins og er einnig að finna gögn um vinnu fyrri starfshópa. Þetta var gert til að tryggja breiða aðkomu að þessu stóra máli og að athugasemdir gætu komið fram strax í upphafi vinnunnar en ekki þegar hún væri langt komin. Í byrjun þessa árs voru helstu atriði tillagna starfshópsins kynnt forsætisnefnd Alþingis og öllum þingflokkum og þingmanni utan flokka. Seinna samráðsferli fór fram í mars 2020 og voru þá drög að frumvarpi til heildarlaga um kosningar ásamt greinargerð send hagsmunaaðilum og lögð í samráðsgátt stjórnvalda og á vef Alþingis til kynningar. Helst gerðu umsagnaraðilar athugasemdir við talningu atkvæða á kjörstað, að hver kjósandi gæti aðeins kosið einu sinni og við stimplun kjörseðla sem hluta kosningarathafnarinnar. Starfshópurinn reyndi síðan af fremsta megni að taka athugasemdir umsagnaraðila til greina og skýra þá eftir atvikum betur út tillögur sínar þar sem við átti. Eins og áður sagði var ákveðið að falla frá því að framkvæma talningu á kjörstöðum og er nú mælt fyrir um að talning atkvæða verði á ábyrgð yfirkjörstjórna sveitarfélaga. Í skýringum í frumvarpinu, sem er allmikið að vöxtum með mjög ítarlegri greinargerð, er rækilega farið yfir þessi atriði. Starfshópurinn brást ekki við athugasemdum er lutu að breytingum á stjórnarskrá eða athugasemdum um fjármál og starfsemi stjórnmálaflokka, athugasemdum um breytt kosningakerfi, kjördæmaskipan eða úthlutun þingsæta enda er það sjálfstætt mál og í sjálfu sér ekki hluti af bráðnauðsynlegri heildarendurskoðun kosningalaganna og kosningafyrirkomulagsins sjálfs. Með þessu má kannski segja á penan hátt að starfshópurinn hafi reynt að halda flokkspólitík utan við þetta mál og líta á það sem faglegt úrlausnarefni að gera tillögur að að faglegri og vandaðri heildarendurskoðun kosningalöggjafarinnar í einu frumvarpi. Herra forseti. Þetta verk er metnaðarfullt og eðlilega eru ýmis sjónarmið uppi um einstök atriði þessa máls, útfærslur og tæknileg atriði og ég hef drepið á nokkur þeirra og gæti bætt fleirum við. Ég veit að meðal þingflokkanna, meðal formanna flokkanna og hjá einstökum þingmönnum, er að sjálfsögðu að finna eðli málsins samkvæmt athugasemdir við ýmislegt og varla við öðru að búast. En ég vil bara að lokum leggja mikla áherslu á það og biðja hv. þingmenn að hafa í huga að það er varla vansalaust lengur að Alþingi, úr því að það hefur tekið þetta verkefni dálítið upp á sínar herðar, herðar, komist ekki að lokum í mark með það löngu brýna verkefni að mæta athugasemdum, sumum býsna alvarlegum, sem við höfum fengið núna ítrekað eftir þrennar og fernar síðustu almennar kosningar í landinu. Af ýmsum ástæðum hefur ekki unnist úr því eins og skyldi og við engan að sakast í þeim efnum nema þá óstöðugleika í stjórnmálum sem hefur leitt til snemmbærra nýrra kosninga aftur og aftur. Nú held ég að við séum komin nær þessu marki en nokkru sinni fyrr. Ég bind því miklar vonir við að frumvarpið fái góða og rækilega skoðun í nefnd en legg að sjálfsögðu áherslu á að það ber að leita sem víðtækastrar samstöðu um þetta mál. Það er ákaflega mikilvægt fyrir okkur sem þroskað lýðræðisríki

Ég get sjálfsagt gengist við því að hafa sjálfur haft uppi þau orð að það væri æskilegt ef menn ætluðu að kjósa eftir þessum nýju lögum 25. september á næsta ári að frumvarpið gæti orðið að lögum strax núna um áramótin. Ég ætla ekki að segja að það þætti það þætti óhæfilegt ef svo tækist til að Alþingi ynni þetta mál hratt og vel og góð samstaða yrði um það og það yrði gert að lögum í febrúar eða fyrir miðjan mars, eitthvað svoleiðis, að það þætti of nálægt komandi alþingiskosningum. En það er alveg ljóst að þar verður að vera verulegt bil á milli. Það er ekki við hæfi að vera að hreyfa til kosningalöggjöf þegar komið er of nálægt kosningum þannig að ég myndi nú segja að menn hefðu ekki mikinn tíma eftir áramótin ef menn á annað borð

Okkur er ekkert að vanbúnaði í sjálfu sér að kjósa eftir gömlu lögunum. Við gerum það þá bara einu sinni enn og það eru bara á þeim sömu ágallarnir. Við fengjum þá sjálfsagt í hausinn sömu athugasemdirnar en ég tel að það hafi allt saman gengið ágætlega. Menn gætu að sjálfsögðu einfaldlega haft gildistöku þessara laga þannig að þau tækju við bak alþingiskosningum í september á næsta ári og t.d. að kosið verði eftir þeim í fyrsta sinn við sveitarstjórnarkosningar vorið 2022. Ég minni á að sveitarfélögin voru með í þessu starfi, eru mjög áhugasöm um þetta mál og framgang þess, líta til þessara breytinga með mjög jákvæðum augum. Það gerir líka Hæstiréttur sem losnar við það hlutverk sem honum hefur þótt óþægilegt, að vera aðili að kosningaframkvæmd, þ.e. kosningu forseta Íslands, (Forseti hringir.) þannig að samstarfsaðilar okkar, samstarfsaðilar Alþingis um þetta mál líta held ég allir til þess með velvilja að þessari vinnu verði lokið.

Þar er um að ræða þrjár breytingar en þó aðallega eina breytingu, þ.e. varðandi kosningarréttinn og hvernig hann helst eftir að viðkomandi hefur flutt lögheimili frá Íslandi.

Það ætti að vera mun einfaldara í framkvæmd og viðhalda þeim réttindum sem eru til staðar nú þegar. Mér finnst alla vega mikil afturför ef við drögum úr kosningarréttinum í nýjum kosningalögum. Herra forseti. Þetta er annað atriði sem kemur mér ekki á óvart að menn velti fyrir sér. Það gerði nefndin reyndar mjög mikið og velti fyrir sér ýmsum leiðum en varð á endanum sammála um að leggja þetta svona til, að rýmka þennan sjálfvirka rétt, tvöfalda hann úr átta árum í 16 en 16 en láta þar við sitja. Ég held að þeim hafi verið það mjög ljóst að þetta væri eitthvað sem líklegt væri að bæri á góma á Alþingi. Að sjálfsögðu er hægt að bæta þarna aftan við ferli þar sem menn eiga þess kost að endurnýja rétt sinn. Ég held að það sé alveg ljóst að það yrði mun umfangsminna með þessari sjálfvirku rýmkun.

eins og bráðabirgðaákvæðið er útfært myndu allir sem hafa þennan rétt í dag fá 16 ár í viðbót. Það myndi þýða það að þeir sem hafa verið að nýta sér þennan rétt

samfellt án þess að hafa nokkurn tíma flutt lögheimilið heim til Íslands. Mér er mjög til efs að á það myndi reyna mikið umfram það. En þótt það sé ekki nema einn maður þá geta menn sagt að það sé sama grundvallaratriðið og ég geri engar athugasemdir við það að nefndin fari vel ofan í saumana á þessu. hef ekki áhuga á því að taka af mönnum einn eða neinn rétt sem þeir telja mikilvægan. Ég minni þó á að stjórnarskráin er með lögheimili sem grundvallarreglu sem grundvallarreglu en heimilar löggjafanum að víkja frá því með undanþægum ákvæðum. Það hefur löggjafinn gert og það hefur verið að rýmka frekar en þrengjast á undanförnum árum. Nú er þetta ekki lengur (Forseti hringir.) hátíðleg kæra heldur tilkynning til Þjóðskrár, einfaldara í vöfum en áður var. Þannig að þetta er atriði sem er sjálfsagt að nefndin skoði.

varðandi tímarammann vegna þess að ég held að mjög æskilegt væri að við næðum að klára þetta núna í vetur þannig að hægt væri að kjósa eftir nýjum lögum í haust. En við þurfum að vera með svigrúm til að takast það ekki og miða þá bara gildistökuna við það, þannig að þá verði kosið eftir nýjum lögum í kosningunum þar á eftir,

„kúríósíteta“ sem hafa verið í lögum. En flest virðist nú vera til bóta. Ég er sérstaklega ánægður með að skjóta eigi varanlegum stoðum undir starfsemi landskjörstjórnar til að þar safnist saman þekkingin og stofnanaminnið sem þarf til að tryggja góða framkvæmd kosninga. langar mig bara rétt að spyrja hvort ekki hafi verið búið almennilega um heimildir til söfnunar tölfræði um kjósendur. Það hefur orðið einhver misbrestur á því í síðustu kosningum að Hagstofan hafi getað fengið aldursdreifingu kjósenda frá kjörstjórnum.

en í frumvarpinu eru lagðar niður sex yfirkjörstjórnir kjördæma og við hlutverki þeirra taka 73 yfirkjörstjórnir sveitarfélaga.

ég kom aðeins inn á það í framsöguræðu minni að ætlunin er að við færum okkur yfir í það að einn aðili hafi þetta verkefni viðvarandi með höndum og beri ábyrgð á því ekki sé litið á undirbúning og framkvæmd kosninga sem tímabundna törn eins og okkur Íslendingum er nú gjarnan tamt að gera. Ég þekki þetta svo sem ágætlega og veit hvernig þetta hefur líka verið í þeim ráðuneytum sem hafa komið að framkvæmd kosninganna, dómsmálaráðuneytinu í alþingiskosningum og sveitarstjórnarráðuneytinu í hinum að einhverju leyti. Þar hafa menn kannski verið með einn mann sem hefur unnið við þetta áður og svo er ráðið fólk til að taka törnina. Svo er það búið. Hér er hugsunin allt önnur, að reyna að byggja upp samfellu, samræmingu og stofnanaminni í stjórnsýslueiningu sem annast þetta mikilvæga verkefni.

Í öðru lagi eru kjörstjórnir sveitarfélaganna staðreynd og þurfa að vera staðreynd og þurfa að vera góðar og vel upplýstar og kunna að framkvæma kosningar. Þær eru þátttakandi í alþingiskosningum. Auðvitað er það einföldun í sjálfu sér að þrepin séu bara tvö og leiðbeiningar landskjörstjórnar gangi þá beint niður í þær kjörstjórnir sveitarfélaga sem sjá um kosninguna á viðkomandi svæði og annast talningu atkvæða. Eins og ég sagði líka: Með því að sveitarfélögin eru að stækka og þau eru að eflast er ég trúaður á að þetta fyrirkomulag geti orðið ágætt. En enn segi ég: Ef menn telja áfram (Forseti hringir.) hlutverk fyrir yfirkjörstjórnir

Ég held að þessi þversögn sem ég skynja þarna á milli gömlu yfirkjörstjórnarinnar og þeirrar nýju gæti líka verið eitthvað sem endurspeglar innleiðingarfasann sem þarf að fara í gegnum með ný lög. Kannski verður kerfið ekki tilbúið á þessu hálfa ári sem gæti liðið frá samþykkt laganna þar til að landskjörstjórn geti miðlað til yfirkjörstjórna sveitarfélaganna með fullnægjandi hætti. En þetta er eitthvað sem við skoðum í nefndinni, held ég.

kosningakerfinu á Íslandi er hvað fólk sem framkvæmir kosningar gengur langt í að sjá til þess að vilji hvers einasta kjósanda nái fram að ganga. Þarna finnst mér stigið dálítið í ranga átt með það. Ef fólk skiptir um skoðun og kemur sér á kjörstað eftir að hafa greitt atkvæði utan kjörfundar og vill greiða atkvæði á kjörfundi þá sé ég ekki alveg hvaða rök eru fyrir því að synja viðkomandi um það. Og einmitt varðandi fegurðina í hinu smáa í íslenska kosningakerfinu er kannski hægt að benda á t.d. bráðabirgðaákvæði I í þessu frumvarpi sem snýst um kosningarrétt þeirra sem voru danskir ríkisborgarar hér á landi 1994 sem samkvæmt greinargerð voru þrír einstaklingar. En auðvitað höldum við því inni af því að þetta eru þrjú atkvæði sem eiga rétt á því að skila sér í kjörkassa. Ég velti fyrir mér hvort sama eigi ekki við um fólkið sem greiðir atkvæði utan kjörfundar. Og svo á minni síðustu sekúndu, kom ekki til tals að lögbinda

utankjörstaðaatkvæðagreiðsla hefst. Það standa ekki lengur þau rök til þess að einhverjar óvæntar aðstæður hafi komið upp af því tagi að allt í einu séu komin fram ný framboð sem menn dauðlangi til að kjósa sem þeir vissu ekki af áður. Eftir stendur að sjálfsögðu að mönnum geti snúist hugur eða eitthvað annað gerst og þá má alveg velta því fyrir sér, þótt það sé eilítið flóknara, á að hafa þetta þannig að menn geti eftir sem áður,

Nei, nefndin hélt sig mjög trú þeirri faglegu vinnuforsendu sinni að blanda ekki slíkum stjórnmálalegum álitamálum inn í sína vinnu.

máli hv. þingmanns, að málið á sér alllangan aðdraganda. Við getum sagt að árið 2016 hafi vinna við breytingar á kosningalögunum verið alllangt komin þó að ekki tækist að gera þær breytingar á lögum sem þá lágu fyrir eftir vinnu starfshóps sem hafði starfað, ef ég man rétt, í tvö ár. Vinnan sem birtist í frumvarpinu er þó nokkuð umfangsmeiri eða nær til fleiri þátta en vinnan sem lá fyrir 2016. vinnan sem lá fyrir 2016. Í stórum dráttum má segja að það séu breytingar sem stafa af því að farin var sú leið í þessari vinnu að leggja til sameiningu lagabálkanna sem gilda um kosningar. Margar af þeim breytingum sem hér birtast eru afleiðing af því. Almennt talað vil ég segja að margt í þessu frumvarpi og þeirri vinnu sem hér liggur fyrir er til bóta. er margt áhugavert og væri til framfara, alveg tvímælalaust. Ég get líka tekið undir það að það eru ákveðnir þættir í núgildandi kosningalögum sem þörf var á að endurskoða og hægt að skoða bæði út frá tiltölulega einföldum tæknilegum atriðum, en líka stærri atriðum, eins og varðandi kæruleiðir og annað þess háttar. Ég verð að segja að þrátt fyrir að margt sé til bóta eru enn atriði þarna inni sem ég myndi vilja gera athugasemdir við eða teldi að þingið ætti að taka til nánari skoðunar áður en málið er afgreitt. Sumt af því er kannski smálegt og ástæðulaust að ræða í þessari umræðu og betra að taka fyrir í nefndarstörfum, eins og framkvæmdaratriði og annað þess háttar sem eiga í sjálfu sér ekki að þurfa að vera sérstök deilumál á þessum vettvangi. En þau atriði sem ég vildi helst flagga hér við 1. umr. málsins snúa að stjórnsýslunni og þeim breytingum sem þar eru fyrirhugaðar og skipulagi kosningaframkvæmdarinnar í megindráttum. Til að gera langa sögu stutta, af því að ég ætla ekki að draga þessa umræðu

og velti fyrir mér hvort öll þau atriði sem talin eru upp sem æskileg verkefni landskjörstjórnar þurfi endilega að vera þar. Látum það vera. Sum af þessum verkefnum eru þegar í höndum dómsmálaráðuneytis

Ég verð eiginlega að geta þess að í fyrri útgáfum frumvarpsins var talað um stofnun sérstakrar kosningastofnunar. Við það voru gerðar athugasemdir og það tekið út. En mér finnst breytingin breytingin kannski meira fólgin í því að það sem áður átti að heyra undir kosningastofnun er núna sett undir landskjörstjórn án þess að án þess að verið sé að breyta innihaldinu. Látum það vera. Það er atriði sem mér finnst að fara megi yfir. Með sama hætti velti ég líka fyrir mér stöðu landskjörstjórnar í stjórnkerfinu. Hér er hún gerð að

Ég játa það alveg að ég hefði, ef ég hefði setið við skriftir og gengið frá þessu frumvarpi, haldið því fyrirkomulagi og látið þingið kjósa landskjörstjórn í ljósi þess að þeir sem fara með æðstu stjórn kosningamála eiga að sækja vald sitt til kjósenda þó að það sé í gegnum stigskipt fulltrúakerfi. Þarna eru frávik í því sem mér finnst út af fyrir sig ástæðulaus og það er atriði sem ég myndi telja ástæðu til að skoða við yfirferð frumvarpsins. Með sama hætti geri ég athugasemdir við að í frumvarpinu sé gert ráð fyrir að við alþingiskosningar starfi ekki yfirkjörstjórnir fyrir kjördæmin.

vegna þess að með því að hafa yfirstjórn kosninga í hverju kjördæmi í höndum

og þess háttar en með því að færa veigamikið hlutverk út til allra staðbundnu kjörstjórnanna, ef svo má segja.

En grunneiningin í alþingiskosningum eru kjördæmin og mér finnst ekki fara illa á því að yfirábyrgð á kosningum og kosningaframkvæmd í hverju kjördæmi sé á einum stað en ekki mörgum. Með sama hætti tel ég að talning atkvæða ætti að eiga sér stað á einum stað í kjördæmi með þeim hætti sem hingað til hefur verið gert. Þrátt fyrir að það geti verið forvitnilegt fyrir áhugamenn um stjórnmál,

lýðræðisins, vegna þess að kjördæmin eru grunneiningin í alþingiskosningum, ekki sveitarfélögin. Ég

Gegn þessu hefur verið teflt fram því sjónarmiði að kosningar í sveitarfélögum séu nú þegar á ábyrgð kjörstjórnar viðkomandi sveitarfélaga og það hafi út af fyrir sig ekki verið nein sérstök vandkvæði varðandi það.

Ég held að það skipti líka máli upp á eftirlit og aðkomu umboðsmanna framboða við talningu og annað. Það er einfaldara að eiga við það ef talningin er á sex stöðum á landinu í alþingiskosningum en ekki á meira en 70 stöðum.

mér finnst ekkert fráleit hugmynd, jafnvel þó að ljóst væri að að 16 árum liðnum væru kannski tengsl viðkomandi einstaklings við landið farin að að dofna með einhverjum hætti. Ef einstaklingur hefur átt lögheimili utan landsteinanna í 16 ár er hann kannski ekki þátttakandi í samfélaginu með sama hætti og þeir sem hér búa og starfa og greiða hér skatta og annað þess háttar.

er hugsi, eins og kannski fleiri þingmenn, varðandi möguleikana fyrir þá sem greiða atkvæði utan kjörfundar að greiða atkvæði aftur á kjördag. Ég tek undir það sem fram kom í andsvörum áðan, mér finnst það í sjálfu sér kannski ekki þurfa að vera vandamál þó að einstaklingur sem greitt hefur atkvæði utan kjörfundar ákveði, vegna þess að honum hefur snúist hugur eða eitthvað, að koma á kjörstað og greiða þá atkvæði og auðvitað er það þá síðari atkvæðaseðillinn sem á að gilda.

þessu nýmæli varðandi póstatkvæði. Þarna er vissulega um að ræða mjög takmarkaða eða þrönga heimild, en ég myndi áskilja mér rétt til að velta fyrir mér fyrirkomulaginu hvað það varðar. Þetta er viðbót við núgildandi heimildir um utankjörfundaratkvæði

sem felur í sér færanlegar kjördeildir — ég er nú að leita að því hvar þetta er í frumvarpinu.

Þetta getur líka átt við það að þó að viðkomandi sé með lögheimili erlendis þá sé hann ekki með það nema af því að hann dvelur rétt rúmlega hálft árið erlendis.

Allt annað, utankjörfundaratkvæði, póstatkvæðin og allt það, eru aukaréttindi til að geta tekið þátt í kosningum en það er kosningadagsetningin sem skiptir máli. Ef það kemur eitthvað upp á þessum lengri tíma frá því að kosning hefst fram að kjördegi,

á móti réttinum og aðgenginu að kosningum. Að sjálfsögðu viljum við að kosningar séu öruggar og þar kemur afstemming gagna inn sem gæðaeftirlit á kosninguna í heild sinni, hversu mikið af kjörgögnum var notað og hversu mikið var í afgang og ýmislegt fleira. Þetta er mjög einföld viðbót af því að hún kemur bara inn í reglugerðarheimild þar sem er hægt að vinna með hvernig gæðaeftirlit er afstemming á notkun á kjörgögnum fer fram eftir því sem á líður. Það er hægt að bæta því við á

Það er því búið að fara yfir þetta á mörgum stöðum í langan tíma og frumvarpið eins og það lítur út í dag ætti að geta fengið tiltölulega góða afgreiðslu innan þingsins án þess að skjót meðferð myndi þýða slæma eða lélega meðferð þingsins á málinu þar sem það var búið að fara í gegnum mjög langt ferli áður en það kom hingað inn.

Herra forseti. Ég vil þakka þeim þingmönnum sem hér hafa tekið þátt á síðkvöldi í umræðu um þetta mál, bæði með andsvörum og ræðum. og ræðum. Ég vil fyrst koma inn á nokkur atriði sem hér hefur borið á góma varðandi hlutverk og stöðu landskjörstjórnar og stjórnskipulega stöðu hennar sem að sjálfsögðu má ræða um. En þá minni ég á það, sem kom fram í framsöguræðu minni, að í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir því að sú stjórnsýsla falli bæði undir stjórnsýslulög og upplýsingalög, sem ekki hefur gilt að öllu leyti gagnvart kosningum fram að þessu. Alþingi kýs áfram meiri hluta, að vísu bara meiri hlutann núna í landskjörstjórn. Það er að sjálfsögðu atriði sem menn geta hugleitt en það liggur í eðli máls vegna sameiningarinnar í ein lög að

um líkt. Að sjálfsögðu þarf að búa vel að landskjörstjórn. Ein möguleg lending þess máls, sem ég átti kannski alveg eins von á að yrði raunin, var að landskjörstjórn fengi sjálfstæða stöðu þannig að hún starfaði í skjóli Alþingis. Það hefði að mínu mati alveg komið til greina sem frágangur á því máli. En niðurstaðan var að horfa til hennar sem sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar á ábyrgð dómsmálaráðuneytisins.

yfirkjörstjórna koma og lýsa úrslitunum í sínum kjördæmum, hver með sínu lagi eins og gengur. En á hinn bóginn má segja að auðvitað sé það til talsverðrar einföldunar að sex slík batterí, kosin

þá geri ég ekki lítið úr því sjónarmiði, og ég velti fyrir mér í því sambandi leiðbeiningum landskjörstjórnar niður eftir keðjunni. Það er alveg ljóst að það er mikilvægt að ábyrgur aðili geti leiðbeint og veitt ráðgjöf og reynt að tryggja samræmi á öllum stigum kosningaframkvæmdarinnar. Og hvar byrjar kosningaframkvæmdin? Jú, hún byrjar hjá kjörstjórnum sveitarfélaganna. Kjörstjórnir sveitarfélaganna eru grunneiningin

Menn kunna að hafa áhyggjur í því sambandi af kjörstjórnum í fámennum sveitarfélögum sem ekki væru kannski miklir burðir til að aðstoða með og búa góðar starfsaðstæður.

og fá yfirleitt hæstu kosningaþátttöku alls staðar því allir rólfærir menn sem eru á kjörskrá í viðkomandi litlu sveitarfélagi eru búnir að kjósa klukkan fjögur. Þannig er það nú bara mjög víða. Þegar slíkt kemur upp í stóru sveitarfélögunum þá held ég að við þurfum búa mjög myndarlega að sínum kjörstjórnum og í tilviki Reykjavíkur er þetta auðvitað í sjálfu sér eitt og hið sama nema kjördæmin eru tvö. En En þetta er að sjálfsögðu atriði sem menn geta skoðað. Ég legg þá aðallega áherslu á það, án þess að ég ætli að segja stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrir verkum, að vilji menn skoða þann möguleika að yfirkjörstjórnir kjördæmanna verði til staðar áfram með hlutverk, og það hlutverk verður þá væntanlega ekki síst að talningin fari þar fram í alþingiskosningum áfram, gott og vel, þá þarf að skilgreina samt vel hlutverk þeirra og stöðu í nýja fyrirkomulaginu

Þannig að þetta snýst ekki um það, held ég, að það geti verið rök fyrir því að flokka sveitarfélögin í landinu með mismunandi hætti af þessum ástæðum, að í þeim minni megi ekki sjást hvernig styrkleikahlutföll framboða liggja, en þau geri það beint og óbeint í hinum stærri vegna þess að þar er meira um pólitísk framboð. Það er frekar spurningin um kosningaleyndina, og að fara ekki of neðarlega gagnvart því að þetta sé orðið svo lítið samfélag og svo fá atkvæði að það sé auðvelt fyrir kunnuga að telja það algerlega út. út. Þar held ég að nefndin hafi í sjálfu sér fundið ágætisviðmiðun, að hafa þá einhverja lágmarksíbúatölu, sem reyndar verður óþörf ef svo fram heldur með áform um sameiningu sveitarfélaga þar sem lágmarksíbúafjöldi á að verða eftir

atriði. Hv. þingmaður tók þannig til orða að ef þau atriði hefðu verið lagfærð í frumvarpinu þá hefðu Píratar verið tilbúnir til að standa að flutningi þess og það vissi ég svo sem eftir samtöl. Þá ætla ég bara að segja það alveg eins og er, þannig að ekkert sé verið að fara í kringum það, að ég átti samtöl við ýmsa úr þingflokkunum og síðan við formenn flokkanna og þar voru ýmsir fyrirvarar

að það væri einfaldara að ég legði frumvarpið fram einn fyrir hönd þeirrar vinnu sem Alþingi hefur lagt af mörkum og að þingið sjálft, þingnefndin, tækist á við að skoða þá fyrirvara og þær athugasemdir sem væru af ýmsum toga hjá mismunandi aðilum og það hefði orðið ansi flókið og seinlegt, held ég, að fara algerlega nýja umferð í vinnu við málið til að reyna að ná því öllu saman til þess að síðan gæti ég kannski flutt málið með formönnum allra flokka. Ég vil þó taka fram, og það á ekki að vera neitt leyndarmál, að meiri hluti formanna flokkanna var tilbúinn til að standa að flutningi málsins. En það voru efnislegir fyrirvarar sem eru fullkomlega skiljanlegir og aðstæður sem gerðu það að verkum að þessi leið var valin, að ég held í ágætri sátt, að ég myndi flytja málið, gera grein fyrir því eftir því sem ég gæti, eftir því sem ég vissi af slíkum efnislegum fyrirvörum eða flöggum sem reist höfðu verið, og vísa því svo bara áfram til þingnefndarinnar að skoða það. Varðandi póstkosningu, örstutt að lokum, þá þá hefði það mikla kosti, held ég, ef menn teldu að við værum að ná vel utan um það að tryggja slíka framkvæmd, „eftir því sem best verði á kosið,“ vegna þess að það er alveg ljóst, við þekkjum það, að Íslendingar eru ótrúlega duglegir, þó ekki fjölmennari þjóð en raun ber vitni, að vera hreinlega úti um allan heiminn og á ólíklegustu stöðum þar sem oft á tíðum er gríðarlega langt í næsta ræðismann, hvað þá sendiráð, og menn þurfa að hafa mjög mikið fyrir því

og því að menn kjósi utan kjörstaðar, að vísu með kjörgögnum sem þeir hafa þá náð sér í kannski hjá ræðismanni og séu svo með atkvæði sitt sjálfir og þurfi sjálfir að koma því heim? Það er þá ekki mikill munur á því ef menn senda hvort heldur væri með pósti og ef hægt er að finna þannig leiðir sem m.a. tæknin getur boðið upp á, að menn geti prentað út algerlega lýtalaus kjörgögn til að kjósa utan kjörstaðar hjá sjálfum sér og fyllt út í tveimur, þremur umslögum, einu sendingarumslagi og öðru með nafni sínu og kennitölu og öllu slíku og svo því þriðja ómerktu

Ef menn teldu að þetta yrðu að vera prentuð kjörgögn heiman frá þá væri hægt að biðja um að þau væru send í pósti og svo væru þau send til baka. ég tel að það sé spennandi kostur til að skoða en að sjálfsögðu ekkert úrslitaatriði heldur bara viðbótarviðleitni til þess, eins og hér var reyndar réttilega bent á, að reyna að gera öllum sem mögulegt er eins auðvelt að nýta þennan helga rétt sinn og kostur er, Ég verð svo bara að segja að frumvarpið byggist á vandaðri vinnu eins og ég held að það og mjög rækileg greinargerð þess beri með sér. Það er mikilvægt, já, að vinna þingsins verði sömuleiðis vönduð og þetta verði skoðað vel. Það á ekki að flýta sér neitt um of í þeim efnum. En hitt væri auðvitað mjög spennandi og mjög gaman ef menn sæju fram á möguleikana á því að lögfesta það þannig að þetta gæti gæti hlotið prufukeyrslu í alþingiskosningunum næsta haust. Eins og ég sagði áður og minni á þá veit ég að sveitarfélögin hafa fyrir sitt leyti mikinn áhuga á að þetta geti orðið. Það mun að vísu ekki hafa mikil áhrif á undirritaðan hvort kosið verður til Alþingis næsta haust, ekki hvað þingsæti varðar, samkvæmt gömlum eða nýjum kosningalögum. En ég er áhugasamur um þetta mál og legg á það mikla áherslu að mér er nokkuð annt um það, af því ég þekki svo vel til þess, herra forseti, að sú gríðarlega mikla og góða vinna sem lögð hefur verið í þetta mál mál nýtist, að hún skili okkur að lokum nýrri og góðri heildstæðri kosningalöggjöf. Alþingi hefur lagt verulega mikið af mörkum, lagt til starfsmenn á bak við nefndirnar gegnum tíðina og tekið á sig kostnað og án þess að sjá það eftir sér og það er nú kannski ekki á hverjum degi sem það er Alþingi en ekki framkvæmdarvaldið sem hefur veg og vanda af vinnu af þessu tagi þannig að auðvitað hef ég metnað fyrir hönd Alþingis Íslendinga til þess að hér fáist góð niðurstaða.